ei anna õigust kohe ehitada Eestisse tuumajaam, selle pärast ei pea muretsema. Tegemist on kasutuselevõtu protsessi esimese sammuga, mis võimaldab alustada ettevalmistusi järgmiste otsustuskohtadeni viivateks tegevusteks.

Seetõttu annan üle Riigikogu liikmete algatatud Riigikogu otsuse, et riik saaks nende uuringute ja ettevalmistustega edasi minna. Aitäh!

Lugupeetud istungi juhataja! Head kolleegid! Eesti nimetab ennast õigusriigiks, aga õigusriik saab olla ainult siis, kui käitutakse vastavalt vastavalt seadustele ja järgitakse seadusi. Selle alla kuulub ka õigussüsteemis tegutsev prokuratuur. Aga ometigi oleme me järjest rohkem saanud teada, kuidas prokurörid, kes peaksid seaduse järgi lähtuma ainult seadusest

lihtsalt rikuvad seadusi. Juhtivad riigiprokurörid [rikuvad] juba regulaarselt ja nüüdseks on teada, et riigi peaprokurör ise täpselt samamoodi. Sellega seoses annan justiitsminister Madis Timpsonile

seadusi rikkunud prokuröride osas alustatud või milliste tegevustega on riigi peaprokurör Andres Parmas täitnud talle seadusega pandud ülesannet ja taganud, et prokuratuur tegutseks lähtudes seadustest ning nende alusel antud õigusaktidest ja et prokurör tegutseks ainult seaduse alusel. Näiteks soovime teada, mitu teenistusliku järelevalve menetlust on peaprokurör Andres Parmas oma ametiajal seadust rikkunud prokuröride osas alustanud. Aitäh!

on seda kaost riigi rahandus‑ ja majanduspoliitikas muidugi väga murettekitav vaadata. Esimene lähtekoht on see, et see valitsus peaks oma ameti maha panema, peaminister peaks oma ameti maha panema. Ma tean, et paljud, ka koalitsioonisaadikud, jagavad minu mõttekäiku. Kõik ootavad Godot'd, peaministri äraminekut kuhugi Euroopasse. Aga ma ütlen teile, armsad sõbrad, seal bussi tagapingil on mugav küll istuda, aga kui bussis juhti ei ole, siis see läheb Eestile kalliks maksma.Nüüd

jõu käiv valimislubadus, siis tuleb see valimislubadus edasi lükata. Me esitame parlamendi menetlusse konkreetse seaduseelnõu. Me oleme selles mõttes vastutustundlikud, et me ei taha sekkuda selle valitsuse poliitikasse ega ütle, et see [tuleb] täielikult tühistada, vaid ettepanek on Reformierakonna maksuküüru [kaotamine] lükata 2028. aastasse edasi.

vähemasti, minu diagnoosi järgi, pool Reformierakonna fraktsiooni, kes seda ettepanekut toetab. Seda tegelikult toetab Eesti 200, seda toetavad sotsiaaldemokraadid. Ainult Valdo Randpere on veidikene kriitiline, me peame teda veenma. Nii et ärme lase niisugust Reformierakonna diktaati siin praegu kehtestada lihtsalt seetõttu, et anti inimestele valelikke valimislubadusi. Võtame ennast kokku parlamendina ja tuleme sellele valitsusele – kehvakesele küll, aga teist meil ei ole – appi. Aitäh!

täpsustamine. Nimelt, tänase kuuenda päevakorrapunkti juures, mis on rahanduskomisjoni algatatud riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu 391 teine lugemine, teeb ettekande rahanduskomisjoni liige Maris Lauri.Ja Ja nüüd, head kolleegid, saame minna tänase päevakorra menetlemise juurde. Esimene päevakorrapunkt: Eesti Keskerakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele pangandussektori ajutise solidaarsusmaksu kehtestamise kohta"

Suur tänu, austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Tõepoolest läks aega, enne kui me jõudsime selle põneva päevakorrapunkti juurde. Aga võib-olla nüüdseks on ka koalitsioonil küpsenud arusaam, et olukord, nii nagu ka hea kolleeg Reinsalu mainis, on pehmelt öeldes problemaatiline. Meil on riigieelarvest puudu igal aastal umbes miljard eurot. See on väga suur raha. Kujutage ette, see on võrreldav meie riigikaitsekuludega. Sisuliselt võib öelda, et Reformierakonna juhtimisel on Eesti rahva käest, Ukraina inimeste käest ära võetud see raha, mis on kriisi ajal väga vajalik.Ja miks oleme me siia olukorda sattunud? Põhjus on Reformierakonna majanduspoliitikas, mis, nagu ka ekspeaminister Andrus Ansip ütles, on pehmelt öeldes ebaõnnestunud. Reformierakond üritab raha koguda selleks, et jagada see raha rikkamatele inimestele.

ajal kavatseb tänane valitsus maksustada tulumaksuga pensione. Kolm pensionäri loovutavad raha selleks, et tõsta ühe Riigikogu liikme palka. Lisaks muidugi muud samaväärsed mõtted, nagu automaks, mis lööb kõige valusamalt just maal elavaid inimesi ja suurperesid. Peretoetust on vähendatud, suhkrumaks on mõeldud selleks, et võtta raha laste käest, ja nii edasi.Aga on ka palju mõistlikum alternatiiv. Lisaks juba mainitud rikaste soodustuse ärajätmisele on võimalik saada raha, rakendades solidaarsusmaksu pankadele. See tooks riigieelarvesse tänase seisuga umbes pool miljardit eurot igal aastal. Tulevikus see summa ilmselt väheneb, aga siis oleks võimalik teha püsiv maksuskeem, mis võiks võiks meid teenida aastakümneid. Lihtsalt praegu olukorras, kus Ukrainas käib sõda, on mõeldav arutada just solidaarsusmaksu.Kõlavad

Aga pankade puhul me ei saa rääkida sellest, et nad intresside kogumisega loovad majanduses lisandväärtust. Vastupidi,

Ja Leedu puhul me ei saa rääkida sellest, et selle tulemuseks on suurte pankade lahkumine Leedust. Ükski pank ei ole Leedust lahkunud. Leedus on Eestiga võrreldes edukam majandus.

Ja ma loomulikult kahtlustan, et antud ettepanek toetust ei leia.

Nagu Andrus Ansip ütles, tõepoolest ei saa tänastes probleemides süüdistada eelkäijaid, näiteks siia saali tulnud Jüri Ratast, kes kes oli peaminister koroonaajal. Koroonaajal me saime väga hästi hakkama. Kui sa oled olnud kolm aastat peaminister, siis sa pead aru saama, et sina oled süüdi. Andrus Ansip muidugi oli selles mõttes radikaalsem. Ta ütles, et kui sa hakkama ei saa, siis sa võiksid ära minna. Aga minu ettepanek oleks enne äraminekut ära teha vajalikud otsused. Ja üks otsus on siin täna teie ees, head kolleegid. See on pangamaksu rakendamine. Nii et ma väga loodan teie suurele toetusele selle otsuse eelnõu puhul. Suur tänu! Olen valmis küsimustele vastama.

Lugupeetud ettekandja, mis te arvate, miks peaminister selle asemel, et tuua Leedu [eelnõuga] analoogne eelnõu siia Riigikokku või vähemalt alustada diskussiooni kas ühiskonnas või valitsuses,

andnud indikatsiooni, et ta on valmis aruteluks. Täna kõlas siin näiteks väga hea ettepanek alustada arutelu tuumaelektrijaama üle. See ju ei tähenda seda, et kohe homme hakatakse ehitama, aga arutelu aga arutelu avamine on väga mõistlik. Kaja Kallase puhul peab tõdema, et ükski tema lubadus ei ole pidanud.

Ma ei oska öelda, millest selline valik on tingitud. Aga mina küll tahan, et Eestil oleks peaminister, kelle prioriteedid on natuke mujal.

aga sellist ühekordset pankade liigkasumi maksu kehtestada ei soovita. Ja kui ma olen selle kohta pärinud peaminister Kaja Kallaselt, on peaminister alati vastanud, et meil kehtib õiguskindluse põhimõte ja pankasid ei tohi niimoodi maksustada. See tundub natukene topeltstandard olevat, kuna see õiguskindluse põhimõte,

lugesin, kuidas Jürgen Ligi täitis europarlamenditesti ja avastas, et seal esikümnes oli ainult üks Reformierakonna kandidaat. Andrus Ansip avastas, et Reformierakond ei ole see Reformierakond, kui tema oli peaminister. Ja Ja tõepoolest, ma ei usu, et hea kolleeg Aivar Sõerd … Ta oli ju rahandusminister siis, kui Eesti riik oli sügavas kriisis, ja ta suutis Eesti riigi kriisist välja tuua. Kas tänane valitsus suudab seda? Kas Mart Võrklaev ja Kaja Kallas suudavad seda? Loomulikult mitte. Ja miks just pangad? Ma ei tea. See ilmselt on mingisugune Kaja Kallase isiklik valik, miks ta tahab kaitsta just neid, mitte pensionäre ega lapsi, vaid just neid Skandinaavia pankasid.

sellest rahast, sajad miljonid eurod riisutakse ära, ilma et see oleks õiglaselt maksustatud. Aga ma mõtlesin küsida teie käest seda, kas teil on informatsiooni selle kohta, mis võib olla valitsuserakondade soovimatuse taustaks sellist eelnõu toetada. Kas see võib olla seotud asjaoluga, et valitsuserakondade juhtpoliitikutel ja nendega seotud isikutel endal on päris palju pankade aktsiaid ja seetõttu saavad nad ise rahalist kasu sellest, kui pankasid kõrgemalt ei maksustata, ja nad saavad Eesti ühiskonnast riisuda metsikuid kasumeid, nagu nad seda näiteks mullu tegid? Kas teil on sellist informatsiooni? Ja isegi kui ei ole, kas te peate tõenäoliseks, et see võib olla oluline osa põhjenduste paletist, mis aitab selgitada nende käitumist? Suur tänu! Kahjuks minul seda infot ei ole ja valitsuses toimuvad protsessid on

ma ei oska öelda, aga ma olen täiesti kindel, et Eestile on see ülikahjulik. Veel kord, küsimus ei ole selles, et keegi on teinud ülihea toote või teenuse, mis on väga kasumlik. Pankade kasumid on suured tänu sellele, et euribor on [kõrge]. Pangad ei pea selleks tegema mitte kui midagi. Intressid on Eestis suuremad kui Skandinaavias, kuigi Eesti klientide distsipliin on sama hea või isegi parem kui näiteks Rootsi klientide oma. Aga pangad peavad võimalikuks küsida Eesti inimeste käest iga kuu rohkem raha. See olukord on kahtlemata täiesti

vähemalt rohkem optimismi ja ta isegi lubas, et viib meid viie rikkama riigi hulka. See oli optimistlik, aga ei täitunud. Praegusel valitsusel isegi seda optimismi ei ole. Ja vaadates neid otsuseid, mis tehakse

läks Eestist välja natuke alla miljardi, peamiselt Skandinaaviasse. Iga Eesti elanik maksis mitusada eurot Rootsi pankadele puhtalt selle pärast, et euribor oli kõrge. Mitte selle pärast, et pank pakkus talle erakordselt head teenust, vaid lihtsalt

Kriisi ajal inimene vajab riiki. Kriisi ajal on riigi ülesanne just see, et ta peab aitama neid, kes saavad kriisi ajal kõige rohkem pihta: vanurid, lapsed, suured pered. Need on needsamad sihtgrupid, kust Reformierakond võtab raha ära. Ehk kriisi ajal riik tuleb ja võtab vaesemate inimeste käest raha ära, selleks et jagada seda mulle või sulle. See on täiesti ebaõiglane. Ma olen rahandusministriga nõus, et see on poliitiline valik, aga mina küll sellist poliitilist valikut toetada ei saa. Ma arvan, et selline poliitiline valik viib Eesti aastateks Euroopa Liidu mudaliigasse ja selle eest võiks peaminister vastutuse võtta. Mida varem, seda parem. Aitäh!

tulu. Euriboriga saadud lepingud moodustavad enamiku Eesti eluasemelaenudest, liisingutest ja ettevõtete laenudest.Nüüd numbritest. Eesti Panga info kohaselt olid Eestis tegutsevad pangad eelmise aasta kokkuvõttes väga kasumlikud. Nad teenisid aasta kokkuvõttes 940 miljonit eurot. Käesoleval aastal on pangad veelgi edukamad. Kui eelmisel aastal samal ajal oli nende kasum 213 miljonit eurot, siis oli Eesti krediidiasutuste kasum selle aasta esimeses kvartalis juba 444 miljonit eurot. Fakt on see, et viimastel aastatel on pangad teeninud märkimisväärseid kasumeid, samas kui paljud ühiskonnagrupid seisavad silmitsi majanduslike raskustega. Andrei, kas sinu arvates on olukord õiglane? Muidugi, hea kolleeg, ei ole olukord õiglane. Sellepärast me tulemegi selle initsiatiiviga välja. Ma arvan, et et nii suur kasum ilmselt väga pikaajaline ei ole, järgmisel aastal me võib-olla näeme väiksemat numbrit. Aga ma olen siin varasema küsijaga nõus, et see lahendus oleks võinud tulla juba varem. Leedu võttis selle [otsuse] vastu eelmisel kevadel, see jõustus juunis ja Leedu majandus kasvab. Mitte muidugi puhtalt sellepärast, et nad rakendasid pangamaksu, aga suuresti sellepärast, et nad ei läinud vaesemate inimeste kallale.Nagu sa väga õigesti

rikkamale inimesele, siis see raha ei jõua nii kiiresti tagasi ringlusse, mis tähendab seda, et eelarve jääb tulust ilma. Nii et valitsuse otsused suurendavad ühiskonnas ebavõrdsust, aga need kahjustavad ka Eesti majandust. Sisuliselt on kaks halba asja korraga. Miks nad seda teevad? Ma ei kujuta ette. Ma arvan, et see on lihtsalt ebakompetentsus, millele juhtis tähelepanu ka ekspeaminister Andrus Ansip. Kahjuks on meil selline valitsus, mis ei oska majanduspoliitikat teha. Rene

Meie ettepanek on see, et kui pankade jaoks heale ajale järgnevad halvemad ajad, siis võiks maksu tasaarveldada, mis tähendab seda, et pangad ei ole selle riski ees, et nad peavad praegu meeletult raha koguma selleks, et kriisi ajal seda kasutada.Ja teiseks, kui kui meil oleks juba praegu pangamaks, siis see tähendaks seda, et pankadel oleks soodsam teha Eestis investeeringuid, sellepärast et kui sul on suur kasum, sa investeerid selle ära, kui sul on väiksem kasum, sa maksad selle pealt väiksemat maksu.

üldistest reeglitest. Me ei saa teha midagi, mis väga radikaalselt erineb sellest, mida teevad meie naabrid. Aga pankade [maksustamise] puhul me oleme pigem erandlikud, et me neid ei maksusta olukorras, kus teised seda teevad. See tähendab seda, et pangad teevad investeeringuid ja panustavad majanduskasvu

euribori tõusu [tõttu kasum] laekub eraettevõtja taskusse. Minu küsimus on selline, kas sa tead mõnda teist eraettevõtlusvormi, kus siis kas riikliku regulatsiooniga või üleeuroopalise regulatsiooniga kukuks samamoodi õnn õuele ja eraettevõte saaks tohutuid lisakasumeid. Suur Aitäh! See on hea küsimus. Ma võiks vastata, et see on näiteks kasiinoäri. Aga ei ole, sellepärast et kasiinodes on kasumimarginaal väiksem ja maksud on oluliselt suuremad. Eesti Loto ei ole. Eesti Loto potentsiaalne kasumimarginaal on umbes 50%, miinus kulud. See jääb pankadele tunduvalt alla. Nii et kasiinod, loteriid – kõik need valdkonnad on pankadega võrreldes vähem vähem kasumlikud. Sellist äri ei ole. Võib-olla mingisugused kuritegevusega seotud valdkonnad, aga ma ei oska neid kasumimarginaale seal hinnata. Nii et igal pool, kus

saavad sealt ka erakorralist kasumit. Ma küsin, kas teil need eelnõud on juba valmis tehtud, mis maksustavad ka teistes valdkondades tekkinud erakorralisi kasumeid.

Ja kui sa tood veel näiteid, siis ma oskan neid võib-olla detailsemalt kommenteerida. Suur tänu, lugupeetud ettekandja! Teile rohkem küsimusi ei ole. Meeldetuletuseks headele kolleegidele: otsuse eelnõu menetlemise juures on võimalus esitada kokku kaks küsimust, aga kummalegi ettekandjale üks küsimus. Ja nüüd, head kolleegid, palun Riigikogu kõnetooli juhtivkomisjoni ehk siis rahanduskomisjoni seisukohti ja otsuseid tutvustama hea kolleegi Aivar Sõerdi. Palun! Suur tänu, lugupeetud Head kolleegid! Riigikogu rahanduskomisjon arutas eelnõu 367 oma 18. märtsi istungil.

selline, et komisjoni esimees küsis, kas Keskerakonna fraktsiooni esindaja soovib eelnõu tutvustada, ja Andrei Korobeinik vastas, et eelnõu võiks toetada, sest tegemist on positiivse eelnõuga.

välja. Komisjoni esimees pakkus, et eelnõu esimene lugemine võiks toimuda 9. aprillil. Komisjoni esimees andis ka teada, et eelnõu vajab vastuvõtmiseks Riigikogu koosseisu häälteenamust. Komisjoni liikmed nõustusid konsensuslikult. Sellega arutelu piirdus. Komisjon tegi otsused. Esiteks, teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 9. aprillil,

tegelikult on neid valdkondi ja majandusharusid, kus erakorralistel asjaoludel või mingite ühekordsete põhjuste tõttu tekib soodne konjunktuur ja sellest tekivad tekivad ühekordsed erakorralised kasumid, kindlasti rohkem kui ainult see näide.

Mis sa arvad? Sama Reformierakond justkui. Mis sa arvad, milles see vahe seisneb, miks praegu Reformierakond hakkama ei saa, aga toona sai? Hea

Hea ettekandja! IMF-i prognooside järgi on Eesti Euroopas ainus riik, kus majandus langeb. Seejuures on meil üks suurimaid hinnatõuse, lisaks töötus kasvab. Seejuures otsib valitsus paaniliselt, kuidas täita eelarveauku. Samas, maksuküüru kaotamise lubadusega tekitatakse juba iseenesest poole miljoni euro ulatuses kulusid juurde. Selle raha, mida inimesed võivad maksuküüru kaotamise plaanist võita,

Mart Maastik, palun! Suur tänu, härra eesistuja! Lugupeetud ettekandja! Te mainisite siin, et justkui mingis ärivaldkonnas tekib juhuslikult soodne konjunktuur. Antud juhul ei ole panganduses tekkinud soodsat konjunktuuri, vaid seal pidevalt teatud aja tagant, euribori tõstes keskpanga poolt, tekib erakorraline kasum.

Ja minu küsimus on see, et miks on teie arvates vale, kui seda protsessi juhitaks kuidagi mõistlikumalt ehk siis ei soodustataks ühte teatud ettevõtlusvaldkonda,

seda ei saa küll öelda, et pangandus ei oleks reguleeritud. Aga see soodne konjunktuur ja euribori

intresside tõusuga, on ka omakorda seotud sellega, et inflatsioon läks käest ära. See on tõhus hoob on tõhus hoob inflatsiooni alandamiseks ja see on ka toiminud. Tegelikult on ainult aja küsimus, kui

Aga pankadel ju tõuseb järgmisest aastast avansiline tulumaks. Ja kui me vaatame selle aasta eelarvetulude laekumisi, siis pankade pankade makstud dividendidelt laekunud tulumaks on kasvanud ja moodustab märkimisväärse osa ettevõtte tulumaksu laekumistest. Ettevõtte tulumaks on üks paremini laekuvaid maksutulusid sel aastal.

ega ei ole kaalutud maailmas, et osa sellest erakorralisest tulust riikide stabiilsusmehhanismi kanda. Kas on see [küsimus] viimase 50 aasta jooksul tulnud Euroopas arutlusele? Võib-olla teie kui hea spetsialist teate seda. Ei ole küll sellist informatsiooni, et eraldi mingit fondi selliselt

kasumite teenimise kõrgkonjunktuuri hetk hakkab tegelikult mööduma, sellepärast et euribor on languses.

järjest rohkem intresse oma kogutavatelt hoiustelt. Ehk siis see on ju panga kulu. Nii et hoiuste intressikulu on kasvamas, samas pankade teenitav intressitulu on vähenemas. Nii et olukord on muutunud ja tegelikult kasumi teenimise kõrgkonjunktuur on möödumas.

Esiteks, kas ma mäletan valesti, et küsimus istungi läbiviimise kohta kuulub arutelule kohe, mitte siis, kui istungi juhataja avastab, et ta võiks ta võiks sellele vastata? Ja teine küsimus. Siin hiljuti esines hea kolleeg Jürgen Ligi, kes komisjonipoolse ettekandjana pidas väga maailmavaatelise loengu. Komisjonis Komisjonis toimunud arutelu kohta ütles ta, et oli üks ebaadekvaatne küsimus, ja sellega tema ülevaade komisjoni [arutelust] piirdus. Aga ta rääkis kaheksa minutit täis, rääkis Reformierakonnast, teistest erakondadest. Seda oli tegelikult huvitav kuulata. Miks teie arvates

Kas Jürgen Ligi on millegi poolest parem kui Aivar Sõerd? Ma arvan, et Aivar Sõerd oleks maailmavaatelist arutelu väga hästi pidanud ja see oleks andnud eelnõu arutelule juurde väga palju uut ja huvitavat infot. Jah,

vaid hakkas selgitama hoopis seda, mille jaoks kasutatakse euribori. See ei ole meile mingi uudis, mille jaoks seda kasutatakse. Minu küsimus oli hoopis teine. Ja kahjuks on ta nüüd sealt läinud, mul ei ole mõtet uuesti seda küsimust esitada. Aga ma juhin tähelepanu, et teie saaksite tegelikult sekkuda sellesse. Ja olen ka nõus härra Korobeinikuga,

Minu küsimus tõesti haakub natuke eelnevate küsimustega. Sel korral teil läks täppi! Ma tahtsingi sellest käsitlusest aru saada. Kas te istungit juhatades teete otsuseid lähtuvalt sellest, kas isik, kelle suhtes te otsuseid teete, on teie erakonnakaaslane, koalitsioonikaaslane või on ta opositsioonist? Ma tahtsin ka juhtida tähelepanu sellele, et korduvalt on siin varem juhtunud nii, et komisjonipoolne ettekandja hakkab heietama omi mõtteid hoopis muul teemal ja nii edasi. Sellele juhitakse tähelepanu ja siis reeglina me saame vastuseks, et ta on seal puldis vaba rääkima. Aga nüüd oli olukord, kus te justkui ütlesite, et ei peaks esitama küsimusi selle kohta, mis ei puuduta komisjoni arutelu.

Aga head kolleegid! Nüüd oleme jõudnud läbirääkimiste juurde. Palun Eesti Keskerakonna fraktsiooni nimel Riigikogu kõnetooli hea kolleegi Lauri Laatsi.

pangandussektori ajutise solidaarsusmaksu kehtestamise kohta" [eelnõu]. See on hästi oluline eelnõu, arvestades olukorda nii pangandussektoris

piletid peaksid maksma mitmeid kordi rohkem. Panga puhul see nii on. Pank teenib tänu keskpanga otsusele kaks korda rohkem kasumit.

Nüüd on küsimus, kelle arvelt see kõik tuleb. Euroopa Keskpank tegi otsuse ära. Eesti pangad peavad selle alusel tööd tegema.

Jah, Aivar Sõerd tõi välja, et hoiused on küll suurenenud. Ehk siis nendel inimestel, kellel veel raha on ja kes hoiavad seda hoiustel, jah, on hoiuste tulu suurenenud. Aga see ei ole ju välistanud praegu seda, et pangad teenivad kaks korda rohkem kasumit. Ja hea kolleeg Andrei Korobeinik tõi ka oma ettekandes välja, et praegusel hetkel peavad pangad olema ühiskonnaga solidaarsed ja selle lisakasumi, mille tegelikult Euroopa Keskpank

1 miljard tulu poolde, 1 miljard kulu poolde. Ehk siis pumbati sisse õhku 1 miljardi ulatuses. Nüüd seda miljardit otsitakse taga. Lisaks sellele tekitab veelgi suurema augu Reformierakonna lubadus kaotada ära maksuküür. See otsus on siin vastu võetud, see hakkab kehtima järgmisest aastast. Pool miljardit! Pool miljardit veel sinna.

üks lahendus. Teine lahendus: jätke ära maksureform. Pole vaja rohkem inimestel makse tõsta. Võtame sealt, kus seda on võimalik võtta, ja need on pangad. Kõik need muud maksud, mida te praegu tarbimismaksudena soovite võtta, jääks ära. Neid pole lihtsalt vaja, need teevad meie inimesed vaesemaks. Nii et mina kutsun üles kõiki häid kolleege toetama meie eelnõu. Anname koos Eesti Vabariigi valitsusele ülesande, et nad võtaks käsile pangamaksu, töötaks välja [eelnõu] ja tooks siis selle valmis kujul siia saali arutamiseks! Aitäh! Suur tänu! Eesti 200 fraktsiooni nimel Tarmo Tamm, palun!

Austatud juhataja! Head kolleegid! Täna peame otsustama, kas teha ettepanek Vabariigi Valitsusele pangandussektori ajutise solidaarsusmaksu kehtestamiseks. Rahvaesindaja töö on juba kord selline, et saame teha ainult poliitilisi otsuseid. See töö on väga oluline, sest me saame ära hoida ebapädevad otsused. Võib vabalt öelda ka, et ebakompetentsuse mitteläbilaskmine Riigikogu saalist on üks oluline osa meie tööst.Keskerakonna ettepanek pangamaksu kohta on kahjuks populistlik ja lisaks Eesti majandusele kahjulik. Pangandus on vaieldamatult ettevõtluse osa, väga oluline osa, et mitte öelda majanduse vereringe. Iga riigi kohus on hoida oma pangandus heas seisus. See on üks selge nurgakivi majanduse heaoluks.Ajutine solidaarsusmaks oleks halb väga mitmest vaatenurgast. Esiteks looks see ebakindlust ettevõtluses. [See tähendaks, et] ettevõtteid, kellel on läinud hästi, saab maksustada tagantjärgi. Sarnast arusaama võivad oodata ka telekomiettevõtted, tööstussektor, aga miks mitte ka eraisikud, kes on riigi arvates mingil hetkel justkui ebaõiglaselt liiga suure tulu teeninud. Nad kõik ju vääriksid tagantjärgi väikest täiendavat maksu muidugi, kui valitsus peaks niimoodi otsustama. Ebakindluse tekitamine ühiskonnas – see võiks olla selle ettepaneku nimi.Ettevõtja elu on heitlik, täna on ta kasumis, homme võib ees oodata kahju, mida saab katta varem teenitud kasumiga. Kui kasum tagantjärgi pretsedendina ära võtta, et asi aus oleks, peame riigina olema valmis ka osa ettevõtete ootamatult tekkinud kahjumist kinni maksma. Kas oleme selleks valmis? Kas see on see tee, mida mööda me soovime käia? Kas see on selline riik, kus oodata majanduskasvu ja innovatsiooni?Ettevõtja pingutuse [tulemus] on ju, kui tegutsemislust kõrvale jätta, ikkagi töö vili ehk kasum. Kasum on ainukene isetekkeline ressurss, mis võimaldab investeerida ja meie kõigi elukvaliteeti paremaks muuta. Lisaks kuulub suur osa pankadest ka väikeaktsionäridele. Võttes ära osa nende kasumist, anname selge signaali, et Eestis investeerida ei ole mõtet, sest riik ajab oma karvase käe temale sobival ajal ikka sinu taskusse.Ainus, mida võib pankadele ette heita, on vahest liiga suur ahnus. Liiga aeglaselt kandusid tulud euribori tõusust hoiustajate kontodele. Samas on siingi lahendus olemas: osta pankade aktsiaid. See on parim viis saada osa pankade suurenenud kasumitest. Kui mitte muu raha, siis oma pensionifondi raha eest on see meil kõigil võimalik.Ja üks lahendus ka. Kui riik ostaks ära näiteks Swedbanki, siis jääks edaspidi ülemäärane ja ka muu kasum Eestisse. See oleks meie ettevõtetele toeks. Arvestades kõike öeldut, kutsun üles otsuse eelnõu tagasi lükkama. Aitäh!

Aitäh, hea istungi juhataja! Täna õnnestus nuppu õigel ajal vajutada, sain võimaluse kõneleda. Ma tahaks veidikene oma kõnes debateerida eelkõneleja kolleeg Tammega. Printsiibis ma olen nõus sellega, et me ei tohiks minna tagantjärele maksustama ettevõtjaid, kes on teinud midagi innovaatilist või kuidagi paremini teinud oma äri võrreldes konkurentidega. Aga antud kaasuse puhul see jutt päris relevantne ei ole. Tegelikult ei teinud meie pankurid ise mingit ekstrapingutust selleks, et need kasumid nii hüppeliselt kasvaks. Kogu pingutuse tegid ära keskpangad ja kui päris lõpuni aus olla, siis USA föderaalreserv, kes suurt mängu juhib. Ja meie pangad, mitte ainult Eestis, aga ka mujal, nautisid lihtsalt seda kasumit, mis tulenevalt kiirest baasintressi tõusust tekkis. Õnneks lõpus sa, Tarmo, ütlesid, et kui midagi pankadele ette heita, siis saab ette heita liigset ahnust. Ja tegelikult aasta tagasi esitasime meie oma fraktsiooniga eelnõu, mis just täpselt seda küsimust sellisena adresseeris, et pankadel oleks võimalus anda piltlikult öeldes ühiskonnale see erakorraliselt ja nende tegevusega mitteseotult tekkinud suur kasum tagasi niimoodi, et tõsta hoiuseintressid piisavalt kiiresti järgi laenuintressidele, või siis valida see tee, et anda see maksuna ühiskonnale tagasi. Ma usun, et

seda lõhet pikemalt, sest see ju tõi raha, ilma et ise midagi tegema oleks pidanud. Nii et, hea Tarmo, see pankade PR-kampaania, mis käima läks ja kus räägiti sellest, et justkui kõiki ettevõtjaid tahetaks karistada selle eest, et nad on innovaatilised või äriliselt kuidagi efektiivsemad, siis ei, seda plaani pole kunagi olnud. Ja pankade kuidas ma ütlen? – tempokust enda kasumiahnuse ohjeldamisel annaks tegelikult reguleerida küll, kui neile see potentsiaalne maks piitsana ette panna. Siis nad saaksid teha otsuse intresse korrelatsioonis tõsta. Aitäh! Suur tänu! Head kolleegid, sulgen läbirääkimised. Käesoleva otsuse eelnõu kohta muudatusettepanekuid ei ole esitatud. Kuna tegemist on ühe lugemisega eelnõuga, siis asume lõpphääletust ette valmistama.Head

kolleegid, panen lõpphääletusele Eesti Keskerakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele pangandussektori ajutise solidaarsusmaksu kehtestamise kohta" eelnõu 367. Eelnõu vastuvõtmiseks otsusena on vajalik Riigikogu koosseisu häälteenamus. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Saame minna teise päevakorrapunkti juurde, mis on rahanduskomisjoni esitatud Riigikogu otsuse "Eesti esindaja nimetamine Põhjamaade Investeerimispanga kontrollkomiteesse" eelnõu 403 esimene lugemine. Palun ettekandeks Riigikogu kõnetooli hea kolleegi, rahanduskomisjoni aseesimehe Andrei Korobeiniku. Hea istungi juhataja! Head kolleegid! Suur tänu selle võimaluse eest! Eelmise päevakorrapunkti juures oli juures oli hästi meeldiv üllatus. Kui hea istungi juhataja vahepeal üritas minu eest isegi kõnesid pidada, siis nüüd ütles ta, et komisjonipoolne ettekandja võib rääkida sellest, mida ta

võttis kokku komisjonis toimunud arutelu sellega, et komisjonis kõlas üks ebaadekvaatne küsimus. Ülejäänud 7 minutit ja 50 sekundit pühendas ta Reformierakonna maailmavaate tutvustamisele. See oli väga

miks üks või teine erakond ei toeta Eesti majanduse päästmist.Siin kõlas ka üsna põnev Eesti 200 [esindaja] ettekanne.

majanduspoliitika, sellepärast et tõepoolest, kõik muud sektorid ongi maksustatud praeguse valitsuse poolt, välja arvatud pangad muidugi. Aga vaatamata sellele, ta ikkagi millegipärast arvas, et pankasid maksustama ei pea. Seda oli kurb kuulata. Seda oli tõepoolest kurb kuulata, sellepärast et, veel kord Ei, lisaaega ei saa. Hea kolleeg Jürgen Ligi tuli ka saali, võib-olla saab ikkagi lõpuks debatti pidada. Tõepoolest, olukord on päris kriitiline. See konkreetne päevakorrapunkt, millest me kohe hakkame rääkima, olukorda hullemaks ei tee. Rahanduskomisjon tegi ettepaneku määrata esindajaks rahanduskomisjoni esinaine ja ma loodan, et sellele tuleb saalis toetus. Aga kõik muud põhimõttelised otsused,

Veel kord, Eesti on täna viimasel kohal Euroopas – mitte Euroopa Liidus – majanduskasvu poolest. Ka eelmisel aastal oli Eesti suurima inflatsiooniga ja madalaima majanduskasvuga riik Euroopa Liidus. Ja nüüd

praeguse valitsuse nii-öelda ajuks, sellepärast et Reformierakond sellega selgelt hakkama ei saa. Reformierakond pole enam selline, nagu ta Andrus Ansipi ajal oli. Aga Eesti 200 on uus jõud ja

justkui õiged sõnumid, aga ei tasu ennast petta, tegemist on puhta PR-strateegiaga. Nad ei kavatse teha mitte ühtegi nendest asjadest, millest nad räägivad. Nad ei kavatse maksuküüru tühistamist ära jätta. Nad ei hakka automaksu vastu võitlema. Nad lihtsalt räägivad. Nad ei tee ühtegi liigutust selleks, et Eesti majandust päästa. Võib-olla tõepoolest on Eesti 200 ainuke lootus, mis selle valitsuse juures meile jäänud on. Ja nüüd vahepeal, kuna ma täpselt ei ole kindel, kui pikk see ettekanne võib olla,

esindajaks mitu aastat järjest hea kolleeg Kokk, aga nüüd asendab teda rahanduskomisjoni esinaine.See See eelnõu ei tekitanud väga suurt arutelu komisjonis ja komisjon on saatnud selle saali konsensusega.

Siin ma olen ja loodan teie toetusele. Usun, et hea kolleeg Annely suudab seda teemat kenasti katta. Ja suur tänu tähelepanu eest! Hea meelega vastan ka teie küsimustele, kui neid tuleb. Aga võib-olla mu ettekanne oli ammendav, ma ei oska öelda. Küsimusi teile ei ole. Suur tänu!

Minu viga, avan läbirääkimised. Läbirääkimistel saavad osaleda fraktsioonide esindajad. Seda soovi ei ole, läbirääkimised on lõppenud. Võtan kaks protseduurilist küsimust, Andrei Korobeinik ja Kert Kingo.

Mul on sellega seoses küsimus istungi läbiviimise kohta. Kas istungi juhataja suhtumine sõltub sellest, kas tegemist on tema erakonnakaaslasega või mitte, või on kaalul mingid teised faktorid, mis teie suhtumist kujundavad? Aitäh! Kert Kingo, palun!

fraktsiooni liige Valdo Randpere, siis tema rääkis ainult isiklikest seisukohtadest ja kõigest muust, aga mitte sellest, mis komisjonis toimus. Siis te küll kuulasite rahulikult seda

Antud juhul ma tõlgendasin Andrei käitumist kui pahatahtlikku suhtumist ja seepärast ma, jah, lubasin antud juhul sellise märkuse. Üldjuhul, tõepoolest, ma ei tee vahet sellel, kas on opositsiooni- või koalitsioonipoolne ettekandja. Ja selles, Andrei, ma ei kahtle hetkegi kuula üle see lindistus –, et sinu sõnakasutus oli "seaduseelnõu 403 OE". Sellist asja olemas ei ole. Nii, head kolleegid, juhtivkomisjoni ettepanek on viia läbi eelnõu 403 lõpphääletus. Asume seda hääletust ette valmistama.

Head kolleegid, panen lõpphääletusele rahanduskomisjoni esitatud Riigikogu otsuse "Eesti esindaja nimetamine Põhjamaade Investeerimispanga kontrollkomiteesse" eelnõu 403. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Selle ettepaneku poolt on 46 Riigikogu liiget, vastu 0, erapooletuid on 0. Eelnõu 403 on otsusena vastu võetud. Saame minna järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on Vabariigi Valitsuse algatatud tööalasest Euroopa Liidu õiguse rikkumisest teavitaja kaitse seaduse eelnõu 257 teine lugemine. Palun ettekandeks Riigikogu kõnetooli hea kolleegi, õiguskomisjoni esimehe Eduard Odinetsi.

Minul on au tutvustada teile, mis toimus õiguskomisjonis eelnõu 257 esimese ja teise lugemise vahel.

Meeldetuletuseks. Tegemist on tööalasest Euroopa Liidu õiguse rikkumisest teavitaja kaitse seaduse Selle seadusega luuakse tööalase tegevusega teatavaks saadud rikkumisest teavitaja kaitse tingimused, kaitse ulatus, nähakse ette teavitaja kaitse isikuline ja sisuline kohaldamisala, kaitse saamise tingimused ja ulatus ning tööalasest Euroopa Liidu õiguse rikkumisest teavitamise viisid ja kanalid. Eelnõu läbis esimese lugemise eelmise aasta 15. [novembril].

Meil toimus päris ulatuslik huvirühmade kaasamise ring. Oleme pöördunud päris paljude asutuste, organisatsioonide ja institutsioonide poole.

Eesti Advokatuuri esindajad ja MTÜ Korruptsioonivaba Eesti esinduse. Kõik need kaasatud huvirühmad tõid välja enda jaoks olulisi teemasid, mis nende arvates on seaduses mitte väga põhjalikult kajastatud või suisa puudu või on üle reguleeritud. Me pidasime pika ja väga sisulise diskussiooni. Selle eest ma olen väga tänulik nii komisjoni liikmetele kui ka kõikidele huvirühmade esindajatele, kes komisjoni istungil osalesid.

millised survemeetmed on keelatud, ei ole võimalik välja tuua. Lihtsalt nendime, et survemeetmed on keelatud ja neid inimesi ei tohi survestada.Nii.

tulnud 203. Kolm muudatusettepanekut esitas Isamaa fraktsioon ja 200 muudatusettepanekut EKRE fraktsiooni liikmed. Isamaa fraktsiooni ettepanekuid tutvustas Jaanus Karilaid. Ta selgitas meile, et esitatud kolme ettepaneku sisu ja motiiv [põhineb] sellel, et Isamaa fraktsioon ei toeta eelnõu tervikuna, ja seetõttu on ettepanekud esitatud viisil, et nende vastuvõtmise korral muutuks kogu eelnõu mõttetuks ja seda ei saaks ka seadusena välja kuulutada. Sellised olid nende ettepanekud.

esitatud 200 muudatusettepanekut. Alles 16. aprillil, mõne kuu möödudes,

ettepanekuid ja esitanud meile oma mõtteid, kuidas saaks eelnõu ühes või teises kohas paremini lahti kirjutada. Kõik need otsused me tegime 16. aprillil ja selle tulemusena on sündinud kokku seitse muudatusettepanekut.Kolm Isamaa fraktsiooni muudatusettepanekut on seotud üheks muudatusettepanekuks lähtuvalt kodu- kodu- ja töökorra seaduse § 102 lõikest 2, mis lubab sama esitaja muudatusettepanekud, mis on omavahel sisuliselt seotud, siduda üheks muudatusettepanekuks. Ja seda komisjon ka tegi.

et see oleks oluliselt selgem ja arusaadavam kui senises tekstis. Neljas muudatusettepanek täpsustab,

Isegi kogu tahtmise juures ei ole võimalik nende ettepanekuid toetada. Põhimõtteliselt on need kõik obstruktsioonilised ja seda ei ole ettepanekute esitajad ka varjanud. Need on seotud sellega, et takistada eelnõu vastuvõtmist

üheks. Eelnõu teise lugemise seletuskirjas, mis on teile kättesaadav, on väga põhjalik arutluskäik, kuidas komisjon jõudis arusaamani, et need ettepanekud on võimalik üheks siduda. Ma ei hakka siin

aga kuna minu aeg on kohe täis saamas ja ma ei taha teie tähelepanu kuritarvitada, siis lõpetan ja vastan hea meelega teie küsimustele. Aitäh! Suur tänu! Teile on küsimusi. Urmas Reinsalu, palun!

Toomas Kivimägi istub seal, tahab hääletada ühe ettepaneku poolt, aga teise ettepaneku poolt ei taha hääletada, mis puudutab selle ettepaneku sisu. Kuidas peaks parlamendiliige sellisel juhul käituma,

Kui saal hääletab [esimese] muudatusettepaneku poolt ja ei hääleta teise muudatusettepaneku poolt ja ei oska üldse hääletada kolmanda muudatusettepaneku puhul, siis meil tekib olukord, kus seadusesse võivad sisse tulla punktid, mis on omavahel vastuolus.

Ja selleks ongi ette nähtud teise lugemise katkestamine, kui selline olukord juhtub. Seda ei saa ükski komisjon ennetavalt vältida: vägivaldselt ja vastuolus seadusega need muudatused elimineerida ja siduda kokku erinevad muudatusettepanekud.

Ma veel kord rõhutan, et need muudatusettepanekud on sellised, mida ei ole võimalik kodu- ja töökorra seaduse kohaselt kokku siduda ka sel eesmärgil, et vältida obstruktsiooni. Meil oli kõigest kolm muudatusettepanekut see ei takista Riigikogu tööd ega halva Riigikogu töötegemist niivõrd, et need peaks sel põhjusel kokku siduma. Ma ei näe selleks ühtegi põhjust. Me arutame seda eelnõu tõsiselt, aga juhatus ei ole reageerinud ja

Hea kolleeg! Veel kord, minu üldine põhimõte ja selgitus on see, et ei juhatus ega ammugi istungi juhataja ei saa võtta sisulisi seisukohti ega anda hinnanguid

kogu kodukorraseaduse te allutate mingisugusele ökonoomiale, palju teil aega on ja mida võib kokku siduda. Ja te ise ütlete, et see on voluntaristlik – võib siduda, ei pruugi siduda –, et see kõik on midagi meelevaldset. See ei ole ju nii.

nüüd tuleb välja, kui ma küsisin komisjoni esindajalt … See on väga oluline ka võimaliku õigusmenetluse [seisukohast] tulevikus, ka põhiseaduslikkuse järelevalves, nii väga kui te praegu tõlgendate seda veebruarikuist Riigikohtu otsust.

Ja nüüd on mul teile küsimus, lugupeetav istungi juhataja. Formaaljuriidiline küsimus, mis on väga põhimõtteline, meil ei ole mõtet istungit jätkata, kui me ei ole seda selgeks arutanud. See on selle Aristotelese-eelse loogika tõlgenduse kohta, millega härra Odinets suvatses välja tulla. Nimelt, Isamaa on esitanud kolm muudatusettepanekut,

toetab kas muudatusettepanekut nr 2 või muudatusettepanekut nr 3 ja sellisel juhul on täiesti võimalik see seadus jõustada, kui parlamendi enamuse tahe sellekohane on. Mul oli õiguskomisjoni esindajale küsimus, millele ma ei saanud selle pika seletuse pinnalt mitte mingisugust vastust.

Konkreetne küsimus teile, lugupeetav istungi juhataja.

ta ei leia toetust. See on see koht, kus ma möönan ja leian, et see on põhjendatud.Ma ei ole sellega öelnud, et see teie kaasus, millele te viitasite, on täpselt see, mida mina kirjeldasin, ma tõin lihtsalt ühe näite,

Minu küsimus on täitsa teisest vallast ja täitsa protseduuriline. Eelmise päevakorrapunkti käsitlemise ajal te, härra eesistuja, tutvustasite seda printsiipi, millest te lähtute ja miks te neid protseduurilisi küsimusi ei võta – et mitte hakkida debatti. Kui

antud juhul me võtame üle direktiivi, millega liikmesriigid, kaasa arvatud Eesti, olid nõus. Need inimesed, kes näevad oma töökohas Euroopa Liidu õiguse rikkumist, võivad turvaliselt, konfidentsiaalselt ja survemeetmeid kartmata sellest teada anda ja neile tagatakse kaitse. Selle seaduse eesmärki ma toetan igati, inimesed vajavad kaitset.

Komisjon hindas seda, just nende sisulist seotust, ja jõudis järelduseni, et esimene muudatusettepanek, teine muudatusettepanek ja kolmas muudatusettepanek on omavahel sisuliselt seotud, teenivad sama eesmärki ja neid ei ole võimalik lahutada.

"Pealekaebamise õhutamise taunimise seadus". "§ 1. Pealekaebamise õhutamise taunimine". Tekst: "Eesti Vabariigis on pealekaebamisele õhutamine taunitav." Punkt, seaduse

Teie käsitlus kahjuks ei päde. Ei päde! Ja te ei vastanud põhimõttelisele küsimusele, mida ma teilt varem küsisin ja mida ma küsisin ka istungi juhatajalt, kes põgenes juhataja toolilt nende küsimuste laviini all. See oli loobumislahing ja valge lipp.Nüüd teine küsimus. Ma küsisin väga konkreetselt: kuidas peab teie hinnangul käituma parlamendiliige – võtke need Isamaa muudatusettepanekud välja, mille te olete üheks kokku klammerdanud –, kes toetab ettepanekut nr

otsusena väljendatud tõlgendus on väär, samamoodi võin mina teile öelda, et teie tõlgendus on väär. See on minu õigus, eks ju.Mina ütlen veel kord, et parlamendiliikmel ei ole võimalik valida ettepanekute nr 1, 2 või 3 vahel.

Küsimus ongi ju selles – mille tõttu see protest on esile kerkinud –, et parlamendiliikmetel peaks olema õigus erinevaid muudatusettepanekuid hääletada. Ja see on väga pretsedenti loov küsimus.

kes toetab selle formaalselt esimese muudatusettepaneku elementi nr 2, aga on elemendi nr 3 vastu? Või vastupidi. Mis on soovitus, kuidas parlamendiliige peaks käituma? Kas ta peaks muudatusettepanekut toetama või tagasi lükkama?

kohta. Selle argumendi vastu oleks küll väga raske vaielda. Aga minu küsimus puudutab § 102 lõike 2 esimest poolt, mis ütleb, et esitaja peab olema sama. Ma vaatan, et siin on kokku seotud näiteks ettepanekud, millest ühe on esitanud Ants Frosch ja Kert Kingo ja teise Siim Pohlak ja Rain Epler.

ja sisult kokku langema –, olete te käitunud selgelt vastuoluliselt. Neid printsiipe ei ole järgitud. Nii et tegemist on omavoliga. Aga kuna te olete siin nii palju keerutanud ja üritanud seda kuidagi sirgeks rääkida, siis äkki te selgitate seda lihtsama näite abil. Kui teie ette pannakse küsimus, kas te tahate minna bussiga – Kohtla-Järvele näiteks – või tahate minna autoga, ja te peate vastama jah või ei, siis kuidas oleks see loogiliselt Ühega neist tahate minna, teisega ei taha minna, aga teile esitatakse see ühe küsimusena ja vastata saab ainult jah või ei. Kuidas te väljendate oma seisukohta, millega te tahate sinna minna? Ma väljendangi seda seisukohta, kas bussiga või autoga, kas jah või ei. Antud juhul ei küsita, kas bussiga või autoga, küsitakse, kas sa üldse tahad minna Kohtla-Järvele või kuhu iganes. Ja sellepärast ma ei saa vastata küsimusele, kas bussiga või autoga, sest ma pean kõigepealt vastama küsimusele, kas ma üldse sinna lähen. Sellisel juhul muutuvad ülejäänud küsimused täiesti mõttetuks. Antud juhul, nagu ma juba selgitasin, ütleb Isamaa kõigepealt, et see seadus tuleb tühistada. (Urmas

Komisjon lähtub otsuste tegemisel sellest informatsioonist, mis komisjonile on teada. Informatsiooni kannab ette muudatusettepanekute esitaja, tutvustaja. Antud juhul ütles tutvustaja väga selgelt, nende ettepanekute eesmärk on muuta kogu eelnõu mõttetuks, et seda ei saaks mingil juhul seadusena välja kuulutada. See tähendab, et selle eesmärk oleks, et mitte keegi mitte kunagi Kohtla-Järvele ei jõuaks.

Te mainisite väga õigesti, et üks muudatusettepanek oli eelnõu pealkirja muutmine. Seda oleks tahtnud küll eraldi hääletada. Ma usun, et paljud siin saalis oleksid tahtnud seda eraldi hääletada. Kahjuks sellist võimalust ei ole. Aga huvitav oli ka teie seisukoht, te ütlesite, et teil oli soov aidata muudatusettepaneku esitajat, et ta saaks oma eesmärki täita. Minu mäletamist mööda – ma viibisin sellel istungil – ei küsinud muudatusettepaneku esitaja kordagi teie

esitaja enda kaalutlusruum. Aitäh! Minu senine arusaam komisjoni tööst muudatusettepanekute menetlemisel on selline, et me peame võtma sellest maksimumi, et eelnõu saaks paremaks, õigusselgemaks,

ei ole midagi pahatahtlikku, vaid ainult ja ainult Riigikogu kodu‑ ja töökorra seadusest lähtuv komisjoni käitumisviis. Aitäh!

taotlenud nende muudatusettepanekute kokkusidumist. Ma tahan kinnitada, esiteks, et see ei vasta tõele, ja teiseks, see on täielik moonutus. Muudatusettepanekute tekstis ei ole mingisugustki … Iseküsimus on, mis on poliitiline intentsioon, protestimaks selle pealekaebamisprojekti vastu, mida te siin väga majesteetlikult rakendate, aga tegelik intentsioon on väga konkreetne, seal kuskil ei ole öeldud "seaduse teksti tühistamist" või "seaduse tühistamist". Ma juhin tähelepanu, lugupeetav istungi juhataja, et siin õiguskomisjoni esimees väga põhimõtteliselt eksib. Seaduseelnõu ei saagi tühistada. Ma päris täpselt ei saagi aru, mida ta mõtleb. Ma küsin nüüd istungi juhatajalt: mida mõtleb õiguskomisjoni esimees selle käsitlusega, et Isamaa fraktsioon taotleb seaduseelnõu tühistamist?

Aitäh! Protseduuriline küsimus: mis toimub õiguskomisjoni esimehe peas? Ma ei tea.

Ja nüüd on mul küsimus. Te ütlesite siit puldist, et kokku võib siduda, ja olete ka sidunud, omavahel seotud muudatusettepanekud, mida õiguskomisjon tõlgendab seotud olevat, ja samal ajal ütlesite ka, et teineteist välistavad muudatusettepanekud, mis tekitavad seaduses vastuolu. Ka seda olete siit puldist öelnud, et ka need tuleb kokku siduda. Milliseid muudatusettepanekuid üldse on võimalik esitada, et neid kokku ei seotaks,

Seda totaalset vastasseisu ja seaduse mittevastuvõtmist ja nii edasi on võimalik saavutada ainult ühel viisil: sidudes kõik kolm muudatusettepanekut et see eesmärk saaks täidetud. Kas ülejäänud Riigikogu on selle seisukohaga nõus või mitte, seda väljendatakse hääletusel ja lõpuks ka kolmandal lugemisel lõpphääletusel. Aitäh! Aitäh, austatud juhataja! Mul on teile küsimus. Nagu te äsja kuulsite, juhtivkomisjoni esindaja, õiguskomisjoni esimees ütles, et ta ei suuda ennast normaalselt väljendada ja seda olukorda meile normaalselt selgitada. Ja ma olen temaga nõus, tegelikult ei olegi võimalik, sest see olukord on täiesti ebanormaalne.

selline. Selle töönädala alguses lubas Riigikogu esimees, et juhtivkomisjoni esimees annab meile ammendavad selgitused. Juhtivkomisjoni pädevus on selgitada erinevate muudatusettepanekute kokkusidumist. Nüüd on juhtivkomisjoni esimees tunnistanud, et ta ei ole võimeline seda tegema.

millest me nädala alguses rääkisime – ja rääkisime ka eelmisel nädalal, kui olid [teised] eelnõud ja vägivaldsed sidumised –, et sel juhul ei saa me selle eelnõu menetlust jätkata. Juhataja või Riigikogu esimehe ootus ja lootus oli, et juhtivkomisjoni esimees suudab anda ammendavad vastused. Kahjuks peab tõdema, et ei ole andnud. Ja siit minu ettepanek lõpetada selle eelnõu menetlemine täna siin suures saalis ja jätkata sellega siis, kui me oleme saanud selge ja ammendava vastuse, et see menetlemine on kooskõlas kodu- ja töökorra seadusega. Mul on palve ja ettepanek Riigikogu juhatusele, et Riigikogu juhatus, kuulnud juhtivkomisjoni ülestunnistust,

Nagu ma ütlesin, me oleme seda juhatuses arutanud. Seda, kas muudatusettepanekud seotakse kokku või ei seota kokku, otsustab juhtivkomisjon. Ma isiklikult olen oma tunnetuse öelnud: ma arvan, et see kokkusidumine ei ole hea pretsedent.

Seega, ütleme, kuigi komisjonidel on laialdased volitused, peab Riigikogu juhatus ikkagi jälgima, et laialdasi volitusi ei ületataks selliselt, et

ma ei taha seda praegu teie kohta öelda – ärplemine, et täna tühistame ühe asja ja täna lubame nii palju protseduurilisi küsimusi. Tegemist on konstitutsioonilise seadusega, mis reguleerib seadusandja tööd,

me saame ju kõik aru, miks mingil hetkel asju kokku seotakse. Sellepärast, et koalitsioon näeb, et on palju muudatusettepanekuid, need on obstruktsioonilised, ühetaolised,

Aitäh, hea istungi juhataja! Härra Odinets! Minu esimesele küsimusele te vastasite, et Ants Frosch ja Kert Kingo ei ole üks ja sama inimene.

terve hulga ettepanekuid, millel on erinevad esitajad. Millega te seda põhjendate? Ma enda arust olen seda korduvalt põhjendanud ja selgitanud. Kui kolleegid siin saalis minust aru ei saa, siis ei pruugi see tähendada, et mina ei ole võimeline neid neid asju tutvustama või selgitama. Ma olen korduvalt öelnud, et Isamaa fraktsiooni ettepanekute sidumine ja EKRE fraktsiooni liikmete ettepanekute sidumine on toimunud täiesti erinevatel alustel, erinevate põhimõtete Neid ei ole võimalik omavahel üks ühele kommenteerida.EKRE ettepanekute puhul ma olen selgitanud – nii nagu hiljuti selgitas ka istungi juhataja, aru –, et seotakse ilmselgelt obstruktsioonilised ettepanekud, mis on direktiiviga vastuolus, mis erinevad üksteisest ainult ühe numbri võrra,

saal saaks hääletada ja väljendada oma seisukohta, kas seda – konkreetsel juhul elanike arvu ühes või teises omavalitsuses – hakatakse muutma või mitte. Kui see ettepanek läheb läbi, siis teine lugemine katkestatakse, komisjon koguneb uuesti ning hakkab vaatama, milline see elanike arv omavalitsuses hakkab olema, millest alates [peab] rakendama sisemisi teavituskanaleid.

Seesama menetlemise kord, meie kodu- ja töökorra seadus ütleb, et muudatusettepanekud peavad olema esitatud seaduse eesmärgist lähtuvalt, vastama seaduse eesmärgile. Antud juhul ükski nendest 200-st ei vasta seaduse eesmärgile. Me oleme seda komisjonis arutanud. Põhimõtteliselt on võimalik need sel põhjusel üldse läbi vaatamata jätta. Komisjon otsustas need läbi vaadata, komisjon otsustas neid hääletada.

üheks ettepanekuks siduda. Siin on täiesti erinevad alused. Veel kord ütlen, et seletuskirjas on väga põhjalikud põhjendused,

Te olete ilmselt pädev ja tark inimene, eriti juriidikas. Kas teil seal komisjonis ei tulnud kordagi jutuks või ei tulnud pähe see, et kui te kolm

Aga jällegi, meie ei saa lähtuda ainult soovist aega kokku hoida, vaid me peame väga rangelt lähtuma kodu‑ ja töökorra seadusest, mis annab meile väga selged juhised. Me oleme seda analüüsinud. Loomulikult oleks olnud väga kerge, eks ju, nagu siin korduvalt on soovitatud, kõik need 200 [ettepanekut] niimoodi poole tunniga läbi hääletada. Ei, seda teed me ei ole läinud. Me oleme läinud nende ettepanekute sisusse, analüüsinud nende eesmärki, nende omavahelist seotust, ja oleme jõudnud seisukohale,

ja ma esitan lugupeetud ettekandjale küsimuse, siis kuulake ära minu küsimus ja kuulake ära ka vastus, mida ettekandja ütleb. Pärast seda ma esitan protseduurilise küsimuse. Juhul, kui see ei korreleeru meie

Huvigruppide kaasamisest sündis 15 muudatusettepanekut ja mulle tundus, et komisjon suhtus nendesse väga hästi. Nii et eelnõud ei ole vennad ega õed. Kui [mingi] eelnõu puhul ei ole Riigikogu komisjon

te sõitsite kõigist meie vastuväidetest tuimalt üle, ei võtnud mitte midagi arvesse. Ma küsin teie käest väga lihtsa küsimuse. Kodu- ja töökorra seaduse § 102 lõige 2 ütleb, et muudatusettepanekud, mille esitaja on sama,

See ei ole see töö, milleks Riigikogu komisjon ja Riigikogu täiskogu on ellu kutsutud. Ja sellepärast me arutamegi siin juba mitmendat tundi mitte sisulisi küsimusi, vaid protseduurilisi. Ma Varro Vooglaid, palun, protseduuriline küsimus! Lugupeetud istungi juhataja! Kas te panite tähele, et mina küsisin selle kohta, kuidas on võimalik kokku siduda erinevate esitajate muudatusettepanekud, kui kodu‑ ja töökorra seadus ütleb, et muudatusettepanekuid saab kokku siduda ainult siis, kui esitaja on sama? Ma küsisin seda. Selle asemel hakati mulle rääkima sellest, milline on meie muudatusettepanekute sisuline kvaliteet, kas need on ikka siirad ja kas need on esitatud obstruktsiooni eesmärgil või mitte. Minu meelest jäi minu küsimus täielikult vastamata. Kas te olete minuga nõus või mitte? Kui te olete minuga nõus, siis mis nüüd peale hakata? Mul on kaks küsimust esitatud ja ma ei saa seda rohkem küsida.

Kalle Grünthal, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud ettekandja! On kaks objektiivset asjaolu, mille üle siin saalis vaielda ei saa. Kõigepealt see,

See norm lähtub põhiseadusest,

kõigi nende EKRE liikmete reaalne ja tegelik soov, milline see eelnõu peaks välja nägema. Aga kuna tegelik soov ei ole eelnõu paremaks teha ja ettepanekutega ei soovita eelnõus ühte või teist kohta selgemaks kirjutada, lihtsalt takistada selle eelnõu vastuvõtmist, siis me lähtumegi sellest, et kõik seesugused soovid me seome üheks muudatusettepanekuks. Ja seda me tegimegi.

Aitäh! Ma olen täiesti veendunud, hea ametikaaslane Kert Kingo, et te teate, mis on Riigikogu liikme töö. Väga lühidalt öeldes: seista selle eest, et Eesti riigil läheb hästi ja Eesti inimestel läheb hästi, eeskätt seadusandlikus võtmes, aga kindlasti ka laiemalt.

aga ma ikkagi küsin teilt üle. Kuna praegust vaidlust muudatusettepanekute üle oli võimalik ette näha, siis mis takistas panna kõnealust eelnõu usaldushääletusele? Aitäh,

ja ma küsisin: nimetage see norm, mis annab teile õigusliku aluse siduda kokku erinevate isikute esitatud muudatusettepanekud. Te ei nimetanud mitte normi, vaid nimetasite seaduse, ja selleks on teie arvates põhiseadus. Nüüd ma palun täpsustava küsimusega, kuigi te teate väga hästi, et põhiseadus on üldnorm: nimetage see paragrahv, mis annab teie komisjonile õiguse siduda kokku erinevate esitajate muudatusettepanekud.

ja ma ei saa teile otseselt paragrahvi öelda. Aga minu arusaam õigusloomest ja Riigikogu tööst on selline, et põhiseadus ja põhiseadusest tulenevad õigused ja kohustused, kaasa arvatud parlamendi töövõime,

Kalle Grünthal, palun, protseduuriline küsimus! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Ma [loodan], et te kuulasite hoolega minu küsimust ja ka lugupeetud ettekandja vastust. Mina küsisin kahel korral normi kohta: milline norm annab õigusliku aluse siduda kokku erinevate isikute muudatusettepanekud?

Seega, kehtiv õigus on praegu see, mis on meie ees laual. Lugupeetud ettekandja ütles niimoodi, et põhimõtteliselt on ta sellises olukorras, kus tema ees ei ole elektroonilisi vahendeid,

lugupeetud Jüri Ratas, teie, kes te kandideerite europarlamenti: te peate olema selles suhtes õiglane ja aus, ka sellesama menetluse suhtes, mis meil siin praegu toimub.

Või siis võtke see tagasi ja menetlege uuesti, sellepärast et te olete läinud oma arrogantsuses üle piiri. Minu vastus sellele küsimusele oleks selline. Nende muudatusettepanekute kandmine muudatusettepanekute loetellu ühe ettepanekuna lähtub parlamendi enesekorraldusõigusest, parlamendi töövõime tagamise eesmärgist ning eesmärgipärasuse põhimõttest. Seda tuleb käsitleda kui erandlikku lahendust, mida õigustavad kaalukad põhjused: esitatud ettepanekute sisemine vastuolu direktiiviga, Riigikogu tööaja ratsionaalne ajakasutus ning teiste Riigikogu liikmete õiguste tagamine. Minu

Palun seletage ära, mille poolest need olukorrad erinevad. Rääkimata sellest, et poliitiline kultuur on nüüd alla igasugust arvestust. Aitäh! Ma kahjuks ei saa sellele vastata, sest ma ei ole kursis selle olukorraga, mida te siin kirjeldasite, sellega, mis väidetavalt

tulevad sellised argumendid, et Riigikogu töö on takistatud, saadikud ei saa oma õigusi teostada, see ajab ummikusse – kõik need asjad. Mis on siin valesti? Oskate öelda, mis on siin valesti? Mina arvan, et valitsuserakondade tegevus on täiesti absurdne. See on valesti. Või mis teie arvate? Absurdsuse kohta: see on teie isiklik hinnang, mina seda ei jaga.

Aitäh! See ei ole selline hetk või arutelu siin saalis, mille üle me kõik paari aasta pärast, ka 20 aasta pärast väga õnnelikud oleme. 2018. aasta sügisel, kui Riigikogus sedasama direktiivi arutati, olid Eesti seisukohad ette valmistanud austatud austatud [istungi] juhataja juhtimisel Keskerakond, sotsiaaldemokraadid ja Isamaa. Ja kui me vaatame neid materjale, siis mitte ükski nendest erakondadest, sealhulgas Keskerakond ja Isamaa, ei vastustanud seda, seda, et teavitajad vajaksid kaitset, et seda kaitset tuleks kuidagi [suurendada]. Erinevalt Rootsist ei kasutanud me selle direktiivi puhul ka subsidiaarsuse põhimõtte järgimist.Tõsi on ka see, et toonase arutelu ajal oli Eesti mures selle pärast, et halduskoormus võib minna liiga suureks. Eesti soovis, et teavitaja kaitse kohustus rakenduks üksnes suurtele ettevõtetele

Tegi ettepaneku, et see rakenduks kõikidele, tegi ettepaneku, et see rakenduks kõikides valdkondades ja ka väiksematele ettevõtetele. See, kuidas vahepeal toimus muutus kitsast laiaks, on täiesti arusaamatu. Eesti 200 eesmärk oli see, et direktiiv võetaks üle kitsalt. Sellele ka eelkõneleja Odinets viitas: poliitilise kokkuleppena võetakse see direktiiv üle kitsalt. Ma tänan koalitsioonipartnereid, et

Direktiivi arutelu ajal Riigikogus räägiti selle võimalikult kitsast rakendamisest. Ei ole demokraatlik, kui me direktiivi üle võttes [muudame] selle järsku laiaks. Kui soovitakse laiemat teavitaja kaitset, siis demokraatlikus riigis

kohaldamisalaks: "Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 26 lõikes 2 osutatud siseturuga seotud rikkumised, mis puudutavad tegevust, millega rikutakse äriühingu tulumaksu käsitlevaid norme, ning rikkumised seoses kokkulepetega, mille eesmärk on saada maksusoodustusi, mis on vastuolus äriühingu tulumaksu suhtes kohaldatavate õigusaktide eesmärgiga." Noh, kas saite aru, mida teha ei tohi?

Oluline on siinkohal rõhutada seda, et see eelnõu ei näe ette ega soosi inimeste õiguste kuritarvitamist. Ehk see, mida kõige rohkem kardetakse, et sellest tuleb üks lausaline pealekaebamise asi.

ei tee. Kui vaadata senist kohtute kogemust, siis ilmselgelt siin mingit kaebuste laviini ette näha ei ole. Aga mida võib ette tulla? Võib-olla mõnel juhul katset saada vilepuhumise raames endale kohtuvaidlustes immuunsust, juhul kui on tegemist muu tööalase vaidlusega, aga ka see ei ole selle eelnõu mõte ega eesmärgipärane kasutamine. Kahjuks tuleb tunnistada, et tegemist ei ole ideaalse direktiiviga. Tegemist ei ole ideaalse direktiivi ülevõtmisega, aga me teeme seda nii kitsalt kui võimalik. Me teeme seda sellepärast, et me oleme Eesti riigis 2018. aastal ja ka edaspidi selle direktiivi selle direktiivi eesmärke toetanud. Me ei ole subsidiaarsuskontrolli pidanud oluliseks. Me ei ole Riigikogus … Meie all ma mõtlen Riigikogu, mitte Eesti 200-t. Riigikogu ei ole pidanud seda tagasilükatavaks või vaidlustatavaks, ja nüüd tuleb see direktiiv kitsalt üle võtta. Me oleme seda teinud nii kitsalt kui võimalik, nii bürokraatiavabalt kui vähegi võimalik. Aitäh!

Teda toodi kõikidele Nõukogude Liidu noortele, aga ka vanadele eeskujuks, mida pidi soovitatavalt ja isegi kohustuslikult järgima. Kes oli Pavlik Morozov? See oli 13-aastane vaene poisike, kelle pea oli Nõukogude propagandaga sassi aetud, kellele oli tehtud põhjalik ajupesu ja kes sooritas tõelise kangelasteo. Ja see kangelastegu seisnes selles, et ta läks NKVD‑sse ja koputas oma lihase isa peale. See oli üllas tegu. Kõik lapsed pidid seda tegema ja küllap peale Pavliku tegid seda suurel õhutusel nii mõnedki. Me lihtsalt ei tea kõigest. Aga selle tulemus oli see, et et Pavliku ülla teo tagajärjel võttis NKVD tema isa kinni, piinas, mõnitas ja lasi kuuli kuklasse. See on pealekaebamiskultuuràlaNõukogude Liit.Ja nüüd me näeme, et Eesti Vabariigis ja Euroopa Liidus püütakse ellu viia täpselt samasugust pealekaebamiskultuuri. Ma südamest loodan, et sellele legaliseeritud ja kaitstud ja soositud pealekaebamisele ei järgne kuklalasku. Aga põhimõtteliselt on see ju sama: see see lõhub ühiskonna sidusust, see lõhub usaldust inimeste, ettevõtete ja institutsioonide vahel. Ja sellistel asjadel, sellise orwelliliku düstoopia rakendamisel ei saa mitte iialgi olla

inimesed – lihtsad töötajad, firmajuhid, ametnikud, kes iganes – peavad hakkama teineteise ja ettevõtete peale kaebama. Ja nende kaebajate ja koputajate kaitseks luuakse lausa süsteem, mis igal võimalikul moel kaitseb neid. Samas ei ole mitte mingisugust kaitset nendel, keda süüdistatakse, ükskõik, kas põhjusega või põhjuseta, täiesti alusetult ja laest võetud asjades. See ei ole ju normaalne! Kuidas te sellest aru ei saa!? Me oleme sellel teemal vaielnud juba mitmeid aastaid, kui siinsamas Riigikogus on proovitud läbi suruda seda koputajate seadust küll ühe, küll teise nurga alt. Ja kõik need argumendid on välja toodud, aga ometi leidub meie seas Pavlik Morozoveid ja neid, kes kasvatavad ja loovad selliseid Pavlik Morozoveid ja püüavad seda sisse viia meie ühiskonda. Ja mis kõige küünilisem: rikkudes selle eelnõu läbisurumisel nii meie põhiseadust kui ka meie töö- ja kodukorra seadust. Mingisuguse Mingisuguse suvaõigusega, millel ei ole mitte mingisugust alust ega õigustust, võetakse komisjonis kätte ja seotakse täiesti erinevad muudatusettepanekud, erinevate inimeste muudatusettepanekud lihtsalt kokku. Sest teil on võim, sellepärast et teil on hääled ja te leiate, et teil on õigus teha, mida te soovite, sõita lihtsalt teerulliga kõigist üle. üle. See ei ole normaalne ja sellise asjaga me ei tohi iialgi leppida. Eesti ühiskond peab jääma vabaks ja demokraatlikuks, teist teed meil ei ole. Palun lisaaega. Kui palju? Kolm minutit. Kolm minutit. Ja kui me siis vaatame, kuhu tuleb neid n-ö koputamisstruktuure luua, siis tegelikult läheb selle alla valdav enamus Eesti ettevõtteid, loomulikult kõik omavalitsused, igasugused riiklikud institutsioonid. Me võiksime ju laiendada seda ka siia Riigikokku, sest meid on rohkem kui 50, mis on lubatud miinimum.

rahvavaenlane. Ta tuleb paika panna, tema peale tuleb koputada! Ma ei tea, kuidas me siin Riigikogus selle koputamisvoliniku valimise teeme, kellele neid kaebusi üle antakse. Võib-olla on selleks automaatselt Riigikogu esimees ja aseesimehed.Te saate ju aru, kuhu see meid viib. See on hullumeelsus! Minul ei ole sõnu, kirjeldamaks seda. Ja mitte iialgi ma ei saa aru, miks koalitsioon seda teeb. Aga pannes konteksti kõik teised sarnased eelnõud, siis ei olegi imestada. Teie eesmärk ongi selline orwellilik düstoopne maailm. Aga meie keeldume sellesse maailma minemast ja selles osalemast. Ja sellepärast teeb Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon ettepaneku tööalasest Euroopa Liidu õiguse rikkumisest teavitaja kaitse seaduse eelnõu

Austatud Riigikogu! Austatud istungi juhataja! Lugupeetud külalised siin saalis! Hea Eestimaa rahvas! Mida ma võin öelda selle eelnõu menetlemise raames? Kõigepealt, viidates põhiseadusele, tahan märkida seda, et Riigikogu on see institutsioon, kes võtab vastu seaduseid ja otsuseid. Meie tegevus on seotud sellega, et need seadused hakkaksid kehtima ja reguleeriksid meie inimeste, Eesti rahva käitumist erinevates olukordades. Selleks, et neid seadusi täidetaks, on olemas ka karistuslikud regulatsioonid: kui sa midagi rikud, siis sa võid saada trahvi, aresti või pannakse sind hoopis vabaduskaotuslikku karistust kandma. Need on hoovad, mis tagavad seaduste täitmise.

kuidas nad tegutsesid komisjonis seadusevastaselt, sidudes kokku erinevate esitajate muudatusettepanekud. Meie seadus, kodu- ja töökorra seadus, sellist võimalust ette ei näe. Paragrahvi 102 lõige 2 ütleb selgelt, et seda on võimalik teha ainult siis, kui muudatusettepanekute esitaja on sama.

mis normist ta lähtub. Ka meie siin saalis peame täitma seadust.

Kuna mul oli teine küsimus veel, palusin täpsustada, ütlesin, et ma ei soovinud seadust, ma soovisin paragrahvi ehk normi, mis annab komisjonile õiguse kokku liita erinevate isikute muudatusettepanekud. Ei tulnud vastust.Mis ma ütlen selle kohta? Häbi on. Lihtsalt häbi Me nõuame Eesti rahvalt seaduste täitmist, aga ise rikume siin kõige rohkem seadust. Ütlen oma kõne lõpetuseks ühe Võrumaa mehe lause: siin Riigikogus on 100 sitakotti. Aitäh!

Palun, kolm minutit lisaaega! Ja palun säilitame väärikuse siin Riigikogu kõnetoolis. Aitäh! Aitäh, hea istungi juhataja! Head kolleegid!

Konkurentsiametile võimaluse hakata määrama hiigeltrahve. Kui vaadata neid kolme eelnõu kogumis, siis vaatab vastu järgmine pilt:

ta ei hakka kedagi kaitsma ega loo mingit lisandväärtust. Mis siis eelnõu sisu on? Luuakse vihjeliinid ettevõtetes, kohalikes omavalitsustes, ja kui sinna helistatakse, teavitatakse mingist rikkumisest, siis potentsiaalselt peab see teavitaja saama kaitse. Ehk teavitajat ei tohi selle tõttu, et ta millestki teada andis, hiljem kuidagi survestada.

Selle alla lähevad sellised teemad nagu keskkonnakaitse, transpordiohutus, finantsturud, kiirguskaitse, tuumaohutus. Sellised probleemid võivad tõesti olla Euroopa Liidu tasandil suurtes ettevõtetes.

need teated tuleb tagasi lükata, kui need ei tulene Euroopa Liidu õigusest ja sellest seadusest, mida me täna arutame. Õiguskomisjoni esimees mainis, et meil

tehakse lihtsaltcopy-pasteEuroopa Liidu direktiivist. Seda loetelu ei muudetud, komisjon selle kohta ühtegi muudatust ei algatanud ja eelnõu jäi täpselt samasuguseks, nagu valitsus selle meile tõi. Mis nüüd juhtub? Seadus võetakse vastu, järgmisel kolmapäeval on kolmas lugemine. Kõik peavad korraga saama Euroopa Liidu õiguse ekspertideks. Töötajatele tuleb läbi viia koolitused. Tuleb osata vahet teha, milline rikkumine kuulub teavitaja kaitse seaduse alla. Töötajad peavad teadma, milliseid teavitusi vihjeliinile üldse oodatakse. Mina ei kujuta ette seda koormust ja segadust. Me võtame vastu sellise seaduse, me koormame ettevõtteid, kohalikke omavalitsusi, riigiasutusi,

Ma tuletan meelde, et Majandus‑ ja Kommunikatsiooniministeerium koostas uhke pikaajalise plaani, milles on eraldi pikk peatükk pühendatud sellele, et meie õigusruum peab olema selge, lihtne, ettenähtav ja vastuvõetavad seadused ei tohi olla ettevõtjatele koormavad. Täpselt samamoodi on eraldi peatükk pühendatud sellele, et bürokraatiat ei tohi mitte mingil juhul juurde luua. Aga see eelnõu,

pole [piisavalt inimesi], kes suudaksid need eelnõud läbi analüüsida, mis Euroopa Liidust tulevad, analüüsida seda, kuidas nad sobituvad meie siseriikliku õigusega, et siis selle najal teha otsus, mis ulatuses, kui palju ja mil viisil me midagi üle võtame.

Eraldi teema, millest oli väga pikalt juttu, on muidugi see muudatusettepanekute menetlemine, kuidas see välja nägi. Obstruktsioonilised muudatusettepanekud seoti kokku – no sellega me oleme juba harjunud. Aga väga halb pretsedent oli see, kuidas seoti kokku ühe opositsioonierakonna kolm erinevat sisulist

See tähendab, et koalitsioonisaadikud sõitsid üle opositsiooni arvamusest, hääletasid täpselt nii, nagu valitsusest öeldi, ja eelnõu jäi lõpuks täpselt samasuguseks, nagu see valitsusest meile Keskerakonna fraktsioon seda eelnõu ei toeta. Eelnõuga ei looda mitte mingit lisandväärtust, aga koormatakse ettevõtteid, riigiasutusi ja kohalikke omavalitsusi. Keskerakonna fraktsioon teeb katkestamise ettepaneku. Aitäh!

Aitäh! Aga ma vabandan, ma jäin selle pärast ootama, et ma nägin, et Siim Pohlaku [nimi] oli ekraanil üleval, ja ootasin ma olen nõus selle mõttega või kriitilise küsimusega, mille esitas kolleeg Liisa Pakosta, kes juhtis tähelepanu, et me oleme seda eelnõu menetlenud juba 2018. See on omaette teema ja probleem, miks Riigikogu saali meeleolud ja Riigikogu saadikute seisukohad, fraktsioonide ja erakondade seisukohad täitevvõimu ja ametkondade kaudu kas moonduvad või ei jõua sellisel kujul, nagu neid siin käsitletakse, Euroopa Liidu struktuurideni. See on tõsine mõtlemiskoht erinevatele valitsuskoalitsioonidele ja erinevatele erakondadele, ja puudutab meie ministrite tegevust, puudutab seda, kuidas kujundatakse Euroopa [Liidu] Nõukogus seisukohti ja liikmesriike esindatakse. See ei ole esmakordne ja ainus juhtum,

Kahetsusväärselt ei toimu see õlitatult ja nii, nagu ta peaks toimuma – läbi Euroopa Liidu asjade komisjoni. Me teame, mida meie praktika ja seadus ütlevad: kui valitsuse ja Euroopa Liidu asjade komisjoni seisukohad erinevad, siis tuleb esindada Euroopa Liidu asjade komisjoni seisukohta. Aga valvsaks peaks praegusi koalitsioonisaadikuid tegema see, et seda eelnõu on menetlenud – vaatamata sellele, et Eesti esindajad on seda Euroopa institutsioonides toetanud – kolm Riigikogu koosseisu, me oleme jõudnud kolmandasse koosseisu, aga seda direktiivi ei ole heaks kiidetud. Järelikult on kuskil mingisugune probleem, mingisugused arutelud, miks seda ei ole varasemalt vastu võetud. Nii palju kommentaariks kolleeg Pakosta repliigile siin puldis. Nüüd, murelikuks teeb mind see, kuidas seda eelnõu on menetletud. Ja see on väga põhimõtteline küsimus. Isamaa saadikurühma kolm muudatusettepanekut, mis me esitasime, mida saab käsitleda täiesti iseseisvate muudatusettepanekutena – need on sisuliselt erinevad muudatusettepanekud –, on vägivaldselt ja seadusevastaselt kokku seotud. kokku seotud. Õiguskomisjoni esimehe selgitused on olnud siit puldist täiesti vastuolulised. Kord ütles ta, et need seoti kokku seetõttu, et nad olid omavahel seotud,

Ja siin, auväärt koalitsioonisaadikud, puudub igasugune ratsionaalne iva neid vägivaldselt kokku siduda ja tekitada seda pinget, mida me täna siin saalis oleme näinud. Siin puudub igasugune ratsionaalne iva! Opositsioon peab oma õigusi kuidagi Sellest tingituna ka meie protest ja pahameel. Ma ei tea, me võiksime seda ühiselt arutada ja pöörduda uuesti Riigikohtu poole, et saada selgust, kas tõepoolest need kolm muudatusettepanekut, mis on olnud sisulised ja mille õiguskomisjon kodu-

peab kokku siduma! Isegi neid ei saa siin sõltumatult suures saalis hääletada!Nüüd see, et tegemist on minimalistliku lähenemisega ja väga kitsa direktiivi vastuvõtmisega. Mina ei ole sellega nõus. Ma olen siin pigem nõus kolleegiga Keskerakonnast, kes ütleb, et

nii ettevõtjate, kohaliku omavalitsuse asutuste kui ka riigiasutuste puhul rakendama hakatakse, et see nii ka on. Ei ole! Siin võib anda palju laiema tõlgenduse, kindlasti tekitab see väga palju erinevaid tõlgendusi ja väga palju segadust. Nii et kvalitatiivselt ei ole see eelnõu valmis vastuvõtmiseks, see direktiiv sellisel kujul vastuvõtmiseks. Minu arvates ei ole meil sellega praegu

see pealekaebamise seadus, see anonüümne pealekaebamise seadus ei sobi kindlasti kokku meie riigi poliitilise kultuuri parandamisega. See seda eesmärki kindlasti ei täida. See on tegelikult ühiskondliku moraali laostamise seadus. Me kõik teame ja tunnetame ajaloos neid valusaid hetki, mida tähendab selline anonüümne pealekaebamine, milleni see võib ühiskondliku moraali Eesti ühiskond ei ole küps sellise seaduse vastuvõtmiseks. Ma ei hakka siin hinnanguid andma erinevate lääneriikide valmisolekule seda direktiivi rakendada, küll aga pole Eesti ühiskond, arvestades meie ajalugu, kindlasti valmis sellise pealekaebamisseaduse vastuvõtmiseks ja sellise ühiskondliku kultuuri kehtestamiseks. Ja kõigest eelnevast tulenevalt on Isamaa fraktsioonil ettepanek selle eelnõu menetlemine katkestada, et me saaksime sellega tegeleda ja võib-olla ühel hetkel [jõuda] sellise eelnõuni, mis on vastuvõetav ka meie ühiskonnas.

Austatud Riigikogu, EKRE fraktsiooni palutud vaheaeg on lõppenud. Järgnevalt panen hääletusele muudatusettepaneku nr 5, juhtivkomisjoni seisukoht on jätta arvestamata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

18 Riigikogu liiget, vastu 48. Ettepanek ei leidnud toetust. Järgnevalt, head kolleegid, muudatusettepanek nr 6. Esitaja on õiguskomisjon ja juhtivkomisjoni seisukoht on arvestada täielikult. Muudatusettepanek nr 7, esitaja õiguskomisjon, juhtivkomisjoni seisukoht on arvestada täielikult. Rohkem muudatusettepanekuid meil ei ole. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 257 teine lugemine lõpetada. Aga, head kolleegid, istungi juhatajale on laekunud kolm avaldust: Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioonilt, Eesti Keskerakonna fraktsioonilt ja Isamaa fraktsioonilt. Kõik nad on teinud ettepaneku Vabariigi Valitsuse algatatud tööalasest Euroopa Liidu õiguse rikkumisest teavitaja kaitse seaduse eelnõu 257 teisel lugemisel katkestada. Head kolleegid, me asume selle hääletuse ettevalmistamise juurde.

panen hääletusele Isamaa fraktsiooni, Eesti Keskerakonna fraktsiooni ja Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni ettepaneku tööalasest Euroopa Liidu õiguse rikkumisest teavitaja kaitse seaduse eelnõu 257 teisel lugemisel katkestada. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Ettepaneku poolt on 18, vastu 50 Riigikogu liiget, erapooletuid ei ole. Ettepanek ei leidnud toetust. toetust. Eelnõu 257 teine lugemine on lõpetatud. Järgnevalt tänane neljas päevakorrapunkt, milleks on Vabariigi Valitsuse algatatud rahvusvahelise sanktsiooni seaduse muutmise sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 332 teine lugemine. Palun ettekandeks siia Riigikogu kõnetooli põhiseaduskomisjoni esimehe Hendrik Johannes Terrase. Üks hetk, lugupeetud ettekandja.Head kolleegid!

Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Põhiseaduskomisjon arutas eelnõu enne teisele lugemisele saatmist kuuel istungil. Arutelud võib teemade poolest jagada tinglikult kaheks: esiteks, sanktsioonide riigisisese rakendamise küsimused, ning teiseks, eelnõuga seoses enim tähelepanu ja küsimusi tekitanud Esimene komisjoni istung toimus 23. jaanuaril koos sanktsioone rakendavate asutustega, nagu Rahapesu Andmebüroo, Finantsinspektsioon, Eesti Pangaliit ja Välisministeerium. Arutati nimetatud asutuste ettepanekuid ning küsimusi seoses asutuste ülesannetega rahvusvaheliste sanktsioonide riigisisesel rakendamisel ja kohaldamisel. Selgitati, et rahvusvaheline sanktsioon ei ole karistus, ning täpsustati finantssanktsioonina kohaldatava rahastamise keelu olemust. Komisjoni istungil arutatust ja esitatud ettepanekutest tulenevalt otsustas põhiseaduskomisjon

teavitamise kohustus jääb kehtima. Muudatusettepanekuga nr 8 sätestatakse kuuekuuline üleminekuperiood infotehnoloogilisteks arendustöödeks, et saaks rakendada krediidiasutuste kohustust edastada Eesti väärtpaberite registrile väärtpaberikonto omaja kodakondsuse ja elamisloa andmeid. Head kolleegid, kui te tahate juttu rääkida, siis rääkige palun saalist väljaspool. Saalis palun [olla vaiksemalt], see saal on ette nähtud kuulamiseks. Kui te räägite liiga kõvasti, siis teised, kes soovivad ettekannet kuulata, ei kuule, mida on ettekandjal öelda. Tõepoolest, palun

20. veebruaril toimus põhiseaduskomisjoni avalik istung, kus me arutasime koos Eesti välispoliitika ekspertidega Välisministeeriumist, Välisluureametist ja Rahvusvahelisest Kaitseuuringute Keskusest ning Eesti riigi alalise esindajaga Euroopa Liidu juures välispoliitilisi küsimusi seoses [plaaniga] kasutada rahvusvaheliste sanktsioonide alusel Venemaa varasid Ukrainale tekitatud sõjakahjude korvamiseks. Istungil anti välispoliitiline ülevaade Venemaa tegevusest, sanktsioonide mõjust ning Euroopa Liidus arutatavatest küsimustest. Eksperdid selgitasid, et suures plaanis on praegu kaks olulist valdkonda: karistamatus ning Venemaa külmutatud varade võimalik kasutamine. Viimane neist oli aasta aega tagasi nišiidee. Venemaal on rahvusvahelise õiguse kohaselt kohustus kahjud hüvitada. Kahjud on kolossaalselt suured ja on küsimus, kust need rahalised vahendid leida. Külmutatud varade kasutamine oleks ilmselt tagasipöördumatu samm, sest on vähetõenäoline, et Venemaa kahjud hüvitab. Eesti on külmutatud varade kasutusele võtmise lahenduste leidmisel eestvedaja. See on keeruline küsimus ja õigusloome väljakutse, millele tuleb leida lahendusi ja neid välja pakkuda. Eestil on selles küsimuses õigusloomes teedrajav roll, kuid arvestades regulatsiooni keerukust, ei pruugi Eesti olla esimene, kes seda reaalselt rakendab, sest rakendamine eeldab rahvusvahelisi kokkuleppeid. Eesti on olnud teenäitaja juba mitmes Ukraina sõjaga seotud küsimuses. Ka Euroopa Liidus on Eesti eestvedamisel astutud nüüdseks paljusid selliseid samme, mida varem peeti võimatuks.

Välisriikides käivad arutelud riigivarade üle. Sisulisemalt on selle teemaga tegelenud Kanada ja Suurbritannia. Poliitikud ei soovi võtta oma riigieelarvest vahendeid Venemaa tekitatud kahjude hüvitamiseks. Venemaa ambitsioon on suurem kui Ukraina [vallutamine], see on julgeolekuarhitektuuri ümberkujundamine. Meile küll meeldiks, kui maailmas kehtiks õigus, mitte jõud, kuid Venemaa ei ole õigusriik.

Lääne varad Venemaal ei ole kaitstud. Venemaal tegutsemine on riskiga tegevus ja see ei sõltu sellest eelnõust. Venemaa töötab Eesti hirmutamise nimel, aga Eesti ei eristu selles mõttes teistest riikidest.

Euroopa ühtne lahendus ei teki iseenesest, keegi peab seda vedama ja ideedega välja tulema. Kui ühes riigis luuakse pretsedent, siis on teistel seejärel keeruline öelda, et seda ei ole võimalik teha. Euroopa Liidus pidi komisjon tegema ettepaneku, mida külmutatud varadega teha saab. Arutelude keskmes on Venemaa keskpanga varadelt teenitavad intressid ja kasumi paigutamine eraldi arvele. Samuti on küsimus, kuidas võtta need tulud kasutusele Ukraina ülesehitamisel. 5. märtsil toimus kolmas komisjoni istung Riigikohtu, Tallinna Halduskohtu, advokaadibüroo Lextal ning Justiits- ja Välisministeeriumi esindajate osavõtul. Fookus oli külmutatud varade kasutuselevõtu riigisisesel menetlusel. Kohtud leidsid, et võimude lahususe põhimõttest ja õigusemõistmise põhiolemusest lähtuvalt peaks rahvusvaheliste sanktsioonide rakendamise otsuse tegemine ja selleks vajalike eelduste kindlakstegemine jääma täidesaatva riigivõimu ülesandeks. Põhjalik kohtulik kontroll saab olla tagatud tavapärases järelkontrollis huvitatud isiku kaebuse alusel. Välisministeerium selgitas ministeeriumi seisukohti eelnõu koostamisel ja nägi võimalust täiendada esitatud eelnõu regulatsiooni, et näha ette Välisministeeriumi poolt läbivaadatav haldusmenetlus koos kohtuliku järelkontrolliga. Advokaadibüroo Lextal tegi ettepaneku näha lisaks avalikule enampakkumisele ette võimalus müüa kahjuhüvitise ettemaksuna kasutatud vara väljaspool enampakkumist täitemenetluse seadustikus sätestatud muul viisil või kohtutäituri kontrolli all. Erinevad võimalused võimaldaks arvestada konkreetse võõrandatava vara spetsiifikat ning muuta menetlus seeläbi kiiremaks ja efektiivsemaks. Esitatud ettepanekute ja arutelude tulemusena otsustas põhiseaduskomisjon 30. aprilli istungil esitada muudatusettepaneku nr 6, millega jäetakse välja kohtult loa taotlemise regulatsioon ja asendatakse see Välisministeeriumi läbiviidava haldusmenetlusega ning kohtu järelkontrolliga. Samuti on arvestatud Lextali ettepanekuga. 7. märtsil pidas põhiseaduskomisjon teise avaliku istungi, kus osalesid väliseksperdid, kes rääkisid Venemaa külmutatud varade kasutuselevõtu mõjust Venemaale ning Venemaa oligarhide ja Kremli seostest. Kõik rahvusvahelised eksperdid tunnustasid Eestit eestvedamise ja eesliinil olemise eest. Eksperdid leidsid, et loov mõtlemine õiguslike mehhanismide osas on see, mida peaks praegu arendama. Eesti eeskuju näitab, et keerukat mehhanismi saab toimima panna. Väliseksperdid tõdesid, et Eesti ei peaks olema ainus eestvedaja, vaid siinkohal peaksid kollegiaalselt kaasa tulema ka teised riigid. Ent kui Eesti võtab oma regulatsiooni vastu, siis on suurem tõenäosus, et teised riigid tulevad kiiremini kaasa. Kui varem peeti külmutatud varade kasutamist võimatuks, siis nüüd on hakanud ka teised riigid külmutatud varade kasutamise ideega kaasa tulema. Avalikud sõnavõtud on selles küsimuses olnud nii Suurbritannias kui ka USA‑s. Ei ole õige, et Venemaa otsustab, millal ta kahjude eest maksab. Venemaal ei tohiks võimaldada kahju hüvitamist edasi lükata. Kõik riigid tohivad kasutusele võtta vastumeetmeid, et karistada ebaseaduslikku agressiooni. Vastumeetmed peavad olema ümberpööratavad ja proportsionaalsed. [Venemaa] varade kasutamine Ukrainas oleks õiguspärane ja proportsionaalne

et tegelikult ei ole neile väidetele pakutud korralikke põhjendusi. USA dollari ja euro ebastabiilseks muutmine võtaks väga kaua aega ning lääs ei peaks autoritaarsete riikide raha hoidma.

Venemaal tegutsevatele Eesti ettevõtetele võib olla oht, aga see on niikuinii juba praegugi. Eksperdid eelistavad siiski riigi- ja eravarade regulatsioone ning möönsid eravarade kasutamise keerukust. Riigivarad kuuluvad riigile, kelle valitsus algatas sõja, aga eravara puhul on vaja tõendada seost agressiooniga. Märgiti, et võimalik on üksikisiku vastutus. Juba siis, kui varad külmutati, toimus vara äravõtmine, ja kui see oli lubatav ilma hüvitiseta, siis peaks seesama kehtima ka varade kasutamisel. Kui seda meedet ei kasutata, siis peaksid Eesti ja Euroopa maksumaksjad aitama kahjud hüvitada. Aga miks peaks kahju põhjustanud Venemaal olema rohkem õigust oma varale kui teistel maailma maksumaksjatel? Küsimus on, millise juriidilise mehhanismiga me vastutusele [võtmise]

Istungil selgitati, et põhiseaduse § 32 kontekstis võib teatavatel asjaoludel õiglane hüvitis olla ka 0 [eurot] ehk teatud isikute tegusid arvestades võiks olla põhjendatud vara kasutamisel hüvitist mitte maksta. Tõdeti, et eelnõuga loodava mehhanismi puhul esineb omandiõiguse riive, kuid küsimus on, kuidas seda riivet põhiseaduses sätestatud õiguste ja kohustuste vahel balansseerida. Ühelt poolt on omandipõhiõigus, kuid teisalt riigi rahvusvahelisest õigusest tulenevad kohustused. Põhiline, mis suunab põhiõigustesse sekkumise aktsepteeritavuse hindamist, on proportsionaalsuse põhimõte, mis ütleb, et tuleb kaaluda kasu, kahju ja eesmärgi tähtsuse ning tekitatava riive ulatust. Samamoodi tuleb kohaldada õiglase ja kohese hüvitise maksmise põhimõtet. Näiteks, põhiseaduse mõistes on karistusõiguses ette nähtud konfiskeerimise puhul tegemist omandi nõusolekuta võõrandamisega, kuid kõiki asjaolusid arvestades ei ole õigustatud maksta selles olukorras mingisugust hüvitist. Õiguseksperdid selgitasid, et kuna külmutatud vara ei saa majandustegevuses kasutada, siis sisuliselt selle väärtus langeb ning sõja lõpuks võib see muutuda väärtusetuks. Nõudeõiguse väärtpaber oleks seega Eesti poolt täiendav põhiõiguste riive Õiguspärasus on tagatud mitmekordse kohtuliku kontrolliga, kuivõrd sanktsiooni subjektidel, kelle vara kasutatakse, on olnud juba sanktsioonide nimekirja arvamisel ja vara külmutamisel võimalik seda kohtus vaidlustada. Nõustuti kohtute hinnanguga, et halduskohtu eelneva loa taotlemine ei ole võimude lahususe põhimõttega kooskõlas. Selle kohta, nagu ma juba enne mainisin, esitas põhiseaduskomisjon muudatusettepaneku nr 6. Lisaks märgiti istungil, et Euroopa Liidus on mitmeid kohtulahendeid, milles on sanktsiooni subjektiks olemine ja varade külmutamine vaidlustatud. Seetõttu rõhutati, et eelnõu seisukohalt on kõige olulisem küsimus vara omaniku ja rahvusvahelise õiguse rikkumisega seotud tegevuse vahel seose leidmine. Räägiti ka Euroopa Liidus riigivarade ja teenitud intresside kasutamise võimalusest, mis erineb eelnõus esitatud eravarade kasutamise võimalusest. Viimasele, 30. aprilli istungile olid kutsutud [eelnõu] algataja esindaja ning Välisministeeriumi ja Rahandusministeeriumi esindajad. Arvestades komisjoni istungitel tõstatatud ja arutatud küsimusi ning külmutatud varade kahjuhüvitise ettemaksuna kasutamise regulatsiooni uudsust, andis Välisministeerium komisjonile ülevaate täiendavatest selgitustest rahvusvahelise õiguse, Euroopa Liidu õigusaktides lubatud erandite ja sellest tulenevalt nõudeõiguse põhiseaduspärasuse kohta. Välisministeerium rõhutas, et eelnõuga ettenähtav meede külmutatud varade kasutamiseks kahjuhüvitise ettemaksuna on seotud rahvusvahelise õigusega ja põhiseaduse kohaselt on rahvusvahelise õiguse üldtunnustatud põhimõtted ja normid Eesti õigussüsteemi lahutamatu osa. Venemaa agressioon Ukraina vastu rikub kaasaegset rahvusvahelist õigust. Eelkõige rikub see ühte keskset normi, relvastatud jõu kasutamise keeldu, mis kehtib kõigile riikidele. Selle keelu rikkumise korral võib vastutust nõuda iga riik, mitte ainult agressiooni otsene ohver. Eelnõuga loodav mehhanism peaks aitama kaasa sõja lõpetamisele, nähes ette vastutuse nendele isikutele, kes on otseselt või kaudselt seotud agressiooni läbiviimisega või on selle riigi valitsusega selliselt seotud, et nad aitavad agressioonile kaasa. Riigi ja isikute vaheliste suhete hindamiseks ei kehtesta rahvusvaheline õigus objektiivseid kriteeriume. Riigi poliitikat viivad ellu isikud ning isikud, kes agressioonile kaasa aitavad, peavad vastutama. Eelnõus pakutud mehhanism annab võimaluse rakendada vastutust isikutele, kes on tõendatult seotud rahvusvahelise õiguse rikkumisega või sellele kaasaaitamisega. Seos Euroopa Liidu õigusega seisneb selles, et vara, mida kasutatakse kahjuhüvitise ettemaksuna, on eelnevalt külmutatud Euroopa Liidu piirava meetme alusel, ning selleks, et seda kasutada, tuleb see esmalt piirava meetme alt vabastada. Selleks näeb Euroopa Liidu õigus ette erandi, mille kohaselt on külmutatud vara võimalik vabastada eeldusel, et riigisisene õigus näeb ette võimaluse see vara avalikes huvides võõrandada. Seda erandit saab kasutada ainult siis, kui toimub sundvõõrandamine, ja selle eest nähakse ette hüvitis, mis külmutatakse seni, kuni Euroopa Liidu kehtestatud piirangud vara külmutamise kohta on lõpetatud.

vara sundvõõrandamisel teha hüvitist omanikule koheselt kättesaadavaks, sest see töötaks vastu põhimõttele, et vara on külmutatud ning selle kasutamine on piiratud. Vastasel juhul annaks see omanikule vabaduse oma [vara] eest saadud hüvitist kasutada. Kohese hüvitise nõue ei saa külmutatud vara sundvõõrandamise puhul toimida sellisena, et hüvitis koheselt välja makstakse. Külmutatud varade kahjuhüvitise ettemaksuna kasutamise eelduseks on see, et Eesti riik on sõlminud vastavad kokkulepped kahjustatud riigiga ja on kokku lepitud, kuidas nõudeõigust pärast realiseerida.

Lisaks otsustas komisjon Välisministeeriumi ettepaneku põhjal esitada muudatusettepaneku nr 7, millega täpsustatakse Rahapesu Andmebüroole esitatavates aruannetes küsitavate andmete üldist koosseisu ja aruande esitamise sagedust. Muudatusettepanek nr 1 on tehniline, kuivõrd rahvusvaheliste sanktsioonide puhul eristatakse sanktsiooni rakendajaid ja kohaldajaid. 30. aprilli istungile olid kutsutud kõik muudatusettepanekute esitajad oma ettepanekuid selgitama. EKRE fraktsiooni kuuluvad Riigikogu liikmete grupid esitasid eelnõu kohta kokku 200 muudatusettepanekut. Iga kahene liikmegrupp esitas 20 muudatusettepanekut. Istungil osalesid Ants Frosch ja Jaak Valge, keda EKRE fraktsioon oli volitanud kõiki muudatusettepanekuid tutvustama. Kõik muudatusettepanekud puudutavad eelnõu sätet, mille kohaselt koostab ja avaldab Rahapesu Andmebüroo vähemalt üks kord aastas koondülevaate finantssanktsioonide rakendamisest Eestis. Iga muudatusettepanekuga suurendatakse koondülevaate koostamise ja avaldamise tihedust alates 3 korrast kuni 202 korrani aastas. Kõikide muudatusettepanekute selgituseks on märgitud ainult üks lause: koondülevaate esitamise kohustus muudetakse tihedamaks. Põhiseaduskomisjon leidis, et kõigi nende muudatusettepanekute eesmärk on takistada eelnõu seadusena vastuvõtmist või venitada menetlust selliselt, et eelnõu

kolleegiumi hinnangul olid sajad alternatiivsed muudatusettepanekud eelnõus nimetatud rahasumma muutmiseks – [summad] erinesid üksteisest vaid mõne euro võrra – kantud eesmärgist halvata Riigikogu töö ja valitsuse algatatud eelnõude menetlemine.

Komisjon leidis, et selliseid üksteist välistavaid ebasiiraid muudatusettepanekuid ei ole mõistlik hääletada eraldi ei komisjonis ega täiskogus, kuna see ei aitaks kaasa eelnõu paremaks muutmisele ega annaks midagi juurde parlamentaarsele debatile, vaid kulutaks komisjoni ja täiskogu aega ning raskendaks ülemääraselt eelnõu seadusena vastuvõtmist. Komisjon leidis, et sellest tulenevalt on põhjendatud siduda need muudatusettepanekud kokku üheks muudatusettepanekuks. Muudatusettepanekute loetelus on see muudatusettepanek nr 4. Seda seisukohta on väljendanud Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium oma 18.04.2024 otsuses, öeldes, et kui obstruktsioon seisneb muudatusettepanekute ohtras esitamises, saab juhtivkomisjon seaduseelnõu tavamenetluses ühendada muudatusettepanekud eelnõu teiseks lugemiseks selliselt, et ka täiskogus hääletatakse nende üle kogumis. Samas otsuses märgitakse, et Riigikohus on leidnud, et parlamendi menetlusreeglitest kõrvalekaldumine ei pruugi obstruktsiooni olukorras olla õigusvastane, kui seda õigustab Riigikogu töövõime tagamise ja obstruktsioonis mitteosalevate Riigikogu liikmete õiguste kaitsmise ülekaalukas eesmärk. Riigikogu liikmed, kes toetavad mõnda üheks kokku seotud muudatusettepanekutest, saavad hääletada seotud muudatusettepaneku poolt, ning kui muudatusettepanek saab poolthäälte enamuse, siis see viib eelnõu teise lugemise katkestamiseni. Kui Riigikogu enamus hääletab seotud muudatusettepaneku vastu,

Eelnõu kohta esitatud 211 välistava muudatusettepaneku üheks liitmine ei kahjusta muudatusettepanekute esitajate õigusi, sest muudatusettepanekute esitajatele anti võimalus kõiki muudatusettepanekuid juhtivkomisjonis tutvustada. Samuti saavad muudatusettepanekute esitajad tutvustada oma arvamust eelnõu teise lugemise käigus küsimusi esitades ja läbirääkimistel sõna võttes. Komisjon toetas nende muudatusettepanekute sidumist üheks muudatusettepanekuks. Komisjoni [seisukoht on] jätta muudatusettepanek arvestamata. Komisjoni istungil protestisid EKRE fraktsiooni liikmed muudatusettepanekute sidumise vastu, öeldes, et esitatud ettepanekud ei ole ebasiirad, vaid on tehtud siiralt obstruktsiooni eesmärgil, ja obstruktsiooni tehakse parlamentarismi jõustamise eesmärgil, selleks et koalitsiooni- ja opositsioonisaadikutel oleks võimalik eelnõu paremaks tegemiseks omavahel läbi rääkida. Komisjon tegi ettepaneku eelnõu teine lugemine lõpetada. Aitäh! Suur tänu, lugupeetud ettekandja! Teile on ka küsimusi. Henn Põlluaas, palun! Aitäh, hea eesistuja! Hea ettekandja! Te ütlesite, et üha rohkem riike võtab Eestist eeskuju.

on õiguslikult pädev ja et nemad võtavad selle kasutusele. Aitäh selle küsimuse eest, hea kolleeg! Kuna me ei ole seda seadust veel vastu võtnud – nagu te teate, esimese ja teise lugemise vahel

Järgnevalt avan läbirääkimised ja palun siia Riigikogu kõnetooli kolleeg Anti Allase. Palun!

on juba rohkem kui kaks aastat kõiki sõjapidamise reegleid rikkudes tampinud sodiks oma teist naabrit Ukrainat. Mitte miski ei saa talle takistuseks. Rünnatakse sihilikult kriitiliselt tähtsat tehnilist taristut, eluhooneid, koole ja haiglaid. Me näeme seda ja vaba maailmana peame reageerima, sest muidu võime olla ise järgmised. Me anname koos liitlastega ukrainlastele juba täna eri liiki abi, sealhulgas relvi, et nad saaksid ennast kaitsta. Ja see ei maksa vähe.

Seda kõike teeme olukorras, kus eelarves haigutab auk ja me peame karmilt kärpima või leidma lisatuluallikaid, et oma riigi hädapäraseid vajadusi katta. Selles situatsioonis tundub eetiliselt täiesti põhjendatud tagada agressorriigi varaline vastutus rahvusvahelise õiguse kõige raskemate rikkumistega tekitatud kahju eest. Seetõttu antaksegi eelnõuga võimalus kasutada Eesti jurisdiktsiooni all olevat rahvusvahelise sanktsiooni subjekti vara, konkreetsel juhul Venemaa isikute vara, rahvusvahelise õiguse vastaselt tekitatud kahjude hüvitamise ettemaksuna, kui õigusvastaselt kahju tekitanud riik ei hüvita seda kahju kannatanud riigile ning isiku seos riigi õigusvastaste tegudega on piisavalt tõendatud. Siinjuures tuleb rõhutada, et see vara on nii või naa sanktsioneeritud olekus ja selle omanikul pole võimalik seda kasutada ega käsutada. Küsimusele, kas meie peame olema esimesed, kes sellega algust teevad, saab vaid vastata, et alati peab keegi olema esimene, suunanäitaja. Aga kindlasti on vaja, et teised, eriti meist suuremad riigid, samuti kaasa tuleksid.

Kokkuvõtteks. Sotsiaaldemokraatlik Erakond toetab põhimõtet, et kes teeb, see peab ka vastutama. Agressorriigil ja selle toetajatel on võimalik iga kell kõikide seaduste vastane ja igasuguseid humanitaarseid printsiipe eirav tegevus lõpetada ja siis ka oma vara tagasi saada. Loomulikult peab kahjud korvama nende põhjustaja. See ei saa olla mitte keegi teine. Aitäh!

mille nimel pingutab kogu vaba ja demokraatlik maailm. Eesmärk on Venemaa majanduse nõrgestamine, kuni Moskva sõjamasin praktiliselt peatub. Teiste sõnadega, see on rahvusvaheline jõupingutus Venemaa viimiseks sellisesse konditsiooni, mis ei võimalda agressiooni ehk vallutussõda jätkata.Põhiseaduskomisjoni esimees tõi kenasti välja nii riigisisesed sanktsioonide rakendamisega seotud küsimused kui ka regulatsiooni, mis puudutab küll Eesti seadusandlust, kuid millel on pigem rahvusvaheline kõla.

muidugi. Teisalt kuuleme Eesti ettevõtjatelt, kes tegutsevad jätkuvalt Venemaal – loomulikult mitte sanktsioonirežiimi rikkudes –, et palun kehtestage uusi, laiemaid ja tõhusamaid sanktsioone. Tõsi, majandustegevus, mis ei ole keelatud, on lubatud, sealhulgas Venemaa ja Valgevenega. Seega, meil ja ka liitlastel peab olema poliitilist tahet, et selles suunas edasi liikuda. Eesti on järjepidevalt

rakendamine, mis peab olema ühtviisi selge riigile, ettevõtjatele ning teistele isikutele. See ongi seaduseelnõu 332 üks peamisi eesmärke. See on tähtis ka selles mõttes, et see ei puuduta mitte ainult juba kehtestatud, vaid ka tulevikus Venemaale kehtestatavaid karistusmeetmeid ja nendest kinnipidamist. Vaevalt et Venemaa muutub lähitulevikus korraga normaalseks riigiks – seda ta pole ju kunagi olnud –, mistõttu on sanktsioonide nimekirja pikenemine ülimalt tõenäoline. Mis puudutab Venemaa külmutatud varade kasutusele võtmist, siis Välisministeerium konsulteeris põhjalikult kohtute, advokaadibüroode, ekspertide ja teiste asjast huvitatutega, tagamaks, et tagamaks, et täitevvõim tegutseb antud kontekstis igati seaduste raames. Algusest peale oli selge, et kui on poliitilist tahet, leidub ka seaduslik viis, kuidas panna Venemaa Ukrainale tekitatud tohutu kahju materiaalselt vastutama. On ju selge, et Venemaa ei maksa ise vabatahtlikult ühtegi senti oma kuritegude korvamiseks, kuid ta peab ühel või teisel viisil vastutama. Ta ei tohi vastutusest pääseda ka sõjakuritegude puhul. Venemaa külmutatud varasid kümnete miljonite eurode eest, mis on mõistagi väike summa võrreldes kogu Euroopa Liidus külmutatud varadega või isegi nende toodetud intressidega, mille Euroopa Liit on juba otsustanud kasutusele võtta. Kuid Eesti on jällegi jäämurdja ja teerajaja, kes näitab oma liitlastele tahet ja viisi, kuidas selles küsimuses edasi minna. Head kolleegid, palun hääletada eelnõu vastuvõtmise poolt. Aitäh! Suur tänu! Järgnevalt palun Riigikogu kõnetooli Urmas Reinsalu. Lugupeetud rahvaesindus! Isamaa fraktsioon toetab selle eelnõu venitusteta jõustamist. Nagu kilpkonn on sellega liigutud. Ma ei tea, mis on olnud selle loiu tempo põhjus.

tempokamalt tegelema, saades suurepäraselt aru, et küsimus ei ole eraldivõetuna nendes vahendites, mis on Eesti Vabariigi territooriumil, vaid loomulikult pretsedendi loomises ja teatud õigusraami pakkumises teistele

kaudu.Me oleme küll teinud ettepaneku selle kehtestamiseks Euroopa Liidu sanktsioonipaketi [osana], mis seni ei ole jõustunud, aga ma arvan, et igal juhul on enne seda kasulik ja asjakohane kaaluda ka rahvuslike sanktsioonide kehtestamist. Seda enam, et Läti välisministeerium pöördus selle ettepanekuga juba

Suur tänu! Järgnevalt palun Riigikogu kõnetooli Marko Mihkelsoni. Palun! Lugupeetud Riigikogu esimees! Head kolleegid! Reformierakond toetab antud eelnõu teise lugemise lõpetamist ning ka võimalikult kiiresti, ilma venitusteta selle vastuvõtmist kolmandal lugemisel ja seaduseks muutmist. Sest tõepoolest, nii nagu siit puldist on juba korduvalt öeldud, tegemist on väga olulise

Kui me mõtleme sellele, et sõda Ukrainas ja Venemaa käitumine rahvusvahelise õiguse põhiprintsiipide rikkujana ei saanud algust mitte 2022. aastal, vaid juba 2014. aasta veebruaris, siis, ütleme niiviisi, meie kui läänemaailma reaktsioon on olnud ikkagi

on kindlasti olulised sammud selleks, et aidata kaasa Vene agressiooni tagasipööramisele ja Vene agressiooni võimalikult kulukaks muutmisele

Venemaa külmutatud varade reaalsel kasutusele võtmisel. Ma tahaks veel eraldi tänada neid, kes

Austatud esimees! Head kolleegid! Venemaa on agressorriik, kes ei austa teiste rahvaste enesemääramisõigust ega rahvusvahelist õigust.

Mitte keegi ei tea, millal ta võib tulla meie ja teiste naabrite kallale. Venemaa tuleb peatada ja talt tuleb võtta igasugune soov anastada teisi riike ja rahvaid. Venemaa ja oligarhid, kes toetavad sõda ning hoiavad oma vara lääne pankades, peavad mõistma, et agressioonile järgneb karistus, sealhulgas finantsiline. See on vaieldamatu. Inimsusvastastele ja sõjakuritegudele ei ole õigustust ega andestust. Euroopa riigid tegid juba Ukraina sõja alguses Euroopa Komisjonile ülesandeks töötada välja õiguslik skeem, mis aitaks kasutada Venemaa külmutatud varasid Ukraina abistamiseks ja ülesehitamiseks. Euroopa Liidu Nõukogu kiitis heaks regulatsiooni, mis sillutab teed Vene külmutatud varade miljarditesse eurodesse ulatuvate intressitulude kasutamiseks Ukraina heaks. USA ja Belgia on otsustanud need juba kasutusele võtta. Läänes on külmutatud 260 miljardi euro väärtuses Vene keskpanga varasid. Euroopa Liidus on külmutatud umbes 200 miljardi euro väärtuses ja Eestis 35 miljoni euro väärtuses Arutuse all on kõikide külmutatud varade konfiskeerimine. Samas ollakse Euroopas mures, et selline käik kahjustab euro usaldusväärsust teiste keskpankade silmis. Eriti kardetakse, et Vene varade konfiskeerimine annab Hiinale ja Saudi Araabiale signaali, et eurodes vara hoidmine pole turvaline. Euroopa Keskpanga sõnul riskiks Euroopa Liidu liikmesriigid euro õiguslike ja majanduslike alustalade õõnestamisega. Keskpank soovitas riikidel mitte võtta

et see võib põhjustada vastumeetmeid Venemaalt. Eesti valitsus ei karda hunti ja hüppab üksinda dzotile nagu Matrossov. Eesti on välisminister Tsahkna eestvedamisel leiutanud omapärase skeemi, mis Kaja Kallase sõnul käib lihtsustatult nii. Ukraina dokumenteerib kahjud, mida agressor Venemaa neile tekitab. Meie käes on vara, mis on ära hinnatud, me anname selle Ukrainale ja hiljem saab Venemaa Ukrainaga tasaarveldada. Teisisõnu, meie võtame Ivanilt raha ära, anname Volodõmõrile ja ütleme Ivanile, et küsigu ta oma raha tagasi Vladimirilt.

sest see, kes raha ära võtab, on ju Eesti. Me oleme Euroopa Liidu riikidest ainuke, kellel selline seadus parlamendis arutelul on. On ainuõige ja vajalik, et me teeksime seda Euroopas ühiselt Euroopa Liidu õiguse tasemel ja raamides. Täna sellist üksmeelt ega lahendust aga ei ole. Isegi meie naabrid Läti, Leedu ja Poola, kes on kõik suured Ukraina toetajad, ei kavatse sellist skeemi kasutada, kuigi Eesti on seda juba pikemat aega laiemalt tutvustanud ja propageerinud. Miks? Sest Eesti valitsuse kava ei ole juriidiliselt pädev. Rahvusvahelise õiguse järgi on omand puutumatu, igal juhul vastutab selle eest äravõtja ehk siis Eesti.

Nagu öeldud, mitte ükski teine riik ega organisatsioon ei ole Eesti skeemi heaks kiitnud ega seda kasutusele võtnud. Kõik, sealhulgas USA, Euroopa riigid, Euroopa Liit, G7 ja nii edasi, leiavad, et küsimus on märksa keerulisem, kuigi kõik on loomulikult ühel meelel, et Venemaa peab Ukraina sõjas tekitatud purustuste eest vastutama nii moraalselt kui ka rahaliselt. Töö pädeva meetme väljatöötamiseks jätkub, täna seda kahjuks veel ei ole.Lauri Mälksoo on hoiatanud, et selline Vene külmutatud varade äravõtmise skeem võib Eestile kalliks maksma minna. Ei saa välistada, et inimõiguste kohus leiab, et meil tuleb hakata hoopis neile, kelle vara me ära võtame, kompensatsiooni maksma. Selles mõttes on see meile ja meie maksumaksjatele suurte rahaliste tagajärgedega otsus. Mälksoo sõnul peame me ette kujutama, milliseks kujuneb taoline vaidlus näiteks seitsme aasta pärast, millised on Eesti argumendid, kas me võidaksime või kaotaksime selle vaidluse. Tõenäoliselt kaotaksime. Taolise otsuse tegemise vastu [käib] rahvusvahelise tavaõiguse oluline põhimõte, mida nimetatakse riigi immuniteediks. See tähendab, et kui riigid hoiavad vara teistes riikides, siis niisama seda ära võtta ei saa, sellele järgneksid teise riigi vastumeetmed. Venemaa on selgelt öelnud, et kui neilt hakatakse varasid ära võtma, vastavad nad omapoolsete sammudega. Oleks naiivne arvata, et Eestile sellisest hurraa-aktivismist mingeid tõsisemaid tagajärgi ei Loomulikult me peame selle teemaga tegelema, selles ei ole kahtlustki, ja miks mitte, [võime] olla ka initsiatiivgrupis. Aga selge on see, et Eesti peab neis asjades koordineerima oma otsuseid ülejäänud riikidega.

Seda enam, et valitsus kohustub varsti sõlmitava julgeolekulepinguga niigi Ukrainale maksma lausa 100 miljonit eurot aastas. Kokku võttes, Eesti ei saa olla maailma ainuke riik, kes end mõtlematust aktivismist ajendatuna üksinda Kremli tule alla seab. Eesti peab lahendama probleemi koostöös teiste teiste riikidega ja leidma nendega ühiselt pädeva süsteemi, kuidas panna Venemaa vastutama terrorisõjas tekitatud kahjude eest ning kasutada Vene külmutatud varasid Ukraina abistamiseks ja ülesehitamiseks. Leiame, et kõnealuse toore, juriidiliselt ebapädeva ja ebakompetentse skeemiga edasi minna ei saa. Töötame edasi koos teiste riikidega. Seetõttu annan EKRE fraktsiooni nimel üle ettepaneku katkestada eelnõu 332 teine lugemine. Aitäh! Rohkem kõnesoove ei ole, sulgen läbirääkimised. Asume muudatusettepanekute läbivaatamise juurde.

Muudatusettepanek nr 2, esitaja põhiseaduskomisjon, juhtivkomisjoni seisukoht: arvestada täielikult. Muudatusettepanek nr 3, esitaja põhiseaduskomisjon, juhtivkomisjoni seisukoht: arvestada täielikult. Muudatusettepanek nr 4, esitajad Ants Frosch, Kert Kingo, Helle-Moonika Helme, Evelin Poolamets, Mart Helme, Rene Kokk, Leo Kunnas, Alar Laneman, Martin Helme, Arvo Aller, Varro Vooglaid, Siim Pohlak, Rain Epler, Henn Põlluaas ja Jaak Valge, juhtivkomisjoni seisukoht: jätta arvestamata. Muudatusettepanek nr 5, esitaja põhiseaduskomisjon, juhtivkomisjoni seisukoht: arvestada täielikult. Muudatusettepanek nr 6, esitaja põhiseaduskomisjon, juhtivkomisjoni seisukoht: arvestada täielikult. Muudatusettepanek nr 7, esitaja põhiseaduskomisjon, juhtivkomisjoni seisukoht: arvestada täielikult. Muudatusettepanek nr 8, esitaja põhiseaduskomisjon, juhtivkomisjoni seisukoht: arvestada täielikult. Me oleme eelnõu 332 muudatusettepanekud läbi vaadanud. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 332 teine lugemine lõpetada, aga meile on laekunud Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni ettepanek rahvusvahelise sanktsiooni seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 332 teine lugemine katkestada. Head kolleegid, ma asun hääletuse ettevalmistamise juurde.

Ettepaneku poolt on 18, vastu 50 Riigikogu liiget, erapooletuid ei ole. Ettepanek ei leidnud toetust. toetust. Eelnõu 332 teine lugemine on lõpetatud. Järgnevalt tänane viies päevakorrapunkt, milleks on Vabariigi Valitsuse algatatud toiduseaduse muutmise seaduse eelnõu 378. See See on selle eelnõu teine lugemine. Ma palun ettekandeks siia Riigikogu kõnetooli maaelukomisjoni esimehe Urmas Kruuse. Palun!

mis sisuliselt tähendab selle jõustumise tähtaja edasinihutamist ühe kuu võrra, aga tehniliselt kahe paragrahvi täpsustust.

Komisjon tegi sellel päeval oma istungil menetluslikud otsused. Esiteks, teha ettepanek võtta eelnõu 378 täiskogu päevakorda 8. mail käesoleval aastal. See oli konsensuslik otsus. Teiseks, teha ettepanek teine lugemine lõpetada, selles Kui teine lugemine lõpetatakse, teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda ja viia läbi lõpphääletus 15. mail 2024. aastal. Seegi otsus tehti konsensuslikult. Nii et palun auväärsel kogul selle teise lugemise lõpetamist toetada. Suur tänu, lugupeetud ettekandja! Teile on vähemalt üks küsimus. Helir-Valdor Seeder, palun! Aitäh, austatud juhataja! Kas see üks ettepanek oli siiras ja oli see seotud ettepanek või ei olnud seotud? See oli üks siiramaid ettepanekuid [ja seda tehes] arvestati, et presidendil oleks võimalus

Suur tänu, lugupeetud ettekandja! Rohkem küsimusi teile ei ole. Head kolleegid, järgnevalt avan läbirääkimised. Kõnesoove ei ole, läbirääkimisi ei avata. Asume muudatusettepanekute läbivaatamise juurde.

Selle ühe ettepaneku läbivaatamisega me oleme muudatusettepanekud läbi vaadanud. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 378 teine lugemine lõpetada. Teine lugemine on lõpetatud. Järgnevalt tänane kuues päevakorrapunkt, milleks on rahanduskomisjoni algatatud riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu 391 teine lugemine.

Lugupeetud Riigikogu esimees! Head kolleegid! Riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu 391 ehk

Muudatusettepanekute tähtajaks, 26. märtsiks Riigikogu liikmetelt, fraktsioonidelt ega komisjonidelt muudatusettepanekuid ei laekunud. Rahanduskomisjon koostas ühe muudatusettepaneku tulenevalt Vabariigi Valitsuse arvamusest eelnõu kohta. Selle ettepanekuga täiendatakse eelnõu punkte 1 ja 2, sätestades tingimuse, et rahanduskomisjon arvestab põhiseaduslike institutsioonide eelarve mahu heakskiitmisel makromajandusprognoosiga.

18. ja 30. aprillil oli arutelu valitsuse seisukoha üle ja 30‑ndal langetati otsused. Valitsuse arvamus tuli 11. aprillil ja sisaldas põhimõttelist toetust tingimusel, et edasise menetluse käigus [tehakse] eelnõusse muudatused, mille järgi tuleb põhiseaduslike institutsioonide eelarve mahu heakskiitmisel arvestada riigieelarve teiste teiste kulude ja tulude tasakaalu ning majandusprognoosi, eelarve mahu suurendamisel näidata katteallikat ning lisada reegel, mis võimaldab enne põhiseaduslike institutsioonide eelarve mahu heakskiitmist Riigikogu rahanduskomisjonis valitsuse ärakuulamist.

et see oleks seadustatud, selgelt välja toodud –, et komisjon viib end kurssi majanduse ja riigi rahanduse olukorraga, sealhulgas tulude ja kulude prognoosi ning riigieelarve tasakaalu näitajatega. Põhiseaduse § 100 sätestab Vabariigi Valitsuse liikmele õiguse osaleda sõnaõigusega Riigikogu komisjonide istungitel, mistõttu ei ole vaja seadusesse lisada nõuet, lisada nõuet, et valitsus peaks ilmtingimata kohal olema. See õigus on tal alati olemas, kui tal on soov arutelus osaleda, ja loogiline on eeldada, et eelarve arutelul võiks osaleda valitsuse esindaja, tõenäoliselt rahandusminister.

aprillil, on järgmised: teha ettepanek võtta eelnõu teiseks lugemiseks Riigikogu päevakorda 8. mail; teine lugemine lõpetada; kui teine lugemine lõpetatakse, siis teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu eelnõu täiskogu päevakorda ja viia läbi lõpphääletus 15. mail. Kõik otsused langetati konsensuslikult. Aitäh! Suur tänu, lugupeetud ettekandja! Küsimusi teile ei ole. Järgnevalt avan läbirääkimised.

Tänan, austatud esimees! Hea Riigikogu! Antud eelnõu on kindlasti kaua oodatud, märgiline ja väga hea eelnõu. Kindlasti kiidan rahanduskomisjoni ja rahanduskomisjoni esimeest, kes sellise algatusega esinesid ja riigieelarve seaduse muutmise ette võtsid. Selle sisu sisu puudutab põhiseaduslike institutsioonide eelarvete menetlemist just riigieelarve koostamise protsessis. Tahan rõhutada, et eelnõu algatamise peamine põhjus on põhiseaduslike institutsioonide sõltumatuse tagamine täitevvõimust, vähemalt suurema sõltumatuse tagamine. Põhiseaduse järgi on Riigikogu, Vabariigi President, Riigikontroll, õiguskantsler ja Riigikohus kui põhiseaduslikud institutsioonid oma tegevuses sõltumatud. See tähendab muu hulgas, et õiguslikult tuleb viia miinimumini valitsuse võimalus survestada põhiseaduslikke institutsioone näiteks nende eelarvete kaudu. Kui riigieelarvest ei eraldata põhiseaduslikele institutsioonidele piisavalt raha, võib see viia nende ülesannete osalise täitmiseni. Eriti pikantne on olukord sellepärast, et põhiseaduslikud institutsioonid teostavad teatud osas järelevalvet täitevvõimu, täitevvõimu, Vabariigi Valitsuse üle. Aastaid on sellest probleemist räägitud, aga seni pole lahendust leitud. Mäletame veel hästi eelmisel suvel puhkenud sõnasõda

Algatatud eelnõu eesmärk on leida riigieelarve koostamisel tasakaal põhiseaduslike institutsioonide eelarve lõppotsustusse kaasatuse ja nende eelarve suurema sõltumatuse ning Vabariigi Valitsuse rolli ja riigieelarve võimaluste vahel. Eelnõu loob aluse, et põhiseaduslike institutsioonide eelarvetaotlused kiidab heaks Riigikogu rahanduskomisjon enne riigieelarve eelnõu algatamist Riigikogus. Vabariigi Valitsusel on ka edaspidi õigus ja kohustus hinnata põhiseadusliku institutsiooni eelarvetaotlust. Põhiseaduslikud institutsioonid esitavad eelarvetaotlused täies ulatuses Riigikogu rahanduskomisjonile Rahandusministeeriumile ning erimeelsuste korral esitab Vabariigi Valitsus eriarvamuse koos põhjendustega otsustamiseks Riigikogu rahanduskomisjonile. Riigikogu rahanduskomisjoni otsus ja põhiseaduslike institutsioonide eelarvetaotlused lisatakse riigieelarve eelnõu seletuskirja juurde lisadena. Selline protseduur ja regulatsioon tagab kindlasti põhiseaduslike institutsioonide suurema sõltumatuse.

prognoose ja nii edasi, aga seekord on seda siis kahe lugemise vahel seaduses täpsustatud. Igal juhul Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon toetab eelnõu menetlemist ja vastuvõtmist siin Riigikogu saalis. Aitäh! Suur tänu, lugupeetud kolleeg! Stenogrammi huvides olgu öeldud, et Jaak Aab tõi istungi juhatajale volituse võtta sõna Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni nimel. Tõsi, eelnõu teisel eelnõu teisel lugemisel on läbirääkimised avatud kõigile, aga oluline on rõhutada, et koos selle volitusega läheb see kirja kui sõnavõtt Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni nimel.Rohkem Rohkem kõnesoove ei ole, sulgen läbirääkimised. Asume muudatusettepanekute läbivaatamise juurde. Käesoleva eelnõu kohta on laekunud üks muudatusettepanek, selle on teinud rahanduskomisjon ja juhtivkomisjoni seisukoht on arvestada seda täielikult. täielikult. Me oleme muudatusettepanekud läbi vaadanud. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 391 teine lugemine lõpetada. Teine lugemine on lõpetatud. Järgnevalt tänane seitsmes päevakorrapunkt, milleks on Vabariigi Valitsuse algatatud euro kasutusele võtmise seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 399 teine lugemine. Palun ettekandeks siia Riigikogu kõnetooli rahanduskomisjoni liikme Jaak Aabi.

Euro kasutusele võtmise seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu eesmärk – tuletan sisu meelde – on vähendada ühe- ja kahesendiste kasutamise

käibest tagasi keskpanka. Sellepärast on ettepanek alustada sularahaarvete ümardamist. Muudatused näevad kaupmeestele ette kohustuslikud ümardamisreeglid üksnes sularahaga arveldamisel. Ostukorvi maksumus tuleb ümardada üles- või allapoole lähema viie sendini. Samas, elektrooniliste vahenditega ja pangakaardiga makstes maksab inimene ikka täpselt sendi pealt selle arve, mis tal kuskil teenuse või kauba eest maksta tuleb.

ja kui teine lugemine lõpetatakse, võtta eelnõu kolmandaks lugemiseks täiskogu päevakorda käesoleva aasta 15. mail. Aitäh! Suur tänu, lugupeetud ettekandja! Küsimusi teile ei ole. Järgnevalt avan läbirääkimised.

Tänane kaheksas päevakorrapunkt on rahandusministri 2024. aasta ettekanne riigi pikaajalise arengustrateegia "Eesti 2035" elluviimisest, sealhulgas ülevaade avaliku teenistuse arengusuundadest 2022. ja 2023. aastal. Palun ettekandeks siia Riigikogu kõnetooli rahandusminister Mart Võrklaeva. Ettekande pikkus on kuni 20 minutit. Palun!

Lugupeetud istungi juhataja! Head Riigikogu liikmed! Tutvustan teile Rahandusministeeriumi valitsemisala läinud aasta panust riigi pikaajalise arengustrateegia "Eesti 2035" elluviimisesse. Eesti eelarvepoliitika on olnud järjepidevalt suunatud jätkusuutlikkusele ja makromajanduse tasakaalustamisele, mis loob pikaajaliseks arenguks sobiva keskkonna. Kahjuks on aastakümneid kestnud jätkusuutlik eelarvepoliitika hakanud rajalt kõrvale kalduma. Headel majanduskasvu aastatel lasti eelarve defitsiiti. See oleks olnud [hea] aeg eelarvepositsiooni parandamiseks ja reservide kogumiseks. Lisaks on keskendutud vaid uute kulutuste tegemisele.Meid on tabanud mitmed kriisid ning juba kaks aastat tõrjub Ukraina rahvas oma agressiivse naabri Venemaa rünnakuid. Kombinatsioon kõigest mainitust on viinud Eesti riigieelarve keerulisse seisu. Puudujäägi vähendamine ja fiskaalselt jätkusuutlikule rajale naasmine on riigi pikemaajaliste eesmärkide saavutamisel väga oluline. Valitsuse eelarvestiimul on aidanud majandusel langusaastaid paremini üle elada, kuid ilma eelarve puudujääki vähendavate meetmete elluviimiseta süveneb järgnevatel aastatel defitsiit veelgi ja valitsussektori võlakoormus jätkab kiiret kasvu.Selle kasvu.Selle aasta eelarve puudujääk on suurem, kui riigieelarve koostamisel ette nähti, mis on tingitud majanduse kasvule pöördumise viibimisest. "Eesti 2035" strateegias ja tegevuskavas kokku lepitud reformide ja muudatuste elluviimiseks kasutame erinevaid allikaid, nii Euroopa Liidu toetusfonde kui ka maksutulusid, püüdes leida rahastamisallikate parimat kombinatsiooni ja koosmõju, et tagada seeläbi püstitatud eesmärkide saavutamine. Ajal, mil riigieelarve on keerulises seisus ja majandus vajab hädasti turgutamist, tuleb maksimaalselt pingutada, et Euroopa Liidult meile eraldatud raha sihipäraselt ja õigeaegselt kasutatud saaks. Need vahendid võimaldavad teha riigile olulisi investeeringuid haridusse, teadus‑ ja arendustegevusse, energeetikasse, rohereformidesse, transporti, sotsiaalkaitsesse ja paljudesse muudesse valdkondadesse. Tagasivaatavalt on oluline märkida, et "Eesti 2035" strateegias

Kogu 2014.–2020. aasta perioodi jooksul toetati üle 14 000 projekti elluviimist summaga 3,67 miljardit eurot. Olime perioodi lõpetamisel tõelised tõelised eesrindlased: kogu summa on Eestile Euroopa Komisjonilt laekunud. Paralleelselt 2014.–2020. aasta perioodi toetuste rakendamisega algas juba 2018. aastal uue perioodi 2021–2027 ettevalmistamine ja planeerimine koos pikaajalise strateegia "Eesti 2035" ettevalmistamisega. Rahastusperioodil 2021–2027 on Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika toetuste maht kokku 3,369 3,369 miljardit eurot. Lisaks ühtekuuluvuspoliitikale panustavad "Eesti 2035" sihtidesse ka teised fondid, näiteks taaste- ja vastupidavusrahastu, mis moodustab osa 2020. aastal ellu kutsutud Euroopa Liidu majanduse taastepaketist. Rahastuse kogumaht Eestile on 953 miljonit eurot.

pensionisüsteemi uuendamisel. Alates jaanuarist 2023 kehtib vanaduspensioniikka jõudnud inimestele eraldi maksuvaba tulu, mis sel aastal on

Maksemäära tõstmine on vabatahtlik, kuid see on hea võimalus teise pensionisambasse täiendavalt panustada. Teise samba sissemakse võetakse palgast enne tulumaksu mahaarvamist, seega on investeeringu tegemisel kohe kindel 22% suurune tootlus tootlus tagatud. Majandus- ja kliimavaldkonnas on üheks eesmärgiks võtta kasutusele uued lahendused ettevõtete teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni soodustamiseks. Kinnitasime riigihangete strateegilised põhimõtted,

mis moodustab Eesti SKT‑st kuni 18% ja riigieelarvest kolmandiku. Teine eesmärk on kujundada paindlik ja turvaline majanduskeskkond, mis soodustab uuendusmeelset ja vastutustundlikku ettevõtlust ning ausat konkurentsi. Selle soodustamiseks kiitsime heaks Eesti seisukohad Euroopa Liidu digiajastu käibemaksupaketi kohta. Analüüsi kohaselt on paketi mõju Eestile üldjoontes positiivne. Toetasime e-arvetel põhineva piiriüleste tehingute aruandluskohustuse [loomist], mis vähendab käibemaksupettuseid ning omakorda suurendab käibemaksu laekumist. Toetasime ettepanekut vähendada ettevõtjate registreerimiskohustust erinevates liikmesriikides, mis lihtsustab ettevõtjate piiriülest tegevust ja vähendab halduskoormust. Kaitsesime 2023. aastal intensiivselt Eesti huve Euroopa Liidu ja rahvusvahelistes maksualgatustes. Surve on jätkuvalt tugev ja meie jaoks on oluline, et maksude harmoneerimisel arvestataks väikeste riikide huvidega. Tulumaksuettepanekute puhul on peamine mure halduskoormuse suur kasv nii maksuhalduritele kui ka ‑maksjatele, millega kaasneks üksnes vähene maksutulu. Samas on efektiivset maksukogumist tagavad ettepanekud, näiteks platvormiteenuste ja makseteenuste osutajate aruandlus, leidnud meie heakskiidu ja me oleme asunud neid ka riigisiseste seadustega rakendama. Innovatiivse maksukeskkonna lahendusi pakub ka töös olev reaalajamajanduse projekt, mille eesmärk on vähendada ettevõtjate aruandluskoormust riigi ees.

Riigikokku on jõudnud mootorsõidukimaksu eelnõu. 2025. aasta algusest jõustuma plaanitud mootorsõidukimaksu peamine eesmärk on aidata kaasa autostumise vähendamisele eeskätt linnades, suurendada säästlikku liikuvust ja nügida inimesi eelistama keskkonnasõbralikumaid sõidukeid. Mootorsõidukimaks mõjutab suurt osa ühiskonnast ja vaja oli leida lahendused, mis toetavad keskkonnaeesmärke, toovad riigieelarvesse raha juurde on igati jõukohased meie inimestele ja ettevõtetele. Mootorsõidukimaksu väljatöötamiseks on olnud pikk ja laiapindne arutelu

Usun, et veel enne suve Riigikogus vastuvõetav seadus on parim kompromiss ja toimiv lahendus seatud eesmärkide täitmiseks. Põgus ülevaade Rahandusministeeriumi haldusalasse kuuluva Maksu‑ ja Tolliameti tegemistest. Maksu‑ ja Tolliamet edastas 2023. aastal prokuratuurile 109 kriminaalasja 223 kuriteoepisoodi ja 185 kahtlustatavaga. Neis tuvastati kokku üle 4 miljoni suuruse kahju tekitamine

mahust. Sanktsioonidest möödahiilimise skeemid on muutunud keerulisemaks ja kontrollid pikaajalisemaks. Uuenduskuuri läbisid kõik põhilised tolli avalikud teenused ning kasutusele võeti uued sisenemise, ekspordi- ja transiidisüsteemid. Siinkohal tunnustan tublisid ja pühendunud Maksu‑ ja Tolliameti töötajaid, kes tolli ja sanktsioonide järelevalvega ning maksusüsteemi töös hoidmisega tagavad igapäevaselt meie riigi julgeoleku ja maksude efektiivse laekumise. [Maksutuluga] peame me oma riiki üleval. Lugupeetud rahvasaadikud! Riigikokku on jõudnud krediidiinkassode ja ‑ostjate seaduse eelnõu, mille eesmärk on kaitsta nii võlgniku kui ka võlausaldaja õigusi. Tegevuse jätkamiseks tuleb saada Finantsinspektsioonilt tegevusluba hiljemalt 2024. aasta lõpuks. Euroopa Liidus lepiti 2023. aasta lõpuks kokku pankade kapitalinõuete uues regulatsioonis. See on tähtis, et tagada Eestis tegutsevate pankade piisavate kapitalinõuete toel finantsstabiilsus. Uute nõuete eesmärk on tagada Euroopa Liidu pankade suurem vastupidavus võimalike tulevaste majandusšokkide suhtes. Riigikokku on jõudnud ka krüptovarade uus regulatsioon, mis on suunatud rohkem investorite kaitsele. 2023. aasta alguses avaldas Moneyval 2022. aasta kevadel toimunud hindamisvisiidi tulemusel valminud raporti. Raportis toodi positiivse punktina välja krüptoäride mahu hoogne vähenemine tänu Eesti karmimatele seadustele ja Rahapesu Andmebüroo tõhusale järelevalvetegevusele. See on jällegi oluline investorite kaitsmiseks ja rahapesuriskide maandamiseks. Finantspoliitika vallas on lähiaastatel väljakutse kapitaliturgude arendamine nii Eestis kui ka Euroopas. Raha on vaja nii rohe-eesmärkide, digitaliseerimise ja innovatsiooni kui ka kaitseinvesteeringuteks. Neid ei saa teha ainult riigieelarvest ja pangalaenude toel, saame teha ka Euroopa-ülest koostööd. Finantsvaldkonna [ülevaate] lõpetuseks on mul hea meel kinnitada, et oleme teinud mitmeid otsuseid riigiettevõtete täiendavaks börsile viimiseks ning üsna pea on Eesti inimestel võimalus investeerida riigi võlakirjadesse. Head Riigikogu liikmed! Ruumi- ja liikuvuse valdkonnas on Rahandusministeerium aastate jooksul samuti oma panuse andnud, vähendada riigi hoonefondi ülalpidamise kulusid ja energiatarvet ning aidata kaasa kliimaeesmärkide saavutamisele. Toetasime CO2- ja moderniseerimisfondi vahenditega,

rekonstrueerimist toetame kolme aasta jooksul 24 miljoni euroga. Praegustes finantsoludes on eriti tähtis, et kogu toetusraha saaks õigeaegselt ja eesmärgipäraselt kasutatud.

soodustada. Uuendasime omaniku ootusi Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsile. Suurema energiatõhususe ja kokkuhoiu saavutamiseks leppisid Riigi Kinnisvara Aktsiaselts ja Rahandusministeerium kokku strateegilised tõhustusmõõdikud. riigivalitsemise eesmärk on parandada riigi ja kohalike omavalitsuste üksuste teenuste kvaliteeti ja kättesaadavust ning vaadata üle vastutuse jaotumine. Aasta jooksul avati kaks uut riigimaja – Valgas ja Pärnus. Valga riigimaja koondab 18 ja Pärnu oma 5 asutust, mis pakuvad avalikke teenuseid. Riigimajade rajamise eesmärk on pakkuda kohalikele inimestele ja ettevõtjatele võimalikult laia ringi riigi teenuseid ühes kohas ning teha asutuste koostööd lihtsamaks, samuti saavutada erinevate asutuste tööpindade Riigi rahanduse jätkusuutlikkuse tagamine on üks valitsuse seitsmest prioriteedist. Sellest selgema [arusaama] saamiseks on loodud riigieelarve juhtimislaud ja kodanikueelarve, mis annavad eelarve sisust lihtsa ja kiire ülevaate. Uue valitsusena võtsime eesmärgiks panna pidurit aina kasvavale eelarve defitsiidile ning teha keerulised ja ebapopulaarsed, ent hädavajalikud otsused selleks, et jõuliselt võlaorjuse poole liikumise kurssi muuta. Nii astusime 2024. aasta eelarvega esimesi vastutustundlikke samme eelarve kordategemiseks. Tänu eelmisel suvel [langetatud] maksu‑ ja kokkuhoiuotsustele suutsime riigi rahakoti seisu parandadacirca500 miljoni euro võrra, mis on ühe aasta kohta märkimisväärne paranemine. Lisaks saime teha hädavajalikke täiendavaid kulutusi ehk tõsta Eesti riigikaitsekulud üle 3% SKP‑st, mis tähendab 1,3 miljardit eurot meie riigi kaitsevõimesse.

Teine osa juba tehtud kokkuhoiust, 480 miljonit on [tänu] perehüvitiste riigile jõukohasemaks tegemisele. See on samuti suur raha, mille nelja aasta jooksul kokku hoiame. Riigi eelarvestrateegia koostamisel leppisime kokku, millised on täiendavad kokkuhoiukohad ja lisarahastuse võimalused ministeeriumide haldusalas 2024.–2027. aastal. Kiitsime heaks riigieelarve revisjoni kava, mille eesmärk on koosmõjus nulleelarve projektiga kasutada eelarve raha võimalikult targalt ja säästlikult ning leida täiendavaid kokkuhoiukohti. Head kaasamõtlejad! Rahanduse valdkonna ülevaate lõpetuseks tahan öelda, et riigieelarvega jätkusuutlikumale rajale liikumine mängib riigi pikaajalise arengustrateegia "Eesti 2035" elluviimisel väga olulist rolli. Kui me ei kasuta praegu maksumaksja raha vastutustundlikult, pärsib see ka meie pikaajalist arengut ja seatud eesmärkide elluviimist. Raha vastutustundliku kasutamisega käib kaasas riigi efektiivsemaks muutmine, mis muu hulgas vähendab bürokraatiat ning toob riiki kodanikele ja ettevõtjatele lähemale. Me oleme väike ja tõhus riik, mis annab meile võimaluse kiireks asjaajamiseks ja maksumaksja raha sihipäraseks kasutamiseks. Ärme jätame sedasama oma tugevusena kasutamata. Aitäh kuulamast! Nüüd ma liigun edasi riigi avaliku teenistuse 2023. aasta arengusuundade ülevaate juurde. Rahandusministeeriumile on seadusega antud oluline ülesanne vastutada avaliku teenistuse arendamise, riigi personalipoliitika kujundamise ja haldusorganisatsiooni arendamise eest. Teen ülevaate avaliku teenistuse ehk riigi- ja kohalike omavalitsuste asutuste olulisematest personalinäitajatest ja suundadest, mis personali juhtimist riigis mõjutavad. Selgituseks. Avalik teenistus on oluline avaliku sektori osa, kus täidetakse riigi tuumikfunktsioone. 2023. aastal oli avalikus teenistuses 28 301 inimest. Avalikus sektoris, kuhu kuuluvad ka haridus- ja tervishoiuasutused ning äriühingud, olicirca137 000 inimest. Teenistujate arvust. Avalikus teenistuses ehk ministeeriumides, ametites ning linna- ja vallavalitsustes töötas eelmisel aastal 28 301 inimest, mis teeb kogu avalikust sektorist ligikaudu 20%. Teenistujatest 22 746 töötasid riigiasutustes ja 5555 omavalitsustes. Umbes üks kolmandik neist on eriteenistujad ehk politsei-, vangla-, päästeametnikud ja tegevväelased. Võrreldes 2022. aastaga on teenistujate arv kasvanud 366 võrra ehk 1,3%. Suurim kasv on olnud Sotsiaalkindlustusametis: 84 inimest [lisandus] seoses kriisijuhtimisega ning Ukraina põgenike abistamisega, milleks loodi ajutisi töökohti. Kohtusüsteemi lisandus

Näiteks lisandus Tallinna linna 60 teenistujat. Kokku tuli omavalitsustesse 2023. aastal teenistujaid juurde 36. Oleme võtnud suuna hoida riigipersonali mõistlikku proportsiooni tööealisest elanikkonnast. Kui lisame siia riigi- ja omavalitsusasutuste hallatavad asutused, koolid, haiglad, kultuuriasutused, riigi äriühingud ja sihtasutused ning sotsiaalkindlustusfondid, saame valitsussektori, mis moodustab laiemast avalikust sektorist 90%. Valitsussektori töötajate osakaal oli 2023. aasta andmetel 15,8%. püsinud viimase kümne aasta jooksul stabiilne hoolimata kriisidest, mil töökoormus kasvas. Nüüd lähemalt palgast. Avalik teenistus täidab vajalikke riigi ülesandeid, mistõttu peavad asutustes töötama pühendunud ja kompetentsed inimesed. Selleks et kvalifitseeritud spetsialiste hoida ja värvata, et meie riik oleks professionaalsetes kätes, peab palk olema konkurentsivõimeline. Eelmisel aastal oli avalikus teenistuses keskmine kogupalk 2377 eurot, sealhulgas riigiasutustes 2450 ja omavalitsustes 1966 eurot. Avalikus teenistuses on rohkem kõrgharitud töötajaid kui erasektoris. Kogu Eesti tööhõives on kõrgharituid 43%, aga meil on 64%. See seletab kohati Eesti keskmisest veidi kõrgemat palganäitu. Viimastel aastatel on teenistujate palk kasvanud Eesti keskmise [palgaga] üldiselt samas tempos. 2023. aastal oli kasv 13% ning on hea meel, et palk kasvas enim eriteenistujatel, see tähendab politseis ja päästeteenistujatel, vanglaametnikel ja tegevväelastel. Avaliku teenistuse tippjuhtide palgatase jääb erasektorile alla. Riigi rahanduse keerulist olukorda silmas pidades on arusaadavalt vajalikud igasugused sammud, mis aitavad meil kulusid vähendada. vähendada. Nii nagu vähendasime ministrite ja kõrgemate riigiteenijate palga kasvu, välja arvatud põhiseaduslikes institutsioonides ja Riigikogus, on loomulik ka ülejäänute panus.

Voolavus ja värbamine. Tööjõu voolavus väljendab teenistujate rahulolu tööga ja üldist juhtimise kvaliteeti. 2022. aasta rekordilised koguvoolavuse näitajad 2023. aastal jäädes siiski kõrgemale kui 2018.–2021. aastal. Avaliku teenistuse koguvoolavus oli 2023. aastal 14,2% ja vabatahtlik [voolavus] 9,1%. Kõrgemad näitajad on omavalitsustes. Koolitus ja eetika. Avalike teenistujate arendamine on praegusel kriitilisel muutuste ajal väga oluline ega tohiks tähelepanuta jääda. Kriitiliselt olulised koolitusteemad puudutavad muudatuste juhtimist, kriisijuhtimist ja digipädevusi. 2023. aastal oli asutuste koolituskulude suhe tööjõukuludesse kerges tõusutrendis ja ulatus 1%‑ni. Rohkem panustatakse koolitusse omavalitsustes, siseturvalisuse asutustes ja Kaitseväes, veidi vähem ministeeriumides ja põhiseaduslikes institutsioonides. Kuna käesolevast aastast meil välisvahendeid keskseks koolituseks enam kasutada ei ole, tuleb leida uusi viise koolituste loomiseks ja pakkumiseks. Oleme loomas uusi koolitusi, kasutades enam ära asutuste sisekoolitajaid. Eesti avaliku teenistuse mainet ja kuvandit mõjutab ametnike usaldusväärsus, mistõttu tuleb ka edaspidi pöörata enam tähelepanu

Aitäh! Härra rahandusminister! Pool tundi retoorikat bürokraatlikus stiilis. Riigis on rahanduskriis. Härra rahandusminister, teie vastutate riigi rahanduse eest ning olete oma koalitsiooni eesmärgid ja ka Maastrichti kriteeriumid käest lasknud.

Tegusid on vaja, härra rahandusminister! Te liigute praegu selg ees ja paraku kriitilisemasse faasi. Aitäh! Erinevalt nendest sõnadest, mis siin kõlasid, me tegutsemegi. Ei tasu seda ette heita, kui minister peab andma ülevaate sellest, millega Rahandusministeerium ja meie asutused on aasta jooksul tegelenud – on tegelenud väga oluliste teemadega. Kui te kuulasite, [siis teate, et] ma nimetasin Maksu- ja Tolliametit, kelle tublid töötajad teevad iga päev piiril tööd, tagavad, et sanktsioonid oleksid täidetud, et kuritegevus oleks kontrolli all, et maksud päriselt laekuksid. Oma kõnes andsin ülevaate ka sellest, mida on tehtud riigi rahanduse olukorra parandamiseks lisaks sõnadele, mida teie rääkisite.Eelmisel

kõige keerulisem julgeolekuolukord, kus me pidime kiirelt suurendama kaitsekulutusi. Valitsus pidi tegelema kahe asjaga: parandama eelarvet ja suurendama kaitsekulutusi. Selleks tegime me esmased kiired maksumuudatused ja suvel [leidsime] kiiresti kokkuhoiukohad. 2024. aasta eelarve

on suurem kui 3%. Seega olen teinud valitsusele ettepaneku koostada negatiivne lisaeelarve, seda juba konkreetsete meetmete ja tegevustega, sealhulgas personali‑ ja majandamiskulude kokkuhoiuga. Ehk valitsus tegeleb selgelt

anda. Head kolleegid, rohkem küsimusi ei ole. Ma tänan härra ministrit. Järgnevalt avan läbirääkimised ning palun siia Riigikogu kõnetooli Urmas Reinsalu. Palun!

2023. aasta eelarvest tuleb teha negatiivne eelarve. 230 miljonit panime lauda. Kui te oleksite selle vastu võtnud, oleks meil jäänud eelmisel aastal eelarve defitsiit alla 3%. Ja kuidas te mulle vastasite isiklikult, härra rahandusminister? Vaatate praegu telefoni. Te vastasite, et aga need kärped tehti juba varem ära, 2023. aastal. Ma ei tea, kes neid kärpeid tegi. Ma küsisin teilt seda 2024. aasta eelarve menetlusel ja hoiatasin – mäletate, ma hoiatasin! –, et 2024. aasta eelarve laekumised ei tule täis.

kehtestama kululaed 2023. aasta tasemel, et ei kulutataks ja ministeeriumid ei võtaks uusi kohustusi peale, et oleks võimalik venitusteta teha negatiivne lisaeelarve. Te olete viis kuud aega mööda lasknud, mitte midagi pole tehtud.

ühiskond, jätkusuutlik majanduskeskkond, jätkusuutlik rahanduskeskkond – on totaalselt lati alt läbi joostud. Ja selle eest kannab loomulikult keskset juhtimisvastutust peaminister.

mida te olete organiseerinud, ei vasta inimeste toimetuleku- ega Eesti majanduse ja ettevõtluse huvidele. Teate, esimene ülesanne – meil on praegu kevadistungjärk ja meil on aega loetud nädalad

Ootame, kuni majandus taastub, las siis 2027. aastal rahvas annab selleks mandaadi, kui see on väga vajalik, või mitte. Lahendame rahandusprobleeme selliselt, et me ei tekita hullumeelset maksutõusude kaskaadi, mis lööb eriti valusalt väiksemates sissetulekudetsiilides olevaid inimesi.

kuus kuud enne 2025. aastat, kui maksuküüru [kaotamine] peaks jõustuma, on meil aega selles küsimuses ühiskonnale tunnistada, et see ei ole jõukohane ambitsioon. See oli eelmiste valimiste kalleim valimislubadus ja seetõttu ei ole võimalik lihtsalt öelda, et me destabiliseerime me destabiliseerime selle nimel kogu majanduskeskkonna ja inimeste toimetuleku. Te võtate inimestelt kaudsete maksude täiendava koormaga kogu selle raha ju tagasi, see on lihtsalt puhtakõlaline retoorika. Nii et meil on väga palju aega lastud raisku, lihtsalt raisku.

Suur tänu! Enne, kui ma kutsun siia järgmise esineja, on küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta. Annely Akkermann, palun!

kombekas kõne? On see uus tava või võiks saada meie uueks tavaks siin Riigikogu täiskogus? Aitäh, hea kolleeg! Te kindlasti teate Riigikogu tavadest rohkem kui mina, aga nii palju, kui mina Riigikogu tavasid olen näinud, on selliseid teravaid sõnavõtte olnud ka varem. Mis puudutab konkreetset sõnavõttu, siis see püsis niivõrd-kuivõrd teemas. Riigikogu juhatajana ma ei

Urmas Reinsalu, ma hea meelega ei annaks teile protseduurilise küsimuse [esitamise võimalust]. Protseduur on praegu selline, et ma kutsun siia Riigikogu kõnetooli Madis Kallase, kes soovib sõna võtta Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni nimel. Palun!

Ma proovin püsida selle päevakorrapunkti juures, mis meil praegu arutelul on: rahandusministri 2024. aasta ettekanne riigi pikaajalise arengustrateegia "Eesti 2035" elluviimisest, sealhulgas ülevaade avaliku teenistuse arengusuundadest 2022. ja 2023. aastal. Ma ei keskendu niivõrd Eesti majanduse ega rahanduse seisule,

tänase ettekande ja meie väikese peegelduse juurde. Kõigepealt tuleb nõustuda, et välisvahendite kasutamises on Eesti olnud tõesti nii Euroopa Liidu tervikvaates kui ka siseriiklikult protsentuaalselt väga hea,

me analüüsime, me näeme, et tegelikult võiks oluliselt suuremal määral minna vahendeid väljapoole kasvupiirkondi, ennekõike väljapoole Harju maakonda. Võib-olla markantseim näide on just see, nagu me teame, et Harjumaa on saanud erinevatest meetmetest üle 70%, samas on see vaid üks Eesti 15 maakonnast.

Palgasurve on kindlasti ühtepidi hea: riigisektoris [töötavad] väärikad inimesed saavad kõrgemat palka. Aga me peame ka vaatama, milline on riigi võimekus. Ja kindlasti ei tohi riigisektor olla nii-öelda vedur ja palgasurve tekitaja.

[Järgmine] teema on seotud erinevate koostöövormidega. Mul on hea meel, et mitu suurt protsessi viidi nii Rahandusministeeriumi kui ka teiste ministeeriumidega eelmisel aastal lõpuni, näiteks Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi loomine ja ülesehitamise alustamine, samamoodi Kliimaministeeriumi loomine ja ülesehitamise alustamine. Kindlasti on nii-öelda silotornide lõhkumine üks prioriteet, mis aitab Eestis asju paremini inimesteni viia.

tekitada rohkem võimalusi, et ka ministeeriumides ja riigiasutustes saaksid inimesed töötada oma elukohast või maakonna riigimajast, mis annaks selleks hea võimaluse.Juttu

Me peame kindlasti koostöös erinevate riigiasutustega omavahelist sünergiat suurendama. Siis kohalike omavalitsuste ametiasutuste ja laiemalt ametiasutuste palgaerinevused. Ka siin on murekohaks see, et kaugemate piirkondade kohalike omavalitsuste palgad palgad on väga suures mahajäämuses [võrreldes] näiteks Tallinna ja Harjumaa piirkonna kohalike omavalitsuste töötajate palkadega. See raskendab nendesse piirkondadesse töötajate ja ametnike leidmist.

on kindlasti veel arenguruumi, aga me liigume õiges suunas. Ja me oleme kindlasti valmis igatpidi toetama nendes teemades. Aitäh kuulamast! Aitäh ettekandjale! Eesti Reformierakonna fraktsiooni nimel Maris Lauri, palun! Kolm minutit lisaks. Lugupeetud istungi juhataja! Head kolleegid! Lugupeetud minister!

Arukas finantsist teeb mõlemat: otsib tulusid ja tõmbab ka kulusid kokku. Veel arukam inimene on see, kes teeb oma sammud võimalikult kiiresti ega ega lükka valesti läinud asjade likvideerimist kuskile kaugesse [tulevikku]. Meil on räägitud üldisest kärpest kõikidele võrdselt. Kindlasti on kohti, kust saab niimoodi võtta, ja see on hea surve vaadata teatud kulud aga sealjuures tuleb kindlasti tähele panna, et sellise sügava kärpega ei võetaks ära sealt, kust enam midagi võtta ei ole. Tõsiasi on see, et on kohti, kust on väga raske võtta, mis tähendab seda, et seal tuleb asjad kas ümber korraldada või loobuda. Lisaks on võib-olla palju tõsisemalt vaja vaadata seda, kas erinevad kulutused ja tegevused on tegelikult vajalikud.

kasutamisega kaasneb selline halb lugu, et tuleb kaasfinantseerimine – vahel erasektorist, tihtipeale riigisektorist – ehk täiendav kulu. See tähendab inimeste aja raiskamist eri viisidel, see tähendab tegelikult ka kahju keskkonnale, kui me teeme näiteks mingisuguseid [ebavajalikke] ehitusi või raiskame ressursse. Nii et vajadus tuleb kindlasti üle vaadata. Prioritiseerimine tähendab seda, et tuleb vaadata, mis asjad tuleb teha kiiresti ja kohe ning mida annab edasi lükata. Keerulisel ajal on see paratamatu.Üks suur probleem, mis on eelarve puudujäägi tekitanud, on see, et meil on terve hulk kulutusi fikseeritud, seotud mingite näitajatega ja olenevalt näitajast tuleb meil need seotused, indekseerimised lõpetada, muuta indekseid või seada indeksitest tulenevale kasvule piir. Mis see piir võiks olla? Näiteks nominaalse SKP kasvu number prognoosis või maksude kasvu number.Lisaks kulude kokkuhoiule tuleb kindlasti vaadata ka tulude poolt. Ma enne ütlesin, et tuleb likvideerida kunagi tehtud vead ja teha seda võimalikult kiiresti, ning sellel on oma loogika.

Maksuküüru kaotamisega on kindlasti võimalik muuta maksude struktuuri. Ma osutan siin just nimelt mootorsõidukimaksule

Lisaks osutan, et sellel maksuviisil on sellisel kujul, nagu ta on praegu planeeritud, ka keskkonnamõõde. Inimesed on tegelikult sellega nõus. Kui rääkida riigikaitsemaksust, siis tuleb aru saada, et

mina ei ole kuulnud. Ma ütlen siinjuures, et kahtlemata ei saa sellist maksustamist ka välistada. Seda võib teha võib-olla erinevate

ma pakun, et umbes 200 miljoni euro ulatuses. Siis oleks järgmisel aastal lihtsalt kergem ja saaks teha asju, mis vajavad pikemat ettevalmistamist ja tegemist. Selleks, et tulekahju kustutada, on vaja kõigilt vastutustundlikkust. Kahjuks on niimoodi, et ma kuulen sellest kauneid ja uhkeid sõnu ka siin Riigikogus, kuid eriti meedias –, kenitlemist ja enesekiitust, aga tegusid on väga raske esile Väga halb on kuulata, kui kuluminister teatab, et ega tema asi ei ole kulude kärpimine või tulude leidmine, tema ülesanne on kulutada. Andke andeks! Iga valitsusliige on valitsuse liige ja vastutab kollektiivselt selle eest, mille eest valitsus vastutab, ja valitsus vastutab ka eelarve korrasoleku eest. Ka opositsioonil tuleks olla

kui meil olid hea aeg. Kahjuks need puhvrid kulutati ära, hakati sööma tuleviku arvelt. Kui neid otsuseid ja tegusid poleks olnud,

Valitsus pidi aga tegelema eelarveaugu lappimisega ja kaitsekulude suurendamisega.Vaadates veel ajas tagasi, 2022. aastal hakkas majandus langema. Isamaa, kes räägib siin suurest kokkuhoiust, oli valitsuses.

Majandus langes, aga millega tegeles Isamaa minister? Pakkus ettevõtjatele infoekraane, et sellega majandust käima tõmmata. No ei tõmba infoekraanidega majandust

kaugel kokkuhoiust ja bürokraatia vähendamisest. Ametnike arv kasvas. Nüüd räägime negatiivsest lisaeelarvest. Ei ole mina näinud konkreetseid ettepanekuid ja tegusid, mida on võimalik ära teha, peale jutu, et jutu, et tuleks teha. Varasemad teod näitavad vastupidist: osatakse kulutada, mitte kokku tõmmata. Ja nüüd maksuküürust. Maris juba puudutas seda. Seda on öelnud ka Eesti Pank, et maksuküüru kaotamine aitab meie majandusel taastuda. Maksuküüru kaotamine on ajaloo suurim maksulangetus. Järgmisel aastal tööjõumaksud langevad, inimesed saavad rohkem raha kätte, ettevõtjatelt langeb [surve] palku tõsta.

Eesti majandusse. Seega, head kolleegid Isamaast, rohkem tegusid, rohkem tegusid selles suunas, millest te räägite. See on see, et riigieelarve korda teha, headel aegadel säästa ja mitte võlgu elada. Aitäh! Head kolleegid, ma üldjuhul pean heaks tooniks seda, et läbirääkimised lõpevad ministri sõnavõtuga. Aga vastusõnavõtt on siiski see, mida vast ei ole kohane eitada. Nii et Urmas Reinsalu, vastusõnavõtt, palun!

et enne koroonakriisi oli riigi rahanduslik olukord selline – te meenutasite varasemaid valitsusi –, et sisuliselt riigi kõik konsolideeritud reservid

Ja vaatame praegu seda, kui palju teie jooksvaks aastaks laenu võtate miljardiprojektidega. Tegelikkuses see on riigi rahanduse olukord. Nüüd teine väide. Te heitsite ette, et 2023. aasta eelarves suurendati riigikaitsekulusid üle miljardi euro. Tegelikult tõepoolest, eelmises valitsuses langetati otsus [lisada] üle miljardi euro riigikaitsekuludele ja kriisiolukorras suunati raha sinna. Selle otsuse eest ma seisan küll ja ma arvan, et tegelikult ka teie teeksite praegu õigesti

Vabariigi Valitsus on teile arutamiseks esitanud liikluskindlustuse seaduse muudatused. Liikluskindlustuse seadust pole ammu olnud vaja muuta. Pärast kehtiva seaduse jõustumist aastal 2015 on see alles

Komisjon võttis ette liikluskindlustuse regulatsiooni, praktika ja kohtuotsused ning hindas süsteemi toimimist. Selle pinnalt pakuti välja muudatused ja need kajastuvad ka teie ees olevas eelnõus. muudatused on üsna eripalgelised ja väga head ühisnimetajat neile on raske [leida]. Suures pildis on kandev mõte õnnetustes kannatanute parem kaitse.Nüüd mõnest muudatusest lähemalt. Esiteks pakub eelnõu lahendust juhuks, kui inimene on saanud õnnetuses kannatada, aga kindlustusselts, kes peab hüvitist maksma, on maksejõuetu. Lahendus on see, et igas liikmesriigis luuakse fond, kes kannatanule sellisel juhul kahju hüvitab. Fond kogub oma riigis asutatud kindlustusseltsidelt raha ning kui peaks [aset leidma] pankrotijuhtum ja fondist tuleb teha väljamakseid, siis pärast hüvitamisjuhtu esitab ta pankrotipesa suhtes või teise riigi fondile tagasinõude. Riigieelarve vahendeid selles skeemis ei kasutata. Eestis saab selleks fondiks Eesti Liikluskindlustuse Fond.Teiseks laieneb eelnõuga liikluskindlustus ka mõnele sellisele sõidukile, mida praegu kindlustama ei pea. ja seega ka eelnõu kohaselt peab kindlustama kõik maismaa mootorsõidukid, mille kiirus ulatub üle 25 kilomeetri tunnis, ja kõik sellised sõidukid, mille kiirus ulatub üle 14 kilomeetri tunnis, kui see sõiduk kaalub üle 25 Nende kriteeriumide alusel on edaspidi liikluskindlustuse all ka näiteks võimsamad elektritõukerattad. Eestis teadupärast tõukerattaid liiklusregistrisse ei kanta ning selle eelnõuga pole plaanis seda ka nõudma hakata. Eesti Liikluskindlustuse Fond töötab praegu välja mugavat elektroonilist tööriista abiks sõidukiomanikele, et nad saaksid veenduda, kas sõiduk kuulub kindlustamisele või ei.Kolmandaks tõstetakse eelnõuga kindlustushüvitise Kolmandaks tõstetakse eelnõuga kindlustushüvitise maksimaalseid piirmäärasid ehk neid piirmäärasid, mis on kindlustusseltsile hüvitise maksmisel laeks. Asjakahju, näiteks autod, aiad ja majaseinad, majaseinad, tõuseb tänaselt 1,2 miljonilt 1,3 miljonile eurole. Isikukahju, näiteks ravikulu, matusekulu, ülalpidamine ja nii edasi, tõuseb 5,6 miljonilt 6,45 miljonile eurole. Need piirmäärad on üle Euroopa ühesugused. Eestis liiklusõnnetuste kahjud tavaliselt nii suureks ei kujune ja seega ka nende lagedeni reeglina ei jõuta. Eestis on keskmine asjakahjucirca2100 eurot ja isikukahju 4200 eurot. Olgu aga märgitud, et ka Eestis võivad liiklusõnnetused olla rahas mõõdetuna siiski väga tõsiste tagajärgedega. Eesti läbi aegade suurim liikluskindlustuse kogukahju on aastast 2018 ja summa ulatus siis 5,6 miljoni euroni. Neljandaks lahendatakse eelnõuga olukord, kus inimene vahetab kindlustusseltsi või lausa elukohariiki ja tahab tõendada oma senist kindlustuse ja ‑kahjude ajalugu. Inimene saab endale küsida tõendi, mis näitab tema kindlustusajalugu. Selliseid tõendeid antakse ka täna, aga uudne on see, et Euroopa Liidus lepiti selleks kokku ühtne vorm. Eestis väljastab neid tõendeid nii praegu kui ka tulevikus liikluskindlustuse fond. Eelnõuga ei muudeta seda, kuidas liikluskindlustuse lepingu sõlmimine üldiselt käib. See jääb kõik tavapäraseks. Küll aga lisatakse eelnõuga kindlustusseltsidele, kindlustuse vahendajatele, aga ka liikluskindlustuse fondile kohustus tuletada sõidukiomanikule aegsasti enne olemasoleva lepingu lõppu meelde, et sõlmida tuleb uus leping, samuti selgitada selle tagajärgi, kui leping sõlmimata jääb.

ja kui palju see mõjutab, ka see seadus, liikluskindlustuse maksete kasvu kokku. Kuna see on seotud auto ülalpidamise kuluga, on see üldiselt oluline inimeste kulude koormust hinnates.Ja teine küsimus. Ma siiski palun teil, härra rahandusminister,

Kui inimesel liikluskindlustust ei ole, see on lõppenud, siis seaduse järgi on kohustus, et eelmine kindlustusselts kataks kahjud.

Edaspidi hinnatakse mittevaralise kahju hüvitamist vastavalt tegelikult tekkinud kahjudele ning tuginedes võlaõigusseaduses sätestatud üldistele kahju hüvitamise reeglitele. Selle seaduse alusel on jätkuvalt see õigus, mittevaraline kahju tuleb hüvitada. Selleks on kõik võimalused seaduse järgi olemas.

välja nõuda. Aga minagi olen kursis, et on erinevaid ettepanekuid tulnud ka advokatuurilt. Kui teie neid teete, siis ma arvan, et Riigikogu menetluses kindlasti tasub kaaluda neid erinevaid võimalusi, kas seda saab kuidagi selgemini

Aitäh! Mul läks minut üle, teha kindlustusleping ja selle ees tuleb tasuda, see on ka inimeste jaoks kulu. Teisalt on loomulikult seal ka teine vaade, et kui juhtub õnnetus, siis oleks ka kindlustus, kes need kulud katab.

liigselt seda valdkonda piirata. Aga loomulikult on see kaalumise koht. Riigikogu arutab seda edasi ja saab neid argumente ühelt või teiselt poolt kaaluda. Aitäh!

direktiivikohased. Selle üle on arutatud. See ongi kokkuvõttes meie valiku koht. Meie ei pidanud vajalikuks seda kitsendada, aga loomulikult, Riigikogu on see koht, kus saab selle üle debateerida ja lõplikud otsused teha. Ma arvan, et edasise menetluse käigus

ministeeriumi poolt [eelnõu] tutvustati, samamoodi nagu minister täna tutvustas selle eelnõu peamisi mõjukohti. Olid mõned punktid, mille üle toimus arutelu.Üks nendest oli seesama, mis ka siin tõstatati, see 12 kuu

Samuti oli aktiivse arutelu all seesama elektritõukerataste küsimus. Kas neid peaks kindlustama, mil moel neid peaks kindlustama, mis formaadis peaks saama tuvastada seda kindlustuspoliisi, kuidas tuvastada, millised tõukerattad vajavad kindlustust – need olid põhilised arutelukohad, just selles võtmes, kas need piirmäärad ja juriidilised kehad ja kasutusotstarbed on

aga neid registrisse ei kanta. Selleks teevad liikluskindlustusseltsid eraldi vormi, kus küsitakse lihtsalt rohkem detaile. See puudutab ka kõikvõimalikke muid seadmeid, mitte ainult tõukse. tõukse. Kohustuslikkuse tuvastamise üle oli natukene debatti. Jäi veidi ebaselgeks, mil moel see täpselt hakkab olema, kuidas politsei või kes iganes saab kontrollida, kas antud tõukeratas vajab või ei vaja poliisi. Selline arutelu toimus.

Kiire arutelu toimus ka selle fondi üle. Otsus oli, et kuna Eestis on olemas liikluskindlustuse fond, kes seda rolli juba efektiivselt täidab, siis tuleb fondile lihtsalt kohustusi juurde. On tulemas ka

auto või sõiduk, ütleme niimoodi, aasta kindlustamata. Räägitakse sellest, et kui auto näiteks seisab ja ei liikle, siis ei pea see kindlustatud olema, kuna sellega ei peaks midagi juhtuma, sest see ei liigu.

puudutati kergelt ja peamine arutelu läks tõukerataste peale. Seda ei arutatud detailsemalt. Aga see mure on jah välja toodud, et isegi liikluses mitte osaledes on oht tekitada muule varale kahju.

ma usun, kindlasti jätkub. Meil on saadetud välja kaasamiskirjad, et saada rohkelt arvamusi sellel teemal. Nagu

Vabariigi Valitsuse algatatud välissuhtlemisseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 385 esimene lugemine. Palun ettekandeks Riigikogu kõnetooli auväärt välisministri Margus Tsahkna.

Olen teie ees välissuhtlemisseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõuga 385. Valitsus on selle eelnõu algatanud. Taustaks niipalju, et välissuhtlemisseaduse muutmise seaduse eelnõu peamine eesmärk on esiteks välislepingute ettevalmistamise ja sõlmimise menetluse lihtsustamine ning teiseks andmekogude asutamise normide ja muude volitusnormide korrastamine. Ma alustan välislepingutega seoses tehtavatest muudatustest.

Praktika näitab, et kohati on kehtiv regulatsioon liiga detailne, aga kohati ebaselge. Suurim kavandatav muudatus puudutab välislepingu materjalide ettevalmistamist enne Vabariigi Valitsusele esitamist ning välislepingu muudatuste menetlemist. Seni on kõik välislepingute eelnõudega seonduvad õigusaktid jõudnud Vabariigi Valitsuse istungile Välisministeeriumi kaudu ning Välisministeerium on olnud ministeeriumi ja valitsuse vahel vahendaja. Eelnõuga muudetakse menetlust nii, et ministeerium, kelle valitsemisalasse välisleping sisu poolest kuulub ja kes on eelnõu materjalid ette valmistanud, esitab selle ise ka valitsuse istungile. Samamoodi kaitseb valdkonna eest vastutav minister eelnõu ka Riigikogus, nagu seni. Eeltingimusena tuleb lepingu eelnõu Välisministeeriumiga kooskõlastada ja lepingu eelnõu valitsusele esitamiseks tuleb saada Välisministeeriumilt nõusolek. Välisministeerium jääb jätkuvalt välislepingute sõlmimise keskseks koordinaatoriks. Teine suurem muudatus on välislepingu muudatuste menetluse lihtsustamine, et see oleks paindlikum ja kiirem ning väheneks nii otsustajate kui ka ametnike töökoormus. Samuti võimaldavad uuendused kiiremat ja õigeaegset avalikkuse teavitamist välislepingute muudatustest. Eesmärk on saavutada lepingu muudatuste õigeaegne menetlemine, et rahvusvaheliste kohustuste Eesti suhtes kehtima hakkamine ja riigisisene menetlus oleksid korrektses ajalises järjekorras. Lahendusena nähakse eelnõus ette mitmetasandiline lähenemine muudatuste menetlemise korral: menetlejaks võib-olla nii Riigikogu, valitsus kui ka ministeerium olenevalt muudatuste sisust ja volitusnormidest. Teine grupp muudatusi on seotud seaduses nimetatud andmekogude asutamise normide ja muude volitusnormide korrastamisega. Kehtivas seaduses on mitme Välisministeeriumi andmekogu asutamise normiks üldvolitus, mis ei sisalda põhiõiguste riive eesmärki ega ulatust. Kehtiv isikuandmete kaitse üldmäärus näeb ette, et kui isikuandmete töötlemine andmekogus toob kaasa täiendava riive, peab põhiõiguse riive eesmärk ja ulatus olema sätestatud seaduses. Seega viiakse eelnõuga lõpule vajalik andmekaitsereform Välisministeeriumi andmekogudes.

ära.Välissuhtlemisseaduses korrastatakse ka muid volitusnorme, eesmärgiga vähendada bürokraatiat ja töökoormust. Näiteks arengukoostöö tegemise ja humanitaarabi andmise tingimuste ja korra kehtestamine tuuakse valitsuse tasandilt välisministri pädevusse, kuna välissuhtlemisseaduse alusel on välisministri pädevuses arengukoostöö ja humanitaarabi poliitika kujundamine. Teise näitena tunnistatakse välisministrile antud volitus kehtestada arengukoostööprojekti ja arengukoostööprojekti aruande vormid kehtetuks, kuna vormide kehtestamine ei ole enam vajalik.Olen

arutas seda seaduseelnõu 8. aprillil 2024 toimunud koosolekul. Seal

eelnõus ja eeldatavalt eelnõu seaduseks muutumise järel ka praktikas.

Sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 385 esimene lugemine lõpetada. Esimene lugemine on lõpetatud ja muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on käesoleva aasta 22. mai kell 17.15.

Aitäh! 9. aprillil toimunud õiguskomisjoni istungil tegi õiguskomisjon konsensusliku otsuse algatada turvategevuse seaduse muutmise seaduse eelnõu. Selgituseks. 1.

seadusloomesse kaasatud organisatsioonidel. On mõistlik need kitsaskohad kõrvaldada enne seaduse jõustumist.

Kuna valvamine on passiivne tegevus ja selleks ei palgata turvaettevõtteid, siis ei ole mõistlik nõuda nii koolituse läbimist kui ka kutsekvalifikatsiooni passiivselt oma vara valvamisega tegelevatelt, sisevalvet rakendavatelt asutustelt. Ka Eesti Turvaettevõtete Liit on sellega päri.Teiseks

üks kuu, kehtima [hakkavas] seaduses oli see pikendatud kuuele kuule, aga Eesti Turvaettevõtete Liit leidis hiljem, pärast teatavaid arvestusi, et kulu turvaettevõtetele olekscirca30 miljonit eurot

mis vajab menetlust, siis on kohustus säilitada salvestist täpselt kuus kuud. Kolmas ettepanek on tehniline. Uus seadus sätestab nõude, et

koolituse läbimise nõue võiks olla seadusesse sisse kirjutatud. Kolm sellist muudatust on turvategevuse seaduse muutmise seaduses ette nähtud. Nagu ennist mainisin, [otsus] seaduseelnõu seaduseelnõu täiskogu päevakorda võtta oli konsensuslik, ettepanek oli teha seda 2. mail. Ettepanek esimene lugemine lõpetada oli samuti konsensuslik. Esmalt määrati juhtivkomisjoni esindajaks küll Eduard Odinets, aga 22. aprillil otsustas komisjon määrata eelnõu ettekandjaks Anti Haugase. Aitäh! Suur tänu! Teile küsimusi ei ole. Head kolleegid, nüüd avan läbirääkimised. Sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 413 esimene lugemine lõpetada. Esimene lugemine on lõpetatud ja muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on käesoleva aasta 22. mai kell 17.15. Oleme selle päevakorrapunkti menetlemise lõpetanud. Suur tänu!

Aitäh, lugupeetud Riigikogu aseesimees! Head kolleegid! Mina tutvustan teile eelnõu 387, 387, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu. Kuna tegemist on sarnase eelnõu juba teistkordse lugemisega selles koosseisus – esimene katse meil ebaõnnestus, Riigikogu koosseisu enamus ei toetanud seda algatust –, siis ma väga detailselt sellel eelnõul

ja kodakondsuseta isikute hääleõigust kohalike omavalitsuste volikogude valimistel. Nimelt on ettepanek, et kohalikel valimistel oleks tulevikus hääleõigus ainult Eesti Vabariigi kodanikel, Euroopa Liidu liikmesriikide kodanikel, nii nagu see tuleneb Euroopa Liidu õigusest ja nagu see on ka täna, ning nende kolmandate riikide kodanikel, kellega on sõlmitud kahepoolsed riikidevahelised vastavad lepingud. Loomulikult puudutab see kodanikke alates 16. eluaastast, nii nagu see Eesti kehtivas seaduses kirjas on. Miks me selle eelnõuga siin oleme ja juba teist korda? Aga ikka sellepärast, et valitsuse koalitsioonileppes on kokku lepitud, et valitsus töötab välja õigusliku raamistiku Vene ja Valgevene kodanike hääleõiguse peatamiseks kohalikel valimistel põhiseadust muutmata. Kuni tänaseni ei ole selles valdkonnas mitte midagi toimunud. Vastavat eelnõu parlamendis ei ole ja nagu me teame, ei ole valitsus ka mingisugust sellist eelnõu heaks kiitnud. On olemas küll Justiitsministeeriumi analüüs, mis ütleb, et koalitsioonilepingus kokkulepitut ei ole võimalik realiseerida, sellist muudatust ei ole põhiseadust muutmata võimalik teha. Mingisugust teistsugust lahendust ei ole kokku lepitud ja ühtegi teistsugust algatust parlamendis ka ei ole olnud peale Isamaa algatuse, mis on maha hääletatud. Ometigi on tegemist väga olulise sisepoliitilise ning siseturvalisust ja sisejulgeolekut puudutava eelnõuga.

Hea tahtmise korral oleks võimalik leida siin päris laiapõhjaline konsensus, sest ma saan aru, et ka mitmed opositsioonierakonnad on valmis seda lähenemist toetama.

Aga sellepärast, et kes on tutvunud kapo raportiga – sellele on juurdepääs päris laial ringil Riigikogu liikmetel ja kes ei ole tutvunud, ma soovitan tutvuda –, see teab, ma julgen öelda, et Isamaa

Millal peatatakse? Kes peatab? Kui kauaks peatab? Kas seniks, kuni sõda on lõppenud, või seniks, kuni oletuslikult saavutatakse mingisugune vaherahu? Millal see peatamine lõpeb?

lepingusse sisse teema, mida ei ole võimalik sellisel kujul üldse lahendada. Ausalt öelda, ega ma ei usu, et Reformierakonna kolleegid nii rumalad olid. Ma pigem kahtlustan pahatahtlikku, teadlikku tegevust, et anname signaali ühiskonnale ja avalikkusele, et me tahame seda probleemi lahendada, aga näete, lihtsalt ei ole võimalik juriidiliselt seda niisugusel kujul lahendada,

heatahtlikult kokku võtta erinevate fraktsioonide esindajaid, et leida parlamendis ühisosa. Aga see vajub lihtsalt ära. See vajub ära vaikusesse ja mingisugust initsiatiivi ei ole. Tegelikult on see eelnõu selles mõttes hea, et ta räägib kõikidest kolmandatest riikidest, ja nagu ma ütlesin, ei ole suunatud ainult Vene ja Valgevene kodanikele. Me teame ju, et et neid riike, kes ei ole demokraatlikud, ja neid riike, kes kasutavad kas oma naabrite või teiste riikide suhtes sõjalist jõudu oma huvide huvide realiseerimiseks, on palju rohkem kui ainult Venemaa ja Valgevene. [Miks] määratleda agressorriikidena ainult Vene ja Valgevene, kusjuures me oleme

Meie ettepanek on väga selge ja lihtne: kõik kolmandad riigid, välja arvatud need, kellega me sõlmime kahepoolsed lepingud. Kahepoolsed lepingud me sõlmime kõikide nende riikidega, kes on demokraatlikud, kes peavad lugu inimõigustest ja rahvusvahelisest õigusest. Need on vastastikused lepingud, mis peaksid tulema ratifitseerimisele Riigikogus.

aga sellise kahepoolse lepingu sõlmimise järel selline võimalus tekiks. Nii et jah, võib küsida, kas ja kui palju neid [riike] on. Sellele küsimusele me täna vastata ei oska,

valimisõigust. Miks on oluline nendelt agressorriigi kodanikelt hääleõiguse äravõtmine ja mitte sellega venitamine? Aga sellepärast, et absoluutselt ei ole Eesti julgeoleku seisukohalt turvaline ja normaalne see, et üks riik on kuulutanud püha sõja Ukrainale ja kollektiivsele läänele, kuhu kuulume ka meie, ehk ta on kuulutanud sõja ka Eestile, aga selle riigi kodanikud omavad õigust siin poliitilist võimu formeerida. See on groteskne. See ei ole absoluutselt normaalne olukord. Enamgi veel, ühel hetkel võib Putin otsustada, et ka väljaspool Venemaad elavad Vene riigi kodanikud on kohustatud mobiliseerimise alla minema,

peaksid sõdima Ukrainas, omaksid Eestis kohalike omavalitsuste valimisel ja Tallinna Linnavolikogu valimisel hääleõigust. Kas te kujutate seda ette? See olukord tuleb välistada ja seda on võimalik väga lihtsalt välistada, kui me oma siseriiklikus õiguses selle nii sätestame. Nüüd see vaidlus, kas seda saab teha seadusega või peab selleks muutma põhiseadust. Tõepoolest on ekspertidel väga erinevaid arvamusi. Me oleme lugenud, näinud kuulnud, et erinevatel advokaatidel, juristidel, on erinevaid arvamusi. Oma arvamust on väljendanud ka õiguskantsler ja president, kes on väga selgelt öelnud, et nende arvates seadusega seda teha ei saa, et selleks on vaja muuta põhiseadust. Võib-olla. Aga me ei saagi sellele küsimusele vastust, kui me mitte midagi ei tee, kui me ei algata ei seadust ega algata ka põhiseaduse muudatust. Antud juhul on tegemist seadusemuudatusega. Kui me oleksime juba esimesel katsel

Sellest oli tingitud ka meie initsiatiiv võtta kokku erinevate fraktsioonide esindajad, et need teemad selgeks rääkida ja leida see ühisosa. Miks ka mitte! Kui on vaja põhiseadust muuta – minu isiklik veendumus on, et kindlam olekski põhiseadust muuta –, siis võtab ka selle hilisem tagasipööramine või muutmine ükskõik millisel koalitsioonil palju pikemalt aega ja on keerulisem. See annaks suurema kindlustunde ja oleks ka igati mõistlik lahendus. On kritiseeritud, et vähem kui aasta enne valimisi ei ole mõistlik ja ja võib-olla isegi mitte võimalik seaduses selliseid muudatusi teha, et sel juhul enne järgmisi kohalikke valimisi see muudatus ei jõustuks. Jah, see on ilmselt õige, tuginedes varasemale Riigikohtu praktikale. Aga kui see vaidlus peaks minema Riigikohtusse, siis Riigikohtul on võimalus langetada konkreetses olukorras uus otsus, mis võib varasemast praktikast erineda. Seda esiteks. Seda [otsust] me ju ei tea. Võib-olla ei pea olema 12 kuud, võib-olla piisab 9 või 10 kuust selles olukorras, kus me oleme, keerulises julgeolekupoliitilises olukorras, kus meie piiride lähedal käib See võib ka Riigikohtu otsust muuta. Kõik juhtumid ei ole ühetaolised ja kindlasti kõiki erinevaid argumente Riigikohus siis kaalub. Teiseks, kui see tõepoolest ei jõustu järgmiste kohalike valimiste eel, siis ta jõustub nendele järgnevate valimiste eel, mis toimuvad viie aasta pärast. Aga igal juhul see jõustub ja ka siis on see oluline. Ega see ei olegi mõeldud valimistel niimoodi üheks korraks. Ongi mõeldud nii, et see jääks alaliselt Eesti riigis kehtima. Nii et igal juhul on mõistlik minna kas seaduse või põhiseaduse muutmise teed isegi siis, kui me täna näeme, et see [muudatus] järgmiste kohalike valimiste eel ei pruugi jõustuda, vaid jõustub veidi hiljem, sellele järgnevate valimiste eel. Nii et see argument minu arvates ei ole ka mingisugune vastuargument. Nüüd see siseministri üleskutse, et arutame, arutame ja arutame.

kusagil kabinettides, aga mitte avalikkuses, mitte parlamendis, mitte ka valitsuskoalitsioonis me ei aruta konkreetseid eelnõusid ja ettepanekuid. Mismoodi see arutelu siis saab käia?

sihtrühmasid kaasamata, seadusloome häid tavasid eirates ja nii edasi, opositsiooni seaduslikke ettepanekuid ebaseaduslikult kokku sidudes, siin parlamendis seniseid tavasid ning kodu‑ ja töökorda rikkudes. Kõike seda on suudetud teha, kui on olnud olemas poliitiline tahe.

tahet kahjuks jätkunud. Nii et Isamaa fraktsiooni palve ja üleskutse on suhtuda väga heatahtlikult sellesse eelnõusse, otsida ühisosa selle eelnõu puhul. Me oleme tänulikud põhiseaduskomisjonis langetatud otsuse eest. Juhtivkomisjon langetas otsuse esimene lugemine lõpetada. Ma loodan väga, et selle taga ei ole eesmärki panna see [eelnõu] lihtsalt riiulile ja sellega mitte edasi tegelda, vaid on olnud siiras tahe esimene lugemine lõpetada, nende aruteludega sisuliselt jätkata ja jõuda lõpuks ka mingisuguse tulemuseni kas seaduse vastuvõtmise või põhiseaduse muutmise algatamise kaudu.

nii-öelda umbmäärane ja kuskil väga kaugel. Ma loen aprilli alguse ERR‑i uudist, kus juhtiv reformierakondlane väidab, et Reformierakond on antud küsimuses Isamaaga sama meelt.

Jah, see teema tõusetus ka põhiseaduskomisjonis, kas siis on mingisugune eelnõu või ei ole. Sellest on meedia vahendusel räägitud. Hea kolleeg Kalle Laanet andis selle kohta põhiseaduskomisjonis oma kommentaari. Ta ütles, et Reformierakonnal on välja välja töötatud mingisugune eelnõu – mina seda näinud ei ole –, aga sellel ei ole koalitsiooni toetust ja seda ei ole ka Vabariigi Valitsus heaks kiitnud. Nii et mingisugust sellist eelnõu, mis oleks valitsuses leidnud põhjalikku arutelu või heakskiitu või millel oleks koalitsiooni heakskiit, ei ole. Ma lisan veel oma varasemale tutvustusele selle, et

See on motivatsioonipakett nii keeleõppeks kui sisuliselt ka Eesti ühiskonda paremaks lõimumiseks. Ka see on väga oluline selle eelnõu puhul. Kalle Kalle Grünthal, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud ettekandja! Ilmselgelt on valimisõigus selline õigus, mille kaudu saab rahvas kaasa rääkida ühiskonnaelu otsustes ning osaleda

Ma ei tea, kas ma küsimusest õigesti aru sain. Meie eelnõu muidugi seda olukorda ei muuda. See, et Euroopa Liidu kodanikel, Euroopa liikmesriikide kodanikel, on Eestis kohalikel valimistel valimisõigus, tuleneb Euroopa Liidu õigusest. Küll aga see, mis puudutab kolmandate riikide [kodanike] valimisõigust, ei tulene Euroopa Liidu õigusest, see on iga Euroopa Liidu liikmesriigi enda suveräänne otsus. Me teame, et et väga paljudes Euroopa Liidu liikmesriikides ei ole kolmandate riikide kodanikel sellist hääletusõigust kohalike omavalitsuste valimistel. Need on täiesti demokraatlikud riigid: meie naaberriigid Läti ja Leedu, Saksamaa, Prantsusmaa, Kreeka, Itaalia. Seda loetelu võib jätkata. Nendes riikides ei ole kolmandate riikide kodanikel kohalikel valimistel hääleõigust. Nii et sellise valiku tegemine on täiesti demokraatlik ja meie suveräänne otsus.Minu arvates on Läti näide siin väga hea. Me oleme lätlastega selles mõttes võrreldavad, et meil on ka väga suur vene emakeelega nii elanike, Vene kodanike kui ka kodakondsuseta isikute osakaal. Me teame, et Lätis on venekeelse elanikkonna nii absoluutarv kui ka osakaal suurem, aga Vene kodanike osakaal ja ka absoluutarv on väiksem kui Eestis. Eestis on Vene kodanikke rohkem kui Lätis. Selle üheks põhjuseks on kindlasti see, et Lätis on valimisõigus kohalikel valimistel ainult Läti kodanikel ja Euroopa Liidu kodanikel, mis on motiveerinud Lätis elavaid venekeelseid elanikke

Kas ettepanek oleks, et hääleõigust ei oleks agressiooni kas ellu viivate või toetavate riikide [kodanikel]? No see on üks võimalus ja see on kindlasti samm edasi võrreldes praeguse olukorraga. Ei ole küll [teiste] algatajatega seda arutanud, aga algatajad on kindlasti paindlikud. Kui on häid ettepanekuid või kui tekib mingisugune ühisosa, mis ei ole päriselt selline, nagu on algatajate eelnõu, aga mis on julgeoleku mõttes samm edasi, siis me kindlasti oleme sellega nõus.Aga ma näen siiski probleemi selles,

Venemaad selles agressioonis, on see siis Iraan või Hiina? Kui kaugele me läheme? Kas Põhja-Korea, kes küll ei sõdi otseselt Ukrainaga, peaks ka olema agressorriik, või üldse

saab olema võib-olla keerulisem. Lihtsam on selline lähenemine, nagu meie oleme praegu välja pakkunud. Aga nagu ma ütlesin, see on arutelu objekt. Kui esimene lugemine lõpetatakse, siis selliseid ettepanekuid on võimalik arutada ja leida, ütleme, võimalikult suur ühisosa.

me ei saa antud teemaga tegeleda, see kuidagi solvavat vene kogukonda ja neil ei ole ka võimalust siis seal hääli kalastada. Samas, väga suure häälteenamusega võeti vastu kohaliku vene õigeusu [kiriku] lahutamine Moskva patriarhaadist. Kuidas siis seal seda ei nähtud? Et antakse tõrjet sellise argumendiga, kuidas sa seda kommenteerid? Aita mõista.

Kui me peatame, siis igal juhul jäävad pinged nii-öelda permanentselt üles. Siis tekib ka ootus, et millal see peatamine lõpetatakse. Aga enne seda on loomulikult vaja küsida, kes, millal ja kuidas peatab ning mis ajaks peatab selle valimisõiguse. Minu jaoks on see täiesti arusaamatu. Mis puudutab seda, et lõhestab, siis on vastupidi. Selline sõnastus, nagu on koalitsioonilepingus kokku lepitud – siseminister on ju koalitsioonilepingule alla kirjutanud –, et

Mind huvitab teie hinnang meie lõunanaabritele lätlastele. Kuidas neil on õnnestunud oma otsustuskogudes selliseid asju vältida? Üleüldse on nad Kremli-meelseid

oleme mitmes asjas võrreldavad. Peab tunnustama, et vähemalt poliitilisel tasemel on lätlased küll viimastel aastatel olnud väga tublid, ma julgen öelda. Mis puudutab kodakondsuspoliitikat, mis puudutab ka

Aga poliitilise tahte seisukohalt ja õigusruumi kujundamise seisukohalt, julgen öelda küll, on lätlased meile pigem eeskujuks. Tihtipeale me tunneme, et me oleme esimesed, edumeelsemad, teerajajad ja nii edasi, kuid peab tunnistama, et nendes valdkondades on lätlased meile eeskujuks. Julgustan ka meid sama teed käima. Mis puudutab riike, kus on kolmandate riikide kodanikel kohalikel valimistel

meie olukord on eelkõige võrreldav lätlaste olukorraga, arvestades suurt Vene kodanike hulka, arvestades suurt kodakondsuseta isikute hulka, mille poolest me kindlasti erineme Põhjamaadest. Seetõttu on meil niisuguse otsuse langetamine kindlasti oluliselt põhjendatum ja vajalikum, kui see on näiteks Soomes või Rootsis. Riina Solman, teine küsimus, palun!

parlamendis konsensust, siis millise mehhanismiga peaks parlament edasi liikuma, et see vajalik seadus ühel päeval siiski vastu võtta?

kiirkorras, mis eeldab väga suurt konsensust ehk 81 häält selles koosseisus, või kahe koosseisu jooksul, kui me saame lõpuks koosseisu häälteenamusega hakkama. Need on need valikud. Teoreetiliselt on veel kolmas valik, mis on

Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Komisjon arutas käesolevat eelnõu 16. jaanuaril 2024. aastal. Arutati selle üle, kas eelnõus sõnastatud muudatuste elluviimiseks on vaja muuta põhiseadust või mitte. Selles jäid komisjoni liikmed eriarvamusele lähtuvalt sellest, et seaduse tõlgendusi on mitmeid. Kui kolmandate riikide kodanikelt hääleõigus ära võtta, siis on sellest mõjutatud ka meie liitlased. Euroopa Liidu kodanike hääleõigus tuleneb Euroopa Liidu õigusest ja see ei muutu. Arutati võimalust, et hääleõigus on nende riikide kodanikel, kellega Eestil on ratifitseeritud kahepoolne leping. Arutati selle üle, kas eelnõu initsiatiiv tuleneb geopoliitilisest julgeolekuolukorrast või on põhiseaduse koostajad eksinud. Kuna olukord on Eestis 33 aastaga palju muutunud, siis peab aru saama põhiseaduse koostajate kontekstist ning muutunud olukorrast.

Komisjon otsustas esimese lugemise lõpetada: 5 poolthäält ja 1 vastuhääl. Muudatusettepanekute tähtaeg on vastavalt seadusele kümme tööpäeva. Aitäh! Suur tänu! Küsimusi teile ei ole. Avan läbirääkimised.

Head kolleegid! Keskerakonna fraktsiooni arvates on

selline seaduseelnõu, sellise sisuga seaduseelnõu on vastuolus põhiseadusega. Kui selline seaduseelnõu võetakse Riigikogus vastu, siis õiguskantsler põhimõtteliselt lubas selle kohtus vaidlustada ja president andis mõista, et tema seda välja ei kuuluta. Vaatamata sellele on seaduseelnõu meil praegu ikkagi menetluses, millest võib teha järelduse, et soov on eelkõige poliitiliselt punkte noppida, selle asemel et mõelda selle peale, kas on üldse tarvis tuua Riigikogu menetlusse seaduseelnõusid, mis juba juba eos on põhiseadusega vastuolus, kusjuures erinevad eksperdid, kaasa arvatud õiguskantsler ja Vabariigi President, on andnud mõista, et nii see on ja nemad käituvad vastavalt.

Isamaa Erakond on hästi palju rääkinud, et tuleb võtta valimisõigus kohalikel valimistel Venemaa ja Valgevene kodanikelt, siis isu kasvab süües, nagu me teame, ja nüüd on ka kodakondsuseta isikud selles nimekirjas. Võtame ka neilt selle õiguse ära, kuigi nemad ei ole agressorriigi kodanikud, nad ei ole ühegi riigi kodanikud.

ära. Hästi huvitavaks muutub see olukord. Mis puudutab Venemaa ja Valgevene kodanikke, siis üks asi, mis jäi siin kõlama ja mis tegelikult riivab,

Venemaa Föderatsiooni kodanikud, kes tahaksid seda teha ja on proovinud seda teha, aga seda ei ole füüsiliselt võimalik teha, kuna Venemaa praegu ei lase neid oma kodakondsusest priiks.

Märtsi alguses avaldati kaheksas integratsiooni monitooring. See on vist kõige põhjalikum uuring, mis uurib lõimumist, kuidas rahvusvähemused Eestis elavad, kuidas nad käituvad ja millega nad tegelevad, mis on nende mõtted, soovid ja nii edasi. Peab ütlema, et

neil on olemas side Eestiga, nad tahavad olla Eesti ühiskonna liikmed ja osa neist tahavad olla ka Eesti Vabariigi kodanikud, aga nagu ma ütlesin, füüsiliselt ei ole võimalik seda praegu teha. hakkame niimoodi kollektiivselt neid jätma hääletamisõiguseta kohalikel valimistel … Palun aega juurde. Kolm minutit.

Ma arvan, et selliseid on ka Eesti Vabariigi kodanike seas. Aga niimoodi kollektiivselt läheneda kõigile ja põhimõtteliselt võtta midagi ära kõikidelt sellepärast, et nende seas on keegi, kes mõtleb teistmoodi, on natuke vale. vale. Meie arvamus selle seaduseelnõu kohta on, et see, nagu ma ütlesin, on nii sisu kui ka vormi poole pealt vale. Ma saan aru, et komisjonis oli sellest ka juttu ja komisjoni otsus oli vastav. Aga meie omalt poolt teeme ettepaneku ikkagi see seaduseelnõu esimesel lugemisel tagasi lükata ja natuke mõelda selle peale, kas me peame menetlema seaduseelnõusid, mille kohta me teame juba eos, et need on vastuolus Eesti põhiseadusega. Aitäh!

Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 387 esimene lugemine lõpetada, aga nagu te kuulsite, laekus äsja Riigikogu juhatusele ettepanek eelnõu 387 esimesel lugemisel tagasi lükata. Me peame seda ettepanekut hääletama. Asume selle ettepaneku hääletamise ettevalmistamise juurde.

Head kolleegid, panen hääletusele Eesti Keskerakonna fraktsiooni ettepaneku kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu 387 esimesel lugemisel tagasi lükata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Aitäh! Head kolleegid! Ma luban, et me teeme täna hästi kiiresti, nii et ärge palun saalist ära minge. Härra Terras lubas sama ja kolleeg Kunnas samuti.Eks

Nimelt, täna on ajalooline hetk. Täpselt aasta tagasi esitasid Riigikogu liikmed EKRE fraktsioonist Ants Frosch, Leo Kunnas ja Alar Laneman täpselt sama sisuga eelnõu, mis läbis toona suhteliselt tempokalt kõik protseduurid ning oli selleks hetkeks, kui me suvepuhkusele läksime, menetlusest

mainis, et ta ei toeta seda, ja lisas, et Kaitseministeerium analüüsib 2024. aastal täiendavalt kaitseväeluure ja vastuluure õiguste ja võimekuste tugevdamise vajadusi ning muid teabe kogumise erisusi Kaitseväe korralduse seaduse raames. Ma ütleksin, Ma ütleksin, et see on üsnagi vastutustundetu. See oli vastutustundetu juba sügisel, aga tänaseks päevaks on Ma ei taha vängeid sõnu tarvitada ja öelda, et see on kuritegelik hooletus. Tõenäoliselt see seda ei ole, aga igatahes ei mõista valitsus selle eelnõu tähendust ja tähtsust. Küll aga

Me oleme siin ühelt poolt Kaitseministeeriumi ametnike ja teiselt poolt kaitseväelaste endi vaadete erinevuste küüsis. Ega muud üle ei jäägi, kui Riigikogu peab selles küsimuses selgusele jõudma. Mina paluksin küll, et me selle eelnõu menetlemisega läheks edasi, mitte ei saadaks seda kõige liha teed, nagu ükskord on juba juhtunud. Kui see siiski niimoodi juhtub, siis ma olen kindel, et me koos Leo ja Alariga tuleme selle seaduseelnõuga uuesti välja. Nii nagu see Vana-Rooma sentents oli, et Kartaago tuleb hävitada, nii on meie sentents see, et Kaitseväe luurekeskus peab saama samad õigused nagu Kaitsepolitseiamet ja ka Välisluureamet. Aitäh teile! Suur tänu, lugupeetud ettekandja! Teile küsimusi ei ole.

Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Ma pidin oma sahtlis tuhnima, et seda kausta üles leida. See on olnud seal üle kahe kuu.Komisjon arutas käesolevat eelnõu 7. detsembril eelmisel aastal. Arutati seda, kas samasisuline eelnõu on hiljuti komisjonis arutelu all olnud ja et julgeolekuolukord ei ole sellest ajast märkimisväärselt muutunud ning et algatus tuleb poliitikute poolt, mitte eelnõus arutluse all olevate asutuste poolt. Toodi välja, et julgeolekuasutused ja Kaitseväe luurekeskus teevad kehtivate seaduste raames head tööd. Pigem oleks vaja analüüsida võimalust ajakohastada elektroonilise side seadus, mida pole muudetud 2008. aastast saati, et arendada luure‑ ja vastuluuretegevusega seotud tegevusi.

esialgu ei küsi lisaaega.Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Miks see eelnõu on oluline? See on oluline mitmel põhjusel. Kõigepealt, miks Kaitseväe luurekeskus peaks olema võimeline vastuluurega tegelema, millega see on seotud?

Loomulikult ei näe ma siin mingit konflikti kaitsepolitseiga, sest seda võimekust iseenesest ei ole võimalik üles ehitada ilma kaitsepolitsei otsese abi ja toetuseta. Tegelikult nemad ongi need, kes selle võimekuse üles

mille üle otsustab Kaitseväe juhataja või õigemini Kaitseväe juhataja esitab [taotluse] ja kaitseminister otsustab, kui me tahame seda teha, siis loomulikult me peame palju tihedamalt ja palju põhjalikumalt kontrollima nende inimeste tausta. kõike ei saa teha väljaspool Kaitseväge. See ei oleks ka väga tõhus, kui seda teostataks väljaspool Kaitseväge. Ma võin ka öelda, et kui see otsus oleks tehtud

Kui me näeme, et Venemaa on hõivatud sõjaga Ukrainas, siis on selge, et meie vastu kasutatakse hoopis teisi vahendeid. Need vahendid on hübriidsed ja nende hulka kuulub ka relvastatud sisekonflikt. Ma olen ise veendunud selles, et kui president Putin otsustab, et Eestis tuleb korraldada relvastatud sisekonflikt, ja annab selleks käsu FSB‑le, GRU‑le ja teistele kolmetähelistele organisatsioonidele, siis nad teostavad selle kuu-kahe jooksul. Loomulikult on selleks vaja relvi. Kust neid relvi saada?

kolleegid, panen hääletusele juhtivkomisjoni ettepaneku eelnõu 330 esimesel lugemisel tagasi lükata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Poolt oli 41 Riigikogu liiget, vastu 3, erapooletuid 0. Eelnõu 330 on esimesel lugemisel tagasi lükatud ja langeb menetlusest välja.

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud kolleegid! Olen ette valmistanud politsei ja piirivalve seaduse muutmise [seaduse] eelnõu, mis käsitleb politseiametniku vannet.

"Mina, …, astudes politseiteenistusse, annan vande jääda ustavaks rahvale ja Eesti Vabariigile." Need olid põhipunktid, ma ei hakka seda kõike ette lugema.

rahvale, astudes teenistusse, et nad täidavad ausalt ja kohusetruult ametikohustusi õiguskorra kaitsel, olles ustavad Eesti rahvale ja Eesti Vabariigi põhiseaduslikule korrale. Aga aeg läks ja mingisugusel ajahetkel toimus selline nihe, et see politseinike tõotus olla ustav rahvale ja Eesti Vabariigi põhiseaduslikule korrale asendus hoopis teistsuguse vandetõotusega.

ja mis tegelikult kinnitavad seda, et see eelnõu peaks jõudma ka seaduse muutmise tasandile. Kõigepealt olen täiendanud seda ametivande teksti sõnaga "rahvas".

Põhimõtteliselt on ka rahva kuulutamine kõrgeima riigivõimu kandjaks kooskõlas põhiseaduse preambulis väljenduva ideega Eesti rahva enesemääramisõigusest kui Eesti riigivõimu algallikast. Seega, minu hinnangul teostab rahvas kõrgeimat riigivõimu hääleõiguslike kodanike kaudu Riigikogu valimisel või ka rahvahääletusega.

See on oluline märkus selle asja juures. Teiseks olen ma täiendanud, õigemini muutnud seda ametivannet selliselt, et

"Riigikogu liige annab enne oma kohustuste täitmisele astumist järgmise ametivande. Asudes täitma oma kohustusi Riigikogu liikmena [---] annan vande jääda ustavaks Eesti Vabariigile ja tema põhiseaduslikule korrale." Siin on oluline nüansivahe.

politseinik ei pea selle vabariigi ja rahva eest võitlema ega seisma nende kaitsel, kuna tema on vandunud truudust ainult Eesti põhiseaduslikule korrale. Kolmas muudatus, mida ma pean oluliseks, on see, et asendada selles ametivandes sõna "olla" sõnaga "jääda".

Aga oluline on see, et politseinikud kaitseksid Eesti rahvast ning oleksid truud temale ja ka Eesti Vabariigile.See vande tekst oleks siis – loen selle ka lõpuks ette ette – järgmine: "Astudes politseiteenistusse, annan mina, [ees- ja perekonnanimi] vande jääda ustavaks rahvale ja Eesti Vabariigi põhiseaduslikule korrale, juhinduda kõrvalekaldumatult seadustest ning rakendada minule antud võimu õiglaselt ja erapooletult ning täita ausalt ja kohusetundlikult teenistuskohustusi, teenides jõudu säästmata oma rahvast ja riiki."Ma arvan, et see on väga oluline eelnõu. Sel ei ole ainult semiootiline [sisu], sellel on väga suur tähendus võimalike edasiste ajalooliste protsesside raames.

Aitäh! Õiguskomisjon arutas antud eelnõu 19. märtsil 2024.

Põgusalt tutvustan komisjonis toimunut. Toimus arutelu, avaldati arvamusi, oli nii pooldavaid kui ka kõhklevaid seisukohti.

eesmärgist õigusloome mahtu vähendada ja seadusi tuleks muuta ainult siis, kui on olemas konkreetne probleem, mis vajab kiiremas korras lahendamist. Ka tänane ametivanne ei ole põhiseadusega vastuolus, kuna põhiseaduslikule korrale ustavaks jäämine tähendab ka seda, et jäädakse ustavaks Eesti rahvale, kuna Eestis on ka kõrgeima võimu kandja rahvas.Komisjonis tehti ka menetluslikud otsused. Esimene otsus oli võtta eelnõu täiskogu päevakorda 3. aprillil, see oli konsensuslik. Ühtlasi tehti ettepanek eelnõu tagasi lükata. Selle poolt hääletas 5

Läbirääkimiste soovi ei ole, ma neid ei ava ka. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 370 esimesel lugemisel tagasi lükata. Me peame seda ettepanekut hääletama. Alustame selle hääletamise ettevalmistamist.